evo prekinuli smo ovu prvu točku kako bismo raspravili drugu točku, a o ovoj prvoj ćemo onda nakon što završimo - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi RH Predlagatelji Predlagatelji su 32 zastupnice i zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju Članka 116. Ustava RH i Članka 125. Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila očitanje i sad ću zamoliti predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, ali prije toga vidim zahtjev za stankom. Kolega Raspudić izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba MOST-a kako bismo razmotrili ovu neuobičajenu i ponižavajuću situaciju za hrvatski parlament. Naime, smatram da dnevni red treba poštovati i da je prvu točku od koje ostalo možda nekih 40, 45 minuta trebalo završiti, a ne da se ritam rada svih nas prilagođava rasporedu predsjednika vlade Plenkovića koliko god cijenili sav njegov trud i silne obveze. Dakle, ja ne znam što je toliko bilo važno da nismo mogli završiti prvu točku nego da se na ovakav način ubacuje druga. Ja bih volio da u 5 imate sastanak sa njemačkim veleposlanikom koga ste pozvali da mu oštro prosvjedujete zbog Rezolucije Bundestaga u kojoj se teško kleveće hrvatska država i hrvatski narod u BiH, ali je to malo vjerojatno. Puno je vjerojatnije da imate frizuru dogovorenu u 17,00 i da zato moramo požuriti s ovom točkom. Ne spominjem slučajno, vama je to smiješno, smijat ćete se na jesen i na zimu kad Hrvati iz BiH počnu postavljati neka pitanja. Da ne bude stići će vas naša ruka i u Bruxellesu. možda i po onom nulla dies sine linea, vidimo i danas je uhićen ugledni HDZ-ovac i Varaždinu i danas europski javni tužitelj kopa po institucijama pa možda treba vidjet što je s tim, tko će doći, tko neće doći. Uglavnom tražim stanku jer moramo razmotriti ovu situaciju, ovo je potpuno neprimjeren odnos i ponižavanje Hrvatskog sabora. Kolega Raspudić, dakle ovakve situacije su uobičajene i one su se već događale i znao sam najaviti u nekoliko situacija u dogovoru s predsjednikom vlade da će određena točka biti u određeno vrijeme. Dakle, ne radi se ni o čemu novom, niti se radi o bilo kakvom ponižavanju, a riječi koje ste izgovorili možda najbolje govore o vama samima. Tako da vam stanku odobravam. Što se tiče druge stanke to je kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Evo drago mi je da ste i vi tu i da je gospodin Plenković tu i da je tu ministar Grlić Radman. Tražim stanku u ime 10, 10 minuta u trajanju u ime Domovinskog pokreta da dam gospodinu Plenkoviću vremena da mi odgovori na otvoreno pismo koje sam mu dao na aktualnom satu. Nije poslušao niti vas koji ste mu poslali požurnicu prije mjesec dana, nije odgovorio za odštetu hrvatskim logorašima za tužbu prema Srbiji, a i da se može ministar Radman pripremiti i dat mi kvalitetan odgovor kad ga budem sad pitao u raspravi što je sa Poglavljem 23, što vam veleposlanik vaš u Beogradu radi, što je napravio jer u Poglavlju 23 je stavljeno da Srbija ne može zatvoriti to poglavlje dok se ne isplati ratna odšteta logorašima koji su bili u srbijanskim koncentracijskim logorima. Koliko ste sastanaka napravili, koliko je vaš veleposlanik to, puta se sastao sa Vučićem ili sa nekim od njih koji su odgovorni za pa da znate dat ljudima informaciju koji željno čekaju 30 godina pravdu za svoje stanje u kojem su se našli i koji su bili zatočenici srbijanskih logora, a Hrvatska država nije napravila apsolutno ništa. Evo, hvala vam lijepa da može Plenković dati odgovor za aktualnog sata ispod 10 minuta. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, stanka je odobrene. Javlja li se još tko za stanku? sukladno Članku 293b. nastavit ćemo s radom, pa pozivam sada poštovanog kolegu Pavličeka da obrazloži zahtjev odnosno prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske vlade, poštovani ministre, cijenjeni kolegice i kolege, drago mi je što vidim dobro popunjenu sabornicu, a da nije glasovanje što znači da je ova tema svima izuzetno bitna. Naime, ovim putem se želim zahvaliti svim saborskim zastupnicama i zastupnicima koji su podržali inicijativu Hrvatskih suverenista za pokretanje pitanja povjerenja ministru Grlić Radmanu ministru europskih i vanjskih poslova u Vladi RH. Naime, smatramo da dotični ministar jednostavno nije dorastao zadatku. Naime, Hrvatska doslovce nema diplomaciju, Hrvatska doslovce nema vanjsku politiku. U doba mandata ministra Grlić Radmana nije ispunjen niti jedan strateški cilj. Nitko neće sporiti da se ministar možda trudio ali u konačnici se mjeri samo rezultat. Tako u sportu, tako u poslu, pa tako i u politici. A ovdje rezultata jednostavno nema. Jednostavno ga nema. I zakazao je tu u svakom pogledu i zato me i raduje što je ovaj prijedlog za opoziv potpisan gotovo iz svih klubova oporbe sa desna na lijevo jer očigledno svi imamo isto mišljenje što se tiče rezultata rada ministra Grlić Radmana. Naveli smo ovdje konkretno u našem prijedlogu ono što mu ajmo reći najviše zamjeramo. Izborni zakon u BiH sukladno presudi Ustavnog suda u BiH u slučaju Ljubić aktualni Izborni zakon u ovoj zemlji je ocijenjen kao diskriminatoran prema Hrvatima u odredbama koje se tiču izbora hrvatskih predstavnika u Domu naroda Federacije BiH. Svi pokušaji da se Izborni zakon promijeni u skladu sa presudama Ustavnog suda BiH, te Europskog suda za ljudska prava odbijeni su od bošnjačkih političkih predstavnika. Smatramo da Vlada RH i resorno ministarstvo nije do sada iskoristilo sve potrebite mehanizme kako bi osiguralo da se nadolazeći izbori u BiH napokon održe povoljnije po Hrvate. Naime, 2. listopada će se izbori održati i ovaj puta će neki drugi, u ovom slučaju Bošnjaci, birati hrvatskog člana predsjedništva po svemu sudeći, a isto tako i predstavnike u Domu naroda Federacije BiH. Ovim Ovim putem moram napomenuti da broj Hrvata trenutno u BiH iznosi svega 320 do 340 tisuća, pred sam rat bilo nas je oko 750 tisuća dolje u BiH. Ovo je rezultat katastrofalnog stanja Hrvata u BiH koji su unatoč svojoj konstitutivnosti bačeni na margine društva. U zadnjih nekoliko mjeseci oskvrnjuju se i zastave hrvatskog naroda BiH i to posebice na području Federacije BiH u srednjoj Bosni, u Zeničko-dobojskom kantonu. Resorno ministarstvo na to nije reagiralo i Hrvati srednje Bosne se već polako osjećaju i fizički ugroženi u toj tzv. Federaciji BiH. Ovih Ovih dana, točnije 8. srpnja njemački Bundestag je donio Rezoluciju o BiH pod nazivom „Podrška BiH ka boljoj budućnosti“. U toj rezoluciji je izravno optužio čelnog čovjeka HDZ-a BiH Dragana Čovića da blokira reforme koje vode BiH ka europskom putu. Osim toga u rezoluciji se također navodi kako se od čelnih ljudi Hrvatske i Srbije traži da se distanciraju od etničkih i separatističkih snaga unutar BiH, a ta ista RH je supotpisnica Daytonskog sporazuma i sukladno tome ima pravo se pod navodnicima miješati u unutarnje stvari BiH i ima obvezu čuvati interese hrvatskog naroda u BiH. Mjesec dana ranije ministar Grlić Radman na pitanje vezano za ovu rezoluciju je rekao, prijedlog Rezolucije o BiH u Bundestagu ne šalje dobre poruke, vidi se snažan utjecaj bošnjačkog lobija. Točno, ali ministar Grlić Radman je bio 3.g. veleposlanik RH ni manje ni više nego u Berlinu, pa se pitamo što je odradio u te 3.g. da bi utjecaj i hrvatski lobi bio jači od bošnjačkoga. Nakon što je donesena rezolucija Grlić Radman prije nekoliko dana veli, rezolucija Bundestaga ne održava službeni stav Njemačke, ne obvezujuća je politička izjava. Ona je itekako službeni stav Njemačke, ona nije možda obvezujuća za vladu Njemačke, ali će sigurno njemačka vlada postupiti po odluci njemačkog Bundestaga odnosno njemačkog parlamenta kao što u većini slučajeva kada HS donese brojne deklaracije i rezolucije tako postupa i i hrvatska vlada i ovo je vanjskopolitički fijasko. Kao drugu točku smo naveli neispunjavanje Sporazuma između RH i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u RH. Naime, još krajem 2004.g. Hrvatska je sa ondašnjom državnom tvorevinom Srbijom i Crnom Gorom sklopila bilateralni Sporazum o zaštiti manjina. Posebice bi htio ovdje istaknuti čl. 9. koji kaže da se nacionalnim manjinama treba zajamčiti mandati politički na lokalnim, regionalnim i državnim razinama vlasti, prvenstveno zakonodavne vlasti. Hrvatska je svoj dio ispunila sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, pa danas imamo u HS tri predstavnika srpske nacionalne manjine, imamo predstavnike srpske nacionalne manjine u hrvatskoj vladi, imamo nekoliko državnih tajnika iz redova srpske nacionalne manjine, srpska nacionalna manjina ima 10 dožupana iz svojih redova zajamčenih, srpska nacionalna manjina ima 40-tak zamjenika načelnika i gradonačelnika iz svojih redova zajamčenih, srpska nacionalna manjima ima nekoliko stotina lokalnih vijećnika, općinskih, gradskih i županijskih iz svojih redova zajamčenih. Hrvatska nacionalna manjina, a ima ih oko 60 tisuća u Vojvodini, ima jedno veliko ništa, jedno veliko ništa, nije zastupljena ni na jednoj razini vlasti.

mi nismo uspjeli uoči ovih zadnjih izbora pod navodnicima prisiliti Republiku Srbiju da ispoštuje ovaj sporazum i da se Hrvati ne osjećaju kao zadnja rupa na svirali u Vojvodini bez ikakvih političkih prava i uistinu kao možda i najsiromašnija nacionalna manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda van RH sa daljnjom tendencijom njihovoga pada. Kao treću točku smo naveli neriješene granične sporove. Naime, stvaranjem samostalne hrvatske države naravno da su ostali brojni neriješeni granični sporovi, prvenstveno sa bivšim jugoslavenskim republikama, sa Crnom Gorom, sa BiH, sa Slovenijom i sa Republikom Srbijom. Velik dio tih graničnih sporova ni dan danas nije riješen i tu se doslovce nismo maknuli sa mrtve točke, posebice u zadnjih nekoliko godina. Što se tiče recimo graničnih sporova sa Republikom Srbijom koji su možda i najozbiljniji. Imamo neriješeno pitanje Vukovarske ade omiljenog ljetovališta Vukovaraca. Imamo neriješeno pitanje Šarengradske ade ogromnog poljoprivrednog područja gdje su obitavali prije rata brojni ribari s područja Hrvatske. Imamo 11,5 tisuća katastarski hrvatske zemlje na lijevoj obali Dunava od toga ni dan danas ništa nije riješeno. Ono što posebice zabrinjava i što je žalosno da se u doba mandata ministra Grlić Radmana međudržavna komisija za granice Hrvatske i Srbije nije nikad sastajala, nije se nikad sastajala, zadnji put 2018. godine. To samo pokazuje koliko je ministru stalo do rješavanja ove problematike, a morate znati da će to sutra biti i granica Schengena, a neće biti riješena. Slijedeća točka je izjave veleposlanika u Beogradu. Sramotne izjave Hidajeta Biščevića, veleposlanika RH u Beogradu uoči samih izbora za narodnu skupštinu. Naime, veleposlanik Biščević u više navrata kao u hrvatskim tako i u srbijanskim medijima direktno optužuje imenom i prezimenom političkog prvaka Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova za etnobiznis. Ono što je gore, optužuje ga da je on sukrivac i glavni krivac što su Hrvati na marginama društva u Vojvodini, pa ako je netko kriv što Hrvati nemaju nikakva politička prava onda je to hrvatska diplomacija uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i samog veleposlanika Hidajeta Biščevića. Nismo čuli nikakvu reakciju ministra Grlić Radmana na ove njegove sramotne izjave. Kao slijedeću točku smo naveli toleriranje koruptivnih radnji u hrvatskoj diplomatskoj mreži. Naime, svima poznat slučaj Damira Sabljaka uposlenika Ministarstva vanjskih poslova koji se prije nekoliko dana vrati na posao, koji je prije nekoliko godina razotkrio određene koruptivne radnje u hrvatskoj diplomatskoj mreži među veleposlanicima i njihovim suprugama. Unatoč tome on je zbog službene, povrede službeničke dužnosti udaljen u dva navrata s posla rješenjem ministrice Pejčinović Burić i nakon toga rješenjem ministra Grlić Radmana. Ta ova rješenja je Upravni sud odbio i danas Damir Sabljak radi u dotičnom ministarstvu, ali pitanje korupcije i dalje nije riješeno i ono se nastoji ovakvim potezima aktualnog ministra očigledno zataškati. Ima tu još nekoliko stvari koje nisam ovdje naveo. To je činjenica da je Hrvatska izgubila komemoraciju u Bleiburgu, da se hrvatska diplomacija nije uspjela izboriti i dokazati Austriji kao saveznici da se tamo obilježava stradavanje hrvatskog naroda, najveće stradavanje hrvatskog naroda u hrvatskoj povijesti i da se tamo ne veliča nikakva poražena vojska, kao i činjenica da se prije dva mjeseca skinuo povijesni hrvatski grb sa spomenika u Bleiburgu gdje je ministarstvo tek naknadno reagiralo, ali evo ja se nadam da ćemo čuti od ministra danas je li imamo tu ikakvih pomaka. Kao što ste čuli ovo su naši argumenti za opoziv ministra Grlić Radmana koji su prilično jasni i čvrsti za razliku od onih koje je ponudila vlada u svom očitovanju koji sadrže desetak stranica, ja bih rekao diplomatski puno toga napisano, ništa nije rečeno. Niz nažalost floskula. To očitovanje već u uvodnim recima donosi vladinu definiciju tzv. modernog suverenizma. Evo drago mi je da se ponovo koristi ta riječ suverenizam, a taj moderni suverenizam prema mišljenju naše vlade podrazumijeva citiram, jačanje međunarodnog položaja zemlje na dobrobit građana i gospodarstva te zalaganje za Hrvate izvan Hrvatske i zaštitu njihovih prava. To što ste upravo čuli nije nikakav moderni suverenizam već doslovce je temeljna uloga svake diplomacije. Zato imamo ministra vanjskih i europski poslova i diplomatsku mrežu, pa za to su i plaćeni iz hrvatskog proračuna. To im je osnovni posao. To je kao da kažete da je moderni suverenizam to što policija čuva zakon i red ili to što oružane snage čuvaju teritorijalni integritet države, pa to im je primarna funkcija zato ih i imamo. I vlada se nakon toga osvrće na svaku našu točku pa iznosi svoje argumente. Za izborni zakon u BiH kažu da su se jako trudili i posvetili tome puno vremena. I opet ću reći, nitko ne spori da se vi niste trudili, da vi niste pokušali to pitanje podići na višu razinu, ali kao što sam rekao u uvodnom dijelu svi se mjere po rezultatima. Rezultata za Hrvate u BiH nema. Izborni zakon se promijeni nije unatoč svim nastojanjima, svim tzv. saveznicama iz EU itd., izborni zakon je i dalje za Hrvate katastrofalan. Da ne pričam o šteti koju je nanijela Rezolucija njemačkog Bundestaga i za koju su iako je bila predložena od strane SPD-ovog zastupnika podržali i zastupnici sestrinske stranke HDZ-a CDU i CSU. I to je čisti međunarodni u diplomatskom smislu fijasko. I naravno da je to stav Njemačke države. Pod točkom 3. vlada se uistinu potrudila objasniti koliko se trudila, ali nigdje ne iznosi rezultate što se tiče zaštite hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Postoji li reciprocitet u političkim pravima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji sukladno potpisanom sporazumu iz 2004. godine? Ne postoji. Kada će biti uveden? Ne zna se. Hoće li ikada biti uveden? Ne zna se. I to je činjenično stanje koje vlada želi zamagliti pričama o polaganju kamena temeljca za izgradnju hrvatske kuće u Subotici i primopredaje spomen kuće Bana Josipa Jelačića. Gospodo politička prava su jedno, a imovina nešto sasvim drugo. I tu bi se odmah nadovezao i na ove sramotne izjave hrvatskog veleposlanika Hidajeta Bišćevića. U vladinom odgovoru koji je na jedno više od pola stranice na ovu točku ni u jednoj se riječi ne spominje Hidajet Biščević, a on je tema te točke, no on se ne spominje nigdje, ni njegove izjave, nego se spominje kako korektan u dobar odnos ima ministar vanjskih poslova sa Tomislavom Žigmanovom. I sad mene zanima koja je službena politika Zagreba prema Hrvatima odnosno DSHV-u u Srbiji. Je li to izjava veleposlanika Biščevića koji je u uoči izbora optužio optužio Tomislava Žigmanova da je glavni krivac što su Hrvati na marginama društva za etnobiznis ili je to izjava ministra Grlić Radmana kojom poziva Hrvate u Vojvodini da glasuju za Tomislava Žigmanova par dana uoči izbora. Taj Hidajet Biščević polaže račune ministre vama. Jednom godišnje koliko znam daje izvješće ministru vanjskih i europski poslova o svom radu. Zašto se niste javno ogradili od njegovih izjava? Zašto ste ga pozvali na razgovor, osudili te njegove izjave? Kakvu poruku šaljemo ako imamo ovako neusklađenu diplomaciju? Vi imate brojne manifestacije hrvatske zajednice u Vojvodini, niti na jednoj se ne pojavljuje veleposlanik Hidajet Biščević. To je sramota hrvatske diplomacije. On je vama odgovoran. i u konačnici imamo ovaj slučaj Damir Sabljak koji je na kraju evo poništen odlukom Upravnog suda što se pokazalo da ministar nije donio pravovaljano rješenje odnosno da su time poništeni i svi pravni postupci koji proizlaze iz tog rješenja. Evo, ja vam se svima zahvaljujem i nadam se da ćemo imati jednu kvalitetnu raspravu. Ostanite zastupniče, imamo replike. Prvi je na redu kolega Barbarić, izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče vlade, ministre, poštovani kolega u ovoj apelaciji se spominje BiH zanima me je li to u funkciji boljitka hrvatskog naroda u BiH i šta vi supotpisnici još činite ili ili ne daj Bože da smo postali dio ili tema unutar političkih prijepora. Zanima me isto tako jeste li sa ovoj inicijative razgovarali s kim od legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u BiH ili Hrvatskog narodnog sabora. Ako niste onda nas i vi potcjenjivate, govorite u naše ime, jesmo desničari ali nismo baš nazadni. Ima i ljevičara samo se mi ne volimo falit sa njima. Smatrate li ovu inicijativu manje od 3 mjeseca prije općih izbora korisnim za hrvatski narod u BiH? I zadnje pitanje, znam da nije, ali ne daj Bože je li ova rasprava i ovo sve u funkciji određene političke opcije? Zahvaljujem. Smatram da bi mi što se tiče vanjske politike bez obzira bili lijevo ili desno trebali svi puhati u istom smjeru. I ja se nadam da tu i pušemo svi u istom smjeru. I ova inicijativa je upravo zbog toga da se naša vanjska diplomacija dodatno trgne i da pokuša na bilo koji način izmijeniti taj izborni zakon ukoliko još bude imala vremena za to. Što se tiče razgovora, pa kao prvo za vođenje vanjske politike je zadužena službena vlast ne oporba, a itekako da smo imali razgovora sa određenim političkim strankama kao što je Hrvatska republikanska stranka u BiH samo što je vi očigledno ne smatrate da je ona legitimni predstavnik hrvatskog naroda iako i ona predstavlja dio hrvatskoga naroda, al nije član Hrvatskog narodnog sabora. Povreda Poslovnika, kolega Barbarić izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem. 238., poštovani kolega u tekstu piše maknut ministra Radmana i sve će biti u redu, a zahvaljujem na očitovanju kad se tiče stranke. Kolega Barbarić ovo nije bila povreda Poslovnika dobivate opomenu. Sada je na redu kolega Sačić, izvolite. **Sačić, svakako i hrvatski narod posebno hrvatski branitelji i žrtve velikosrpske agresije su iznimno osjetljivi na svake, svake političke izjave koje nam dolaze od strane Beograda, aktualnog vodstva evo i nažalost bili smo svjedoci nije ni dostojan da mu spomenem ime, ali on je ministar u vladi Republike Srbije Vulin rekao je neki dan jednu izjavu da će na Balkanu biti mira tek onda kad svi Srbi budu živjeli u istoj državi na što je reagirala odmah i ambasada, Veleposlanstvo SAD-a u Beogradu, Sarajevu, ja koliko sam slušao, pratio nismo nikakve reakcije imali. Mislim meni je neshvatljivo da toliku benevolentnost dajemo, zašto je ta šutnja hrvatska opet nastupila? Kako vi to tumačite? Da li je to odgovornost našeg ministarstva, naše vlade, našeg premijera, našeg …/Upadica: Hvala vam lijepa./… vodstva? nisam ni ja čuo nikakvu reakciju. Ja smatram da mi u velikom dijelu odnosno naše ministarstvo vodi briselsku politiku, često politiku klanjanja briselskim interesima, a ne politiku borbe za nacionalne hrvatske interese. Danas je Tomislav Žigmanov evo prije pola sata bio na sastanku sa Aleksandrom Vučićem oko možda moguće suradnje u budućoj srbijanskoj vladi. Pa taj Tomislav Žigmanov nikad ne bi vidio narodne skupštine da je naše diplomacije, nego zahvaljujući svojim koalicijskim pregovorima sa strankama kao što je Vojvođanska liga je slično je uspio ući u Narodnu skupštinu Republike Srbije i zahvaljujući tome što je parlamentaran danas pregovara o budućoj vladi. Znači hrvatska država i hrvatska diplomacija u tom pogledu nije napravila apsolutno ništa. Kolega Bačić izvolite. ministra vanjskih poslova, točku po točku, iznijeli ste razloge, odnos sa Srbijom, sa BiH, granični sporovi, zaštita manjina i kažete konstantno da nema rezultata u vanjskoj politici. Danas 2022. godine čudi me da šaljete ovakav opoziv jer danas imamo kandidata Hrvata iz Vojvodine Tomislava Žigmanova u skupštini Srbije, danas imamo ministra u vladi Crne Gore iz redova Hrvata Adriana Vuksanovića. Što se tiče graničnih sporova danas pričamo u godini kada smo spojili napokon hrvatski teritorij Pelješkim mostom. Što se tiče BiH ovo je jedina vlada i ministar koji i na za vrijeme predsjedanja EU i na samom Europskom vijeću uopće priča o BiH. Danas u godini kada ulazimo u eurozonu, Schengen, OECD je jedina organizacija u kojoj nismo vi tražite opoziv ministra vanjskih poslova. I šta mislite da je to palo s neba? Šta? To niko nije radija na tome? Hvala. Poštovani kolega ja mislim da mi živimo u dva različita svijeta. 100%. Evo prije 2 minute sam rekao, pa šta vi stvarno sebi umišljate da je Tomislav Žigmanov u narodnoj skupštini zahvaljujući vama i vašoj vanjskoj politici? da ne kažem, da ne koristim neke grube riječi kao zadnji onaj na ulici da se bori i da uspije ući u Narodnu skupštinu zahvaljujući kombinacijama. Pa kad ste bili zadnji put u R. Srbiji i razgovarali s njim? Budite korektni, nemojte pričati neke ostvari o kojima ne znate ništa.

Vas, kolega Pavliček muči što je kolega Žigmanov bio na saboru HDZ-a pa vidim da je to problem, a kada sam s njim razgovarao itekako je cijenio svu pomoć koju ima i od Vlade, ministra vanjskih i svih koji su u diplomaciji. Hvala. Kolega Pavić, replicirali ste tako da dobivate opomenu. A sada će replicirati kolegica Petir. Izvolite. **Petir, Marijana ja sam nekako očekivala da ćete vi za ovom govornicom osuditi ponašanje zastupnika SPD-a Adisa Ahmetovića zbog njegovog negiranja konstitutivnih naroda, zbog njegovog zadiranja u unutrašnja pitanja BiH i suverenitet te države. Vi se nekako priklanjate po ovom što ste danas argumentirali, Hrvata kao konstitutivnog naroda. Ako se ikome može priznati da je u političkom smislu radio na poboljšanju položaja Hrvata, onda je to sasvim sigurno ova Vlada adresirajući ta pitanja na svim važnim sastancima i pomažući kroz različite oblike pomoći. Zato bih voljela da ovo političko nadigravanje koje se odvija na koži Hrvata u BiH ostavimo po strani, ako vam je stvarno stalo do njihovog boljitka, hajmo vidjeti zajedno .../Upadica: Hvala vam./... što možemo napraviti da unaprijedimo njihov položaj. **Jandroković, Ja sam u svom izlaganju osudio tu rezoluciju, ali nažalost ja nemam mogućnosti niti mandat da tražim opoziv kolege Ahmetovića u Budestagu, ali imam opciju i tražiti opoziv našeg ministra Grlić Radmana. Znači ja smatram da je ministar Grlić Radman dovoljno dugo bio upoznat sa inicijativom g. Ahmetovića, sa probošnjačkim lobijem unutar SDP-a Njemačke i da je mogao kvalitetnije reagirati, ako ništa drugo, bar kod svojih kolega iz sestrinske stranke, CDU-a i CSU-a da ne podrže ovu rezoluciju jer nažalost i oni su tu istu podržali. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega Pavliček, jako lijepo ste to obrazložili i sve što ste tražili za opoziv opoziv g. ministra Grlić Radmana. Jedino vam zamjeram što niste stavili tu za opoziv nestale i logoraše. Rekao sam u prve ove dvije minute, tu je i premijer Plenković, tu je i ministar. Ja neću s ove govornice, kao što sam neki dan rekao, koristiti njihovu zrinjevačku kulturu, kako vidimo onoga sa Pantovčaka koji im daje imena, ali ću svojim inzistiranjem za logoraše, za nestale, za hrvatske branitelje natjerati g. Plenkovića, pa i ministra Grlića Radmana da se sami stave u onu ladicu koju, koji onaj nabraja sa gore sa Pantovčaka, kažem, ta zrinjevačka kultura. Evo, hvala vam lijepo. Mislim da je tema logoraša srpskih koncentracijskih logora tema s kojom se prvenstveno u hrvatskoj državi mora baviti premijer hrvatske Vlade jer je to tema svih tema kao što je i tema ratne odštete. Znači to je tema koja se provlači, ne od jučer nego otkako imamo samostalnu državu i to je tema koja je prvenstveno glavna i prioritetna tema za premijera koji je tu glavni i odgovorni. Kolega Stier, izvolite. i problematizirate Poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom, a onda za vrijeme hrvatskog predsjedanja EU-om promijeni se cijeli sistem pregovora da se ne može, ne samo Poglavlje 23 nego nijedno poglavlje zatvoriti dok se ne ispuni uvjeti iz Poglavlja 23. Onda govorite o Žigmanovu, Vuksanoviću, a oni su vam već demantirali sa svojim javnim izjavama pa i prisustvom na saboru HDZ-a. Onda Vlada podržava ravnopravnost Hrvata u BiH, zbog toga dobiva kritike iz Bundestaga. To vas je jako uznemirilo, ali ne dajete kritiku Bundestagu, nego tražite smjenu hrvatskog ministra. To je valjda hrvatski suverenizam po vama, a onda na kraju koruptivne radnje, ali budimo tu do kraja precizni. Nije se to, te radnje o kojem će sudovi ovaj odlučiti, ali nisu se dogodili dok je premijer bio Plenković i ministar Grlić Radman odgovor. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** O, puno ste rekli, malo imam vremena za odgovor, ali ajmo pokušati redom. Jedino što ste uspjeli, to je razgraničenje sa Italijom s kojom realno gledajući smo imali granicu i unutar bivše države, znači to je prvo. jedno drugo razgraničenje nije riješeno. Vi ste bili dugo u diplomaciji pa znam da će taj Tomislav Žigmanov, naravno, doći na vaš sabor jer ste vladajuća stranka. Pa što mislite da je došao zato što ste mu sve riješili kao do sada? Pa znak kulture je da će doći na vaš sabor, pogotovo ako zove premijer države matične odakle, kojoj pripada. Mislim da vi to jako dobro znate i nemojte sad to koristiti, to su te diplomatske priče i vi znate kako to funkcionira. Ali nažalost, niste ispunili nijedan vanjskopolitički cilj. Niste ispunili. Taj Tomislav Žigmanov je tamo zahvaljujući svojim kombinacijama, ne zahvaljujući vama ni meni.

teze, reći da je izgradnja Pelješkog mosta uspjeh hrvatske diplomacije je otprilike kao da kažemo da je Božić na 25. prosinca uspjeh Ministarstva gospodarstva, recimo otprilike tako. No, neću se baviti time. Činjenica jest, oko ratne odštete, povratka opljačkanih kulturnih blaga RH i prava logoraša srpskih koncentracijskih logora, pomaka praktički da i nema. Ali ono što stvarno zabrinjava pa vas molim jednu vašu procjenu. Zašto se ne traži reciprocitet u ostvarivanju manjinskih prava Hrvata u R. Srbiji? Zašto? Što sprječava ljude koji nas vode da to učine? suverenisti)** Pa to je pravo pitanje za cijenjenog ministra. Evo mene stvarno zanima kada se zadnji put sjelo s predstavnicima Republike Srbije i razgovaralo o tom pitanju. U odgovoru se navodi da što se tiče i graničnih sporova itd. vade se na koronu, nije bila mogućnost sastanaka itd. Mislim pa mi svi sjedimo evo tu tu 10 … jedni od drugih, putuje se slobodno. Znači čeka se nova srbijanska Vlada. Znamo da Aleksandar Vučić već godinama je apsolutni vladar Srbije i da se moglo s njim pregovarati prije. ako se traži izgovor, on se uvijek može naći. Tako i u ovo slučaju, mislim da će nam ministar dati ipak neki konkretni odgovor tijekom današnjeg dana zašto do sada se nije uspjelo izlobirati da Hrvati imaju zajamčena prava na svim razinama vlasti kao što imaju predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Evo kolega Pavliček prije svega žao mi je što ste i ovom zadnjom izjavom na neki način uvrijedili i dignitet i dostojanstvo i intelekt Tomislava Žigmanova gdje ste rekli da je on došao na Sabor Hrvatske demokratske zajednice jer je to stranka na vlasti. Ali dobro, on će imati priliku reći zašto je bio, pa ćemo onda o tome. S druge strane žalosti me jer smo zajedno i vi i ja kao saborski zastupnik bili u Subotici i na Hrvatskom nacionalnom vijeću i sa Hrvatima u Vojvodini gdje je istaknuto da premijer Andrej Plenković je prvi premijer koji uopće razgovara sa predstavnicima Hrvata u Srbiji. Da ne spominjem jer je nezahvalno da iznos od Središnjeg ureda koji je iznosio 300 tisuća kuna kada je ovaj mandat Vlade počeo, a ove godine je uloženo preko 9 milijuna kuna samo za Hrvate u Republici Srbiji je povećanje od preko 20%. Žao mi je što ne govorite istinu, a istina je da pustimo predstavnike Hrvata u Vojvodini i jasno ... /ne razumije se/ … i njih da kažu što misle, a ne da vi govorite. **Jandroković, Pa meni je žao što se vi pozivate na njih kao da ste najbolji prijatelj s njima. I vi ste prvi naveli da su oni bili na vašem Saboru i vi ste prvi govorili kako ste vi u dobrim odnosima s njima, pa sam i tu vratio povratno. Ja se samo bojim da nećete pozvati gospodina Žigmanova na Prijeki sud i na raport ovdje u Zagreb zašto je u kontaktu sa mnom ili slično da ne daj Bože čovjek me mora izbjegavati kao što je bilo neki dan u organizaciji državnog tajnika Milasa gdje doslovce se bojao me pozdraviti i kasnije me pozdravio i rekao: „Nadam se da neću imati problema.“ ne razumije./ … Da, da, da ali to vam je tako. Bili ste tamo kolega, znam ja malo više nego što vi mislite. … /Upadica se ne razumije./ … Tako je bilo. Ali nema veze ja to ne zamjeram. Nemojte ni vi. nemojte se pozivati na njega i hvatati jeftine političke bodove zbog toga što je bio na vašem Saboru. Nemojte to raditi. To ste vi prvi krenuli s tom pričom, prvi ste vi krenuli. Kolega Pavliček zaista ne mogu vjerovati da netko s vama ne bi se želio pozdraviti iz straha. Pa to bi stvarno bila katastrofa. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Mažar izvolite. Povrijeđen je članak 238. omalovažavanje. Dakle vrlo dobro znate kao i ja i stav predstavnika Hrvata i u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori koji govore da je zahvaljujući upravo mandatu ove Vlade i ovoj Vladi napravljeno sve što je napravljeno. A isto tako ste iznijeli i neistinu vezano za Tomislava Žigmanova i njegov mandat u Skupštini, jer upravo je kod ministra vanjskih poslova u ožujku bio da se izborimo i da dobijemo člana Narodne skupštine. Pogledajte u medijima sve će vam biti jasno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolega Mažar. Dobivate opomenu. Ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika, nego je ovo bila replika. Sada će replicirati kolega Kapeli. Izvolite. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa evo spomenuli ste da nije bilo nikakve reakcije prema Bundestangu. Pa nije baš istina da je tako, pa ću vas podsjetiti da sam ja kao predsjednik Odbora za vanjsku politiku temeljem dogovora sa svim tada strankama koje su bile na tom odboru, a bile su znači i opozicija i pozicija, da se obratim upravo pismom koje je upravo jasno sastavljeno što Hrvatska misli o tome što će se raspravljati 7 dana prije rasprave u Bundestagu. Kao drugo, to nije bila nikakva rezolucija, nego prijedlog jednog dokumenta jednog od parlamentaraca. Dakle vrlo jasno je izraženo od nas tada da smo i temeljem recimo njemačke izvjestiteljice Doris Pack 2014. koju je sastavio upravo premijer Plenković i Picula i još neki dakle svih provincijencija dokumenat koji je bio prihvaćen tada u Euro parlamentu, pa spomenuli smo Deklaraciju Hrvatskog sabora 2018. i sve što je bilo potrebito da shvate konačno u čemu je stvar. kolega nisam spomenuo da nije bilo reakcije. Meni je drago da ste vi reagirali kao predsjednik Odbora, nego sam rekao da na žalost rezolucija nije dobra i da nismo što se tiče vanjske politike to dobro odradili. Moram se ovdje osvrnuti na kolegu Mažara jer nisam imao mogućnosti prije toga, a to je znači još jedanput spominjem ne bih htio da itko od nas ovdje na imenu Tomislava Žigmana dobije političke bodove, niti vi, niti ja i da čovjek ima zbog toga problema. Znači to je kao prvo. Nemojte se vaditi na nečije prijateljstvo … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček, znadete da ne možete replicirati onome koji nije vama replicirao. Dakle, molim vas nađite formu kako ćete to izvesti. To sam upozorio i ministra, tako da morate se držati svi reda. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani kolega Pavliček istaknuli ste u vašoj raspravi naravno da vam ne odgovara ministar Grlić Radman, spomenuli ste i bivšu ministrice Pejčinović Burić, u odgovoru na repliku kolegi Stieru rekli ste, citiram: „Niste ostvarili niti jedan vanjskopolitički cilj.“. Također ste istaknuli da kompletno Ministarstvo vanjskih poslova ne funkcionira. To je legitimno i na to vi imate pravo. Pitanje glasi, snosi li dijelom krivnju za po vama loše stanje u Ministarstvu vanjskih poslova i savjetnik jednog od bivših ministara kojeg ste vi ovdje kritizirali violinist, tada violinist, danas euro zastupnik Ladislav Ilčić koji je dugo vremena bio glavni savjetnik gospodina Stiera za honorar od 10 tisuća kuna vaš euro zastupnik Hrvatskih suverenista? **Jandroković, Prejak si Zekanović. Kao prvo ovdje nismo raspravljali niti o kolegi Stieru, nego o aktualnom ministru Grlić Radmanu i o njegovom eventualno opozivu. Znači pobrkali ste kao i u većini slučajeva u vašim govorima kruške i jabuke.

dočarati odnosno opravdati svog ministra na bilo koji način mogući i kreativnosti ne fali. Ali argumenata sasvim sigurno fali. Mene zanima situacija oko najvećeg stratišta Hrvata Bleiburga. Tijekom korona krize tamo je bilo ograničeno prisustvovanje na Komemoraciji. Ubrzo nakon toga je ukinuta ta komemoracija da bi došlo do toga da je prije 2 mjeseca skinut nacionalni simbol Hrvata sa spomen obilježja na Bleiburškom polju gdje su nevini ljudi stradali. Hrvatska odnosno hrvatska Vlada na čelu sa Radmanom kao ministrom vanjskih poslova nije apsolutno ništa reagirala po tom pitanju kao ni njegov pulen veleposlanik Glunčić. Tek nakon što su Hrvatski suverenisti načeli tu temu na Press konferenciji je onda uslijedila reakcija. Jel' to način na koji se čuva identitet Hrvata i žrtava svih koje su … Smatram da je da Ministarstvo zakašnjelo reagiralo. Činjenica je da komemoracije u Bleiburgu više nema i vrlo vjerojatno je i u budućnosti biti neće … opet naša diplomacija nije uspjela kolegama u Austriji dati do znanja da se radi znači uistinu o komemoriranju žrtvama, da se radi o najvećem stradavanju hrvatskog naroda u hrvatskoj povijesti o kojem se 45 godina nije smjelo pričati. Na žalost u tome se isto tako nije uspjelo. Taj grb koliko znam povijesni hrvatski grb kakav je ovdje na Crkvi sv. Marka stoji, uklonjen je i mislim da ni dan danas nije vraćen. A evo ja vjerujem da će i ministar možda kasnije nešto reći o tome. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, Vlade, kolega Pavliček. Pa sve ono što HDZ-e optužujete evo to se vidi u vašem prijedlogu potpis, ljevica, kolega Bauk, kolega Beljak. Evo ja mogu vas trojicu zamisliti u Bleiburgu, pogotovo kolegu Beljaka koji je danas odbio dati potporu za ulazak Švedske i Finske u NATO. A kada govorimo o modernom suverenizmu da vam objasnimo što to znači. U globaliziranom svijetu onoliko koliko ste jaki u tom globaliziranom svijetu možete štititi nacionalne interese. Koliko ste jaki da osigurate 25 milijardi eura, koliko ste jaki da možete pitanje Bosne i Hercegovine staviti na Vijeće, koliko ste jaki da u strateški kompas možete staviti sve to. Hrvatska Vlada sa ovim premijerom i ministrom je jaka. A vi niste Hrvatski suverenisti, vi ste hrvatski izolacionisti. Vaša politika bi Hrvatsku dovela do potpune izolacije i sve … koje imamo, a danas je podignut kreditni rejting za dvije razine ne bi toga ništa bilo. **Jandroković, Poštovani kolega Paviću, ja sam bio u više navrata na Bleigurbu. Ne znam koliko ste vi puta bili poslije kada ste bili ministar. Nadam se da ste bili. Evo uistinu se nadam da ste se poklonili žrtvama. Vjerujem da jeste, evo vjerujem stvarno da jeste. Što se tiče, dobro ste rekli kaže: „Koliko smo jaki.“, pa vidi se koliko smo jaki. Problem Hrvata u BiH i dalje stoji. Razgraničenje sa susjednim državama i dalje stoji. Problem Hrvata u Vojvodini i dalje stoji. Izjave veleposlanika koji se u odgovoru Vlade ne spominje a direktno odgovoran ministru i dalje stoje. Vidi se koliko smo jaki, koliko uspješno provodimo vanjsku politiku. **Jandroković, Gordan Poštovani kolega koliko smo jaki pa svjedoči evo činjenica konkretna, a to je da je golobradi zastupnik SPD-a Adis Atmetović div za Andreja Plenkovića, div po utjecaju u Njemačkoj. Toliko o našim partnerima, a Grlić Radman je bio i veleposlanik u Njemačkoj, a danas čujemo ili da to nije važno, a glasale sve vladajuće stranke plus CDU dakle gotovo kompletna osim Linkedlna i AFD-a njemačka politička scena i to je nevažno. Koji je njihov motiv? Zašto ne žele mrdnuti prstom preko one granice gdje bi netko iz Berlina i Bruxellesa rekao no, no? Pa karijerice. Primjer Marije Pejčinović Burić to najbolje govori kada je jedan njen uposlenik davao izjave u posjetu BiH kako treba ukinuti konstitutivne narode. Iz Odbora za Hrvate izvan Hrvatske smo joj poslali upit jel' to službeno stajalište Vijeća Europe i njeno. Znate što smo dobili? Pismo na engleskom jeziku u kojem govori samo o presudi Sejdić - Finci koji zvuči kao da je napis u uredu Bakira Izetbegovića ili Željka Komšića. To Izvolite odgovor. kolege iz HDZ-a nisu uspjele bar kod svojih kolega iz sestrinskih stranaka CDU-a i CSU-a izlobirati da ne podrže tu rezoluciju. Evo taj dio mi je fascinantan s obzirom na utjecaj i premijera Plenkovića i HDZ-a unutar Europske pučke stranke i da nisu uspjeli izlobirati kod svojih kolega i dati do znanja o čemu se uistinu radi. A ministar Grlić Radman znači mjesec dana prije toga govori da je to štetna rezolucija i da će to biti proizvod bošnjačkog lobija, a tri dana nakon toga kaže da ona nije uopće bitna i neobvezujuća i ona ne predstavlja službeni stav Njemačke. Znači u ove dvije rečenice je sve rečeno. **Jandroković, Gordan Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Pavliček u svojoj raspravi u uvodnom izlaganju stavili ste na jednu stranu ono što ste nazvali suverenističkom politikom, na drugu stranu ste stavili ono što nazivate briselskom politikom. Međutim, smatrate li doista da su te dvije stvari u opreci? Europska politika je ekstenzija zapravo naše nacionalne politike naših nacionalnih interesa. Imamo zastupnike i zastupnice u Europskom parlamentu koji se bore za prava naših naših građanki i građana, za bolji život naših građanki i građana. Ali tu kod HDZ-a postoji jedan kuriozitet koji možda niste spomenuli, a to je kada pogledate kako HDZ-ovi euro zastupnici i euro zastupnice glasaju u Europskom parlamentu to je dosta drugačije od onoga kako HDZ-ove zastupnice i zastupnici glasaju u nacionalnom parlamentu.

uistinu suverenu politiku. I ja sam se ovdje bazirao prvenstveno na rad ministra na njegov rad, njegove rezultate. Znači nisam spominjao niti puste milijarde, milijune itd., kako mi kotiramo kod predsjednice Europske komisije itd. Mi ovdje raspravljamo o ministru Grlić Radmanu. A ovo što govorite kako pojedini zastupnici glasaju HDZ-a ovdje, kako u Bruxellesu pa imate identičnu stvar samo na nešto malo nižoj razini, a to je ovdje u Hrvatskom saboru. Znači prije nekoliko mjeseci zastupnici u Skupštini Grada Zagreba iz reda HDZ-a su žestoko napali gradonačelnika kada je ukinuo mjeru majka odgajatelj što ja stvarno podržavam, a onda istovremeno moj amandman ovdje samo par mjeseci ranije gdje sam tražio da se to uvede na razini cijele države zastupnici iz redova HDZ-a su odbili. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Pavliček vi ste u svom izlaganju se dotakli jedne porazne brojke, a to je broj Hrvata u Bosni i Hercegovini koji se značajno smanjio. I evo ja ću sve podsjetiti i na ono što piše u hrvatskom Ustavu u članku 10. gdje između ostalog piše da dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama se jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Pa evo recite mi što vi mislite koliko su sve vlade do sada

problem Hrvata u Bosni i Hercegovini stavile negdje po strani, smatrali ih pojedine čak vlade kao nekim stranim tijelom i to lijeve vlade. Ja to nemam problem nikakav reći. Ali činjenica je da ni ova trenutna politika nije išta promijenila što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pa prije dva dana u općini Tešanj na spomen obilježju HVO-a u Jelahu je ponovno spaljena zastava hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine koja je skinuta prije mjesec dana. I opet nema reakcije. Evo kolege iz dijaspore odnosno iz Bosne i Hercegovine to znaju. Nije bilo reakcije ministra vanjskih poslova. Hrvati se u srednjoj Bosni posebice tamo gdje su u manjini u Federaciji osjećaju ugroženi od

uputiti jedno drugo pitanje ali s obzirom da smo se toliko puno dotakli Hrvata u Vojvodini odnosno u Srbiji ja moram vam postaviti. Gospodine Pavliček vi znate da sam ja vrlo fer i ne bi vam postavila ovo pitanje da niste toliko inzistirali i zapravo uvrijedili kolegu Bačića. Vi ste rekli: „E kada je on bio zadnji put u Srbiji?“ A ja ću vas pitati, vi se sjećate da smo mi bili na Svečanoj akademiji pred samog Sv. Josipa u Subotici kada je gospodin Žigmanov on je tada radio na svojoj kampanji molio da svi mi ostanemo sutradan da mu pomognemo u kampanji. E, ja sam i vas molila da ostanete. Gospodine Pavliček vi niste ostali. Ja sam ostala sama. E, meni je to žao, meni je to jako žao i ... ja to nisam sada htjela. A ja vam mogu sada donijeti i pamflete koje sam ja dijelila po Subotici i donijela sam i vama sam ostavila i ne znam niste ništa rekli. E gospodine Pavliček to nije baš tako suverenistički. **Jandroković,

Mislim da mi ne razgovaramo o aktivnostima u predizbornoj kampanji naše kolegice Bušić na čemu joj vjerojatno svi zahvaljuju, nego o ponašanju veleposlanika Biščevića, njegovim izjavama koje su bile uistinu vrlo ružne najblaže rečeno. Šteta što se on nije zajedno s vama uhvatio ruku pod ruku pa dijelio plakate

Kolegica Bušić isto povreda Poslovnika. Izvolite. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ovo je moja prva povreda Poslovnika i meni je žao da je to vama, meni je žao da je to vama. Ali mi raspravljamo o tome. Ja nikada ovo kolegi Pavličeku ne bi rekla, a nikada ni vama ne bi dala povredu Poslovnika jer ja se jednostavno s time ne služim. To je meni suvišno, a da ne kažem druge kvalifikacije što ja mislim o tome. E sada, ali kada smo već razgovarali, kada smo već razgovarali o tome pa mi smo razgovarali o Žigmanovu, tko je njemu pomogao. Pa dovedite ga pa ga pitajte. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Bušić, isteklo je vrijeme kolegice Bušić. Moram i vama dati opomenu kao i kolegici Vučemilović. (Hrvatski suverenisti)** Evo ja se nadam da sam uspio smisliti dobar odgovor. Kolegice Bušić vi ste predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drago mi je što ste ostali još jedan dan i što ste pripomogli pa makar jednim glasom dodatnim Tomislavu Žigmanovu. I ja sam bio i više od 5 puta od ondašnjeg druženja znači i u Baču, i u Tavankutu i u … /ne razmije se/ … što možete provjeriti sa Hrvatima. Ali ne moram o tome javno tu govoriti i dičiti se s time. Ali mi je žao što niste nikada sazvali sjednicu tematsku upravo Moli vas kolegice i kolege budimo parlamentarni, dozvolimo svima …./ Ali mi je žao što niste nikada sazvali tematsku sjednicu na položaj Hrvata u Republici Srbiji iako sam ja to tražio znate dobro. Ali vi, vi ste meni stvarno pošteni i dragi i drago mi je da dajete sve od sebe da pomognete Hrvatima. Ali mi smo ovdje skrenuli s teme. Činjenica je da se gospodin Žigmanov morao izboriti sam jer je Izborni zakon takav, a hrvatska diplomacija nije uspjela to primijeniti unutar potpisanog sporazuma. Molim vas, imamo zahtjev za stankom kolega Milanović Litre izvolite. … /Buka Molim vas kolegice i kolege dozvolimo da kolega Milanović Litre obrazloži stanku. Izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. U ime Hrvatskih suverenista tražim stanku od 10 minuta. Evo kolege iz SDSS-a su se primirile, ali pošto je bilo riječi o kolegi Žigmanovu iz Srbije očito je njima smiješna tema pa su se ovdje smijali. možda je vrijeme da napravimo jednu stanku od 10 minuta da dođu malo k sebi kako bi shvatili u kojoj se poziciji nalaze Hrvate u Republici Srbiji, a u kojem se trenutku oni nalaze i gdje su oni i gdje se oni nalaze u hrvatskom društvu, u hrvatskoj Vladi, u svim, po svim garniturama političke autonomije unutar Republike Hrvatske pa možda bi im trebalo malo vremena da zapravo shvate o čemu se radi i gdje se nalaze. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kaže stari prokušani recept: „Kad ne znaš što bi onda udri po Srbima“, To su možda vaše metode?/… Odobravam vam stanku. Izvolite povreda Poslovnika kolegica Jeckov. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Povrijeđen je članak 238. Mi se nismo tome smijali. Naprotiv. Mi ovim osmjehom na licima izražavamo svoje zadovoljstvo zbog uspjeha kolege Žigmanova na današnjem razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i to je zapravo zbog toga smo mi radosni. A s obzirom da se poteglo pitanje tko je zadnji bio u Srbiji, evo ja predlažem da podigne ruku onaj tko je zadnji bio u Srbiji. Kolegice Jeckov dobivate isto tako dobivate i vi opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Samo sekundu. Javlja se sada kolega Sačić i vidio sam da se javlja kolega Mlinarić. Izvolite kolega Sačić. **Sačić, Željko sa velikim iznenađenjem izjavljujem povredu Poslovnika i to osobno na vas jer ste jako uvrijedili pa ovaj klub i sve saborske zastupnike sa ovom neumjesnom i štetnom upadicom citiram: „Kada nemaš o čemu udari po Srbima.“ To je jako ružno, nedostojno i molim vas ispričajte se. Ja vam dajem opomenu. Kolega Sačić, ja sam bio ciničan to ste vjerojatno primijetili, jer ne znam od kuda se u raspravi sada pojavio kolega Milošević i kolegica Jeckov. Nit su sudjelovali, nit su bilo što pitali i odjednom sada spominjete njih, pa sam onda cinično to komentirao. Ako se netko uvrijedio ja mu se ispričavam. Kolega Mlinarić izvolite. Hvala lijepo. 238. evo da odgovorim kolegici Jeckov. Ja sam prvi bio u Srbiji 9 mjeseci, odležao sam dok su vaši napadali Vukovar i nisam poslije toga nikada više bio jer ne smijem otići jer na žalost na tjeralici sam tamo od Republike Srbije i kada bih otišao uhapsili bi me. Tako da nisam bio i ne želim otići i neću nikada otići evo. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Hajmo sada prestati sa povredama Poslovnika koje su bezrazložne i vratimo se na raspravu. Kolega Grmoja je sada na redu sa replikom. Jadni li smo, jadni li smo. Dakle, vi se natječete i govorite o tome tko je bio da pomogne Žigmanovu da Žigmanov uđe u srbijanski Parlament, a Srbija se sporazumom obvezala dakle da će nacionalne manjine jedne države biti zastupljene u drugoj državi na državnoj razini. Od 2016. to je dakle koji Srbija treba poštovati u ovom procesu pristupanja Europskoj uniji, pa da gospođa Zdravka Bušić koja je bila i u našem bila i u našem Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, i Grlić Radman i svi ostali da nitko ne treba sudjelovati u kampanji kao što nitko ne treba kolegama ovdje koji nisu odgovorni što što imaju ta prava i smatram da ih se ne treba prozivati, nego se treba prozivati premijera hrvatske Vlade i hrvatsku Vladu što Hrvati u Srbiji nemaju ista takva zajamčena prava. **Jandroković, Gordan Slažem se s vama kolega. Meritum stvari je u tome. Znači 2004. godine sporazum je potpisan. Hrvatski sabor je potvrdio, donio Zakon, članak 9. jasno i glasno kaže da Hrvatska obvezuje ispuniti da pripadnici srpske nacionalne manjine imaju svoje zajamčene mandate na svim razinama vlasti zakonodavnim. Što je činjenično stanje danas, Hrvati nemaju i samo o tome mogu sanjati i to je bit svega. Taj, još jedanput i neću više da čovjek nema problema ga spominjati Tomislav Žigmanov je ušao u Narodnu skupštinu Republike Srbije ne zahvaljujući bilo kome ovdje od nas, ne zahvaljujući ministru Grlić Radmanu, niti njegovom javnom pozivu dan prije, a dan prije toga je Hidajet Biščević tog istog Žigmanova napao, nego zahvaljujući svojim koalicijskim potencijalima i pregovorima i ničem višem. Jedino zahvaljujući samom sebi i hrvatskoj zajednici koja tamo živi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sada je na redu kolega Totgergeli. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministre. Poštovani kolega Pavliček, kada dolazite sa prijedlogom za opoziv jednog ministra čovjek bi očekivao da dođete sa jednim ozbiljnim dokumentom. Koliko je ovaj dokument ozbiljan govori i vaše obrazlaganje njega jer u svojih 20-tak minuta više ste govorili o očitovanju Vlade, nego o samom vašem prijedlogu. Ja sam siguran i uvjeren da ministar Grlić Radman će trebati više puta od 20 minuta da nabroji sve uspjehe vanjske politike Republike Hrvatske u vrijeme dok je on ministar. A i vi i ja znamo da Republika Hrvatska i u Europi i u svijetu danas stoji puno bolje, nego što je to ikad bilo. Ne mislite valjda da bi se trebali vratiti na vanjsku politiku koju smo imali u vrijeme premijera Milanovića? Hvala. **Jandroković, Gordan ovo je odgovor, o njemu sam govorio 4 minute o očitovanje Vlade. … /Upadica se ne razumije./… Pogledajte, još jedanput pogledajte možete imati video zapis. Znači 13 ili 14 minuta sam govorio o našem zahtjevu. Ali znate što je najžalosnije? Ovdje nema ništa od odgovora. Ovdje ima „hvalite me usta moja“ ona stara narodna poslovica, ali nema pravog odgovora. Najbolji primjer je sam taj Hidajet Biščević. On se ne spominje ovdje, a jedna točka treba biti o njemu. On se imenom i prezimenom ne spominje. O čemu mi pričamo? Na razini čega je ovo? Trećeg razreda osnovne škole je napisano. Nemojte vi nas vrijeđati i naše zahtjeve. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predsjedniče Vlade. Uvaženi kolega Pavliček, količine performansa i neistina izrečenih ovdje u HS su uvijek bile u korist neistina. Od 2010. odlazim u Republiku Srbiju i iznimno dobro poznajem situaciju na području Bačke, Vojvodine i u subotu sam apropo toga bio upravo u Đurđinu i to kao izaslanik predsjednika HS, a prije toga izrazito puno puta. I ono što je istina dolaskom vlade Andreja Plenkovića, dolaskom niza župana i načelnika i gradonačelnika općina i gradova koji pripadaju HDZ-u Hrvati u Vojvodini su postali vidljivi, po prvi puta u svojoj povijesti su Hrvati u Vojvodini partner s kojim se može pregovarati i što mislite da je to slučajno da je Vučić pozvao upravo Žigmanova da mu ponudi mjesto

Omalovažavanje zastupnika čl. 238., kolega morate znati da Žigmanov nije ušao sa liste zajamčenog prava kao što ima ovdje SDSS vaš koalicijski partner nego sa opće liste,

Da ste malo bolje pratili situaciju na području Republike Srbije kada su bili izbori onda ne bi govorili ovako i ne bi govorili na ovaj način na koji govorite. Kolega Žigmanov je imao podršku i hrvatske vlade i HS i prije svega nas iz HDZ-a, zato je i bio gost na našem saboru da zahvali za sve ono što smo učinili da bi on bio danas u skupštini Republike Srbije. Kolega Ivanović isto tako odgovor na repliku je ovo bio, pa dobivate opomenu. I idemo na zadnju repliku, kolega Šimičević izvolite. Pardon, pardon, nije odgovorio, nije odgovorio kolegi Ivanoviću, kolega Pavliček izvolite. **Pavliček, činjenica je i ja ovim putem zahvaljujem svakom gradonačelniku i načelniku općine i županu koji je izdvojio bilo kakva financijska sredstva za pomoć Hrvatima u Vojvodini, među njima nisu svi, unutar HDZ-a i grad Vukovar daje za prijevoz hrvatske djece, za nastavu na hrvatskom jeziku i drago mi je i drago mi je, kao što sam rekao tu trebamo svi jednako puhati, kao što trebamo svi jednako puhati što se tiče BiH, ali vratimo se mi na meritum. Hrvati nemaju zajamčene mandate ni dan danas unatoč potpisanom sporazumu i pitanje je kada će ih imati, a današnji sastanak predsjednika Srbije Vučića i Žigmanova je samo iz jednog razloga, zato što je gospodin ušao u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Da je kojim slučajem imao nekoliko tisuća glasova manje nikad do tog sastanka ne bi došlo. I zadnja replika, kolega Šimičević izvolite. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS, poštovani predsjedniče hrvatske vlade, ministre. Kolega Pavliček, izgleda da je kolega Žigmanov ušao zahvaljujući Bogu, nikom drugome jel u parlament Srbije. Ono što želim reći, vi ste ovdje toliko toga izrekli i imate apsolutno pravo i mislim da vam je ovaj opoziv neutemeljen. Ono što ste možda trebali reći, a niste hrvatska diplomacija uspjela promijeniti metodologiju pregovaranja i da Srbija od 35 otvorenih poglavlja je zatvorila tri, 23. Poglavlje je otvoreno 2016., još nije zatvoreno

to je prvo pitanje, to je vrlo bitno hoće li oni htjet uopće uć u EU il će i dalje držati ovaj svoj status, ali bez obzira na to interes i zadatak hrvatske diplomacije je da se izbori za što bolji status hrvatske zajednice i bez obzira na otvorena poglavlja koja se neće zatvoriti postoje bilateralni sporazumi. Ovo je bilateralni sporazum Hrvatske i ondašnje države Srbije i Crne Gore o zaštiti manjina i Hrvatska treba na njemu inzistirati da bi zaštitila svoju manjinu.

i nakon njega ministra vanjskih i europskih poslova kolegu Grlić Radmana da govore sada i predstave stav Vlade RH, izvolite predsjedniče vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, cijenjene zastupnice i zastupnici. Evo danas nakon što smo već imali nekoliko prigoda za susrete i za razgovore na Odborima za Ustav i Odborima za proračun, imamo još ovu i zadnju inicijativu za izglasavanje nepovjerenja ministru Grliću Radmanu, pa da zaokružimo ovo naše druženje što se tiče nastupa na saborskim odborima i plenarnom ovom zasjedanju saboru sa vašim izglasavanjem sutra niza važnih točaka, prije svega povjerenje dvojici novih ministara, odbacivanja ove inicijative za nepovjerenje kao što je vlada u svom očitovanju kazala, isto tako i ratifikaciju protokola o pristupanju Švedske i Finske u NATO kad je riječ o vanjskopolitičkim temama. Budući da je praktički jako puno toga je već razmijenjeno u ovim replikama g. Pavličeku koji je bio inicijator ove inicijative, a koju su vidim osim njegove stranke podržali i neki zastupnici drugih stranaka i to vrlo šaroliko, ovdje očito imate bolju suradnju nego kada je riječ o inicijativi za promjenu ustava i onome što se zove reguliranje volje referenduma, ja ću reć samo nekoliko stvari. Međunarodni i vanjskopolitički položaj Hrvatske nikada nije bio bolji nego danas. Hrvatska će ove godine isporuke postati članica Schengena, postat će članica eurozone, započela je pregovore o članstvu u OEDC-u, spojit će naš teritorij Pelješkim mostem, mostom, da gospodine Dretar dragi kolega iz škole ima veze to sa diplomacijom puno više nego što bi vi u svojim doskočicama to mogli i zamisliti, naravno ne znate ništa, nikad se s time niste bavili kao i većina vas koji ste ovo pokrenuli. Nemate nikakve međunarodne kontakte, svojim naklapanjima ostavili bi Hrvatsku van svih bitnih procesa, nemate s kime razgovarati, zatvorili bi nas u nekakvo malo dvorište u kojem bi jedni drugima nešto dobacivali. Ali dometi su različiti, ciljevi su različiti, mogućnosti su različite, narod je mudar, pametan, daje povjerenje onima koji Hrvatsku vode naprijed, a ne onima koji bi ju vodili nazad ili da su imali šansu da ju vode ili barem doprinesu malo našem članstvu u EU vjerojatno to nikada ne bi ostvarili, ali to ljudi vide, to ljudi znaju. Ono što samo želim reći kratko jer vidim da ste se praktički fokusirali samo na BiH i na Srbiju, zanimljivo je to, dakle ministar Grlić Radman i naša vlada učinila je više za Hrvate u BiH nego ijedna vlada u zadnjih 20-ak godina. Više smo puta tu temu stavili na dnevni red međunarodnih organizacija i forma nego ikada itko drugi. Više smo pomogli Hrvatima u Srbiji, Hrvatima u Crnoj Gori nego koja bila vlada dosada. Adrian Vuksanović je ministar, vidimo da bi mogao i Tomislav Žigmanov postati ministar. Hrvati u BiH nalaze se u isto tako nepravednom položaju kao što su se nalazili od 2006., vaši su jataci, frendovi, kompanjoni išli tamo lobirati za Komšića 2010., navijali u šuškavcima, bili protiv HDZ-a, bili protiv Hrvata u BiH, činili činili sve da se Komšić izabere, da u nepravednom političkom sustavu od kojem, u kojem izborni inženjering i izigravanje duha Daytona, ustava, izbornog zakona postoji u praksi od 2006. pa 2010. pa se nije moglo konstitutivno ići treći put u te izbore pa je '14. Čović izabran pa je sad '18. to ponovljeno ponovno, pa su ponovno svi preduvjeti tu da se to ponovi '22. Mi smo naprotiv imali stalno konzistentan stav od kad su HDZ-ovi zastupnici ušli u Europski parlament 2013. pa čak i kako promatrači 2012. još dizali smo tu temu snažnije, više, bolje nego drugi, stavili je na agendu Europskog vijeća, uvrstili konstitutivne narode u strateški kompas, dali okvir podrške BiH da se riješi kandidatski status, ali da se riješi i ustavna reforma i izborni zakon. Kad smo krenuli sa budžetom za Ured za Hrvate izvan Hrvatske bilo je to nekih 50 i nešto milijuna kuna, sada je preko 150. Dakle, tri puta smo podigli taj budžet i još ga dižemo u projekcijama proračuna za iduću godinu. Svake godine izdvojimo skoro 40 i nešto milijuna kuna za bolnicu u Mostaru i dobivamo udare ljevice po sebi zašto financirate Hrvatima zdravstvo u Mostaru. Pa valjda imamo pravo i želimo to pomoći. Zašto pomažete sveučilište, tu imamo pravo i želimo pomoći. Zašto pomažete kazalištu, imamo pravo i želimo pomoć. Zašto pomažete stipendije mladih, imamo pravo i želimo pomoći. Zašto pomažete različite projekte u kulturi i identitetu, imamo pravo i želimo pomoć. Zašto pomažete crkvi Hrvata u BiH, imamo pravo i želimo pomoći i pomoći ćemo. Sve to radimo mi sustavno, konzistentno jačajući međunarodni položaj Hrvatske. Ne misle svi kao mi. Ima onih koji svojim aktivnostima odmažu ostvarivanju ciljeva za Hrvate u BiH. Svaki napad na bilo koji od naših partera, a da ne govorim direktne uvrede onima koji bi u BiH trebali biti dio rješenja za poboljšanje položaja Hrvata bile su sve koraci nazad. Od velikih zemalja pa do međunarodnih visokih predstavnika. Sve su to otegotne okolnosti, ali se s njima nosimo. Meni je jako drago da je velika većina zastupnika podržala ulazak Švedske i Finske u NATO. To je vlada govorila od početka, podržavao je i ministar Grlić Radman. Mi ćemo svoj posao činiti odgovorno i dalje, a vi radite svoj pa ćemo se povremeno ovako razgovarati. Mi ćemo pobijedit, vi ćete izgubit, a vanjska politika Hrvatske bit će snažnija. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada pozivam poštovanog ministra vanjskih i europskih poslova Grlić Radmana da i on uzme riječ. Izvolite. **Grlić hvala predsjedniče sabora. Uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora, ono što je još od tih postignuća, a njih je puno, vi imate ovdje, ja vam neću elaborirati, ali ako hoćete danas je cijeli dan ostat ću s vama do zore sve što treba imate, a ako ne možete čitati govorit ćemo. Ukidanje viza jedan, to vas ne interesira, možda ne putujete toliko u SAD, nemate tamo ovaj kontakata sa kongresmenima, tamo bi se moglo puno toga napravili, ali ima za 4 miliona Hrvata, hrvatskih državljana koji posjećuju svoje, svoju rodbinu, idu tamo kao turisti nesmetano u SAD. Pokrenuli smo i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za upravo Amerikance hrvatskog podrijetla koji se žele vratiti u Hrvatsku. To je naša intencija. Dakle, mi se brinemo za Hrvate brinemo za Hrvate u SAD-u i za poslovnu zajednicu, a dizanje kredita, kreditnog rejtinga gospodo pa jača se financijska reputacija Hrvatske. Mislite da je to samo tako. Ulazak u Schengenski prostor značit će jačanje sigurnosti hrvatskih građana. Ovo govorim ne zbog vas nego zbog građana koji nas slušaju jer oni to razumiju. Proglašenje IGP prošlo je kroz radar i posljedično sporazuma o razgraničenju i na Jadranu između Hrvatske i Italije. To vas isto ne zanima. To je povijesna stvar. Ulazak u respektabilni krug zemalja MED, MED9. Žao mi je da vas sve ovo ne zanima, a navodno se zalažete za boljitak hrvatskog društva. Međutim budimo otvoreni, to je samo paravan za vaše sitno političke interese. Ne borite se vi gospodo na hrvatske interese. Vi samo kritizirate, iscrpljujete sebe i nas sazivajući besplodne rasprave, a ne nudite nikakva rješenja. Današnja sjednica ima doista jednu vrijednost za hrvatske građane koji nas prate, hvala Bogu, jer jedino će oni razumjeti i prepoznati destruktivnu narav vaših ispravnih rasprava. Retorička briga jest jedno, ali su činjenice koje vas opovrgavaju drugo. S druge strane napadajući ovu vladu vi zapravo napadate na motor koji vozi, koji radi, motor koji bi vozio i možda i brže i sigurno bi vozio da, da nije vas koji sipate pijesak u mjenjač, njegov mjenjač brzina. Umjesto omalovažavanja i vrijeđanja bilo bi bolje, ja vam to savjetujem da idete u smjeru vlastitog usavršavanja umjesto umanjivanja ugleda ove vlade. Podižite gospodo vlastite vrijednosti. Dakle, prije nego što bacite 32 kamena na mene, zapitajte se što ste vi napravili hrvatski zastupnici koji imate političke instrumente i poluge moći parlamenta diplomacije, ali ih ne koristite. Jel vam savjest čista? Može li te javnosti pogledati u oči, a da se ne zacrvenite zbog svoga nerada? Mi, mi možemo pogledati svima u oči, mi hrvatska vlada jer domoljublje podrazumijeva odgovornost i poštenje, rad na dobrobit hrvatskog naroda, uključivost svih građana bez diskriminacije. Nazivate me raznim pogrdnim imenima na osobnoj i stručnoj razini, pa vi ste se gospodo sami svojim riječima opisali. Počeo se koristiti jezik ulice. Nažalost kada jezik ulice postane jezik politike, politika se počne valjati ulicama. Kao ministar cilj mi je promicati hrvatske nacionalne interese u domovini i svijetu, unaprijediti našu još veću politiku i gospodarsku vidljivost, nisam idealan ali rezultati …/Upadica: Hvala vam./… koje sam ostvario s mojim suradnicima …/Upadica: Hvala vam./… očiti su. Hvala samo malo predsjedniče vlade imamo dvije povrede Poslovnika. Imam dvije povrede Poslovnika, a vi tražite stanku, ali povreda Poslovnika …/Upadica se ne razumije./… ne, ne, ne, ne, ne, prvo će povreda Poslovnika pa ćete dobiti stanku. Izvolite. Poštovani ministre, živio govornik evo nakon vašeg srce parajućeg govora. Neće vas nitko kamenovati, niti ćete vi biti mučenik, ne bojte se. Kamenovalo se u doba srednjeg vijeka i kamenovalo se još prije Isusa Krista i ti ljudi su postali mučenici.

Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora pozvat ću se na Članak 238., imali smo danas i prethodnih dana više situacija gdje su se zastupnici i zastupnici sa svih strane ove sabornice, evo danas je bio kolega Kapulica imao slobodni govor o tome, žalili na retoriku prokazivanja i nazivanja izdajnicima ili da se ne radi u nacionalnim interesima. Svi smo zakletvu u ovome saboru dali i članice i članovi vlade. Možete li iskoristiti poziciju svog autoriteta da nas sve pozovete da se uzdržimo od toga ubuduće? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Glavašević, ja sve pozivam svaki puta kada je takva situacija, ali ja bih vas onda molio da vi pozovete svoje kolegice i kolege iz oporbe da to ne čine. Uglavnom se vi žalite, prvo optužite vladu, zastupnike sa desne strane za sve ono što onda oni vama vrate. I onda svaki puta nakon toga se žalite da oni vas vrijeđaju. Dakle, ja ne mogu uvesti takva pravila da upozoravam samo HDZ-ovce i članove vladajuće koalicije, a da vama toleriram govor koji je istovjetan, a ponekad i gori nego što je njihov. Dakle, pozivam vas sve još jedanputa, nemojmo izlaziti izvan okvira civilizirane rasprave i ići na osobnu razinu, to se često događa. Može se biti oštar, kritičan pa i politički grub, a da se ne dira u pojedinca i slažem se s vama. Ali sada je sve što je izgovorio predstavnik vladajućih sve je to isto tako rekao i kolega Pavliček njemu. Pa nevjerojatno mi je to. Dobro, nema veze. Kolega Grbin izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Mislio sam ovu stanku zatražiti zbog nečeg drugog, ali moram se referirati na ovo što ste vi sada rekli jer kada kritiziramo one koji vode sjednicu mi u pravilu ne kritiziramo vas. Vi znate prekinuti kada se govor pojedinih zastupnika zađe u neke sfere koje nisu prihvaćene, ali molio bih vas da utječete na neke vaše kolege, prije svega na kolegu Reinera da to čine i oni. Jer tolerancija prema govoru mržnje koju prije svega kolega Reiner pokazuje kada vodi sjednicu izlazi iz svih okvira. Znam da sam ovime na neki način izašao iz onoga što bi bilo dopušteno u stanci, ali referirao sam se na ono što ste upravo vi prethodno govorili. No, da se vratim na točku dnevnog reda. Bilo je normalno i očekivano slušati kolegu Ivanovića kada govori o tome da općine i gradovi u Hrvatskoj pripadaju HDZ-u. Na to smo navikli. To je način na koji vi percipirate vlast i to se prečesto vidi u Hrvatskoj zato u pravilu na to ne reagiramo. Isto tako je bilo zabavno slušati i predsjednika vlada kada izjednačuje HDZ sa Hrvatima, bilo u BiH, bilo u Hrvatskoj, bilo gdje drugdje u svijetu. I na to smo navikli, to je normalna retorika HDZ-a. Ali ja želim zahvaliti ministru Grliću Radmanu jer nas je sve ovdje u sabornici oraspoložio. Govoriti o HDZ-u i ovoj vladi kao o motoru pokretaču Hrvatske koji bi nas doveo ne znam gdje u svijetu, pretvorio nas u Švicarsku, Norvešku, neki Shangri-la samo da nema te proklete oporbe koja sipa pijesak u mjenjač. Pa gospodine Grlić Radman hvala vam na tome. Hvala vam i očito je u ovoj Hrvatskoj sve savršeno samo da se oporba ukloni jer ona je ta jedina koja smeta vašem fantastičnom radu i nevjerojatnim dosezima koje ste vi napravili u vanjskoj politici.

krajnjih granica vadi iz konteksta ono što ministar govori, znači želi prikazati neko svojatanje gradova, općina itd., pa vi ste g. Grbin predložili da se ukinu hrvatske županije s obrazloženjem da vi možete u jedno prijepodne obići sva mjesta gdje je SDP na vlasti i to vam je bio razlog da predložite ukidanje županija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Kapulica isto tako ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Idemo sada sa replikama na izlaganje predsjednika vlade, molim vas predsjedniče vlade imate 14 replika, prvi na redu je poštovani kolega Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade, vi ste u svom obrazloženju rekli kako je malo koji hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova posvetio više vremena po pitanju BiH. To je To je argument za oporbu, to je argument protiv Grlića Radmana jer rezultati su nula. Ako gledamo način na koji djelujete u europskom parlamentu počevši od plenarne sjednice gdje je izvješće bilo o BiH gdje niste uspjeli ni svoje pučane uvjeriti da glasaju protiv nakaradne, nakaradnog izvješća koji zapravo gura na neku vrstu ja bi rekao unitarizma bošnjačkog na uštrb Hrvata, a samim time i gura se cesijsku Republiku Srpsku u još veći, u još veću ovaj prednost ispred unitarizma i ispred onih prava Hrvata koji se siluju opetovano kroz godine. Ono što ste vi uspjeli napravit to je maknuti ovdje 13 zastupnika dijaspore i stavili ste vaše buduće koalicijske partnere i vaše sigurne ruke manjine na vlasti.

molim vas, nemojmo dobacivati s mjesta, nemojmo raspravljati, molim sada predsjednika vlade da odgovori na repliku, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Gospodine Milanović Litre, ja ne znam točno kolko vi imate godina, al on otprilike manje-više koincidira s brojem glasova koje ste dobili na izborima što je prva stvar. Druga je stvar vi nemate ne pojma o međunarodnoj politici nego se čak ne sjećate ni elementarne evolucije u vezi sa zastupnicima van …/Govornik da znate ne biste ovako bucali, bilo ih je prvo 12, pa je bila ne fiksna kvota, pa je SDP-ov predsjednik tada ucjenjivao tadašnju predsjednicu HDZ-a i sveo Hrvate izvan Hrvatske na tri zastupnika, to vam je istina, čisto ovako pedagoški mala fus nota jer veze nemate. kriminala u našim veleposlanstvima prije 4.g. s dokumentima vas je izvijestio diplomat Damir Sabljak koji je upozorio da to zataškavanje provodi inspektor Damir Božić. Nova šefica inspektorata ministarstva Božićeva suradnica Petra Juras Krmek je pred Antikorupcijskim vijećem svjedočila da je veleposlanikova supruga bila nekakav leteći konzul i da su joj bili nadređeni svi šefovi svih hrvatskih predstavništava u Australiji. Ja vas želim pitat jeste li vi ikad čuli za taj pojam dakle nekakve leteće konzulice koju je izmislila nova inspektorica ministarstva kako bi od državnih institucija nastavila zataškavati prijevaru i zanimljivo je sad gledati kako se vadite na to da je to bilo u vrijeme Vesne Pusić, jest bilo je, al vi tu korupciju štitite i prikrivate. **Jandroković,

Moram priznat kako je krenulo da me malo strah postavit pitanje, dosta je agresije ovdje stvarno. Da, moram priznat evo mislim dobit ću vjerojatno odgovor mi ćemo pobijediti, vi ćete izgubiti. Mislim šta da kažem na to ne? Negdje ovdje nama ne bi trebao bit cilj da neko pobijedi nego da radimo stvarno za tu društvenu većinu i vaša pobjeda nije pobjeda društvene većine, to bi negdje htjela reć u ovoj raspravi jer se stalno to povlači ko je pobijedio, ko je izgubio, ko je dobio koliko glasova, mislim to stvarno ne bi trebao bit cilj, ali ja sam vas htjela pitat tko je lansirao dron, tko je lansirao dron? U zadnjem ovdje obraćanju vama sam postavila to pitanje, pa ste mi nacrtali otprilike metu na glavi dok sam hodala ulicom, ali stvarno možemo li dobiti odgovor na to ko je lansirao dron, da li imamo informacije o tome i jesmo li mi sigurniji u tom NATO-u kako tvrdite? Poštovana zastupnice Peović, ja vjerujem da moji prijatelji nisu, možda su vaši. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Ja se ne bojim poput kolegice Peović. Gospodine Plenković, evo sad mi odgovorite zašto niste odgovorili na zastupničko pitanje, podcjenjujete i HS i predsjednika sabora i mene kao zastupnika, al to vam opraštam i ja i g. Jandroković, ali vrijeđate sve ljude koji su bili u logorima, jel vas nije zbog toga sramota? Da vam, da vam, da vas malo uputim, možda ne znate da je major Vojislav Medić prije mjesec i 7 dana na graničnom prijelazu u RH uhićen, mene su zvali iz DORH-a i zvali su masu logoraša da daju, da svjedočimo u Osijeku. Nažalost mnoge koje su zvali se vratila pozivnica jel su umrli, jel ne osjećate odgovornost prema tim ljudima koji su toliku žrtvu dali, hrvatski branitelji na kraju završili po srbijanskim logorima i da vi ništa niste poduzeli u ovih 6.g.?

Hvala lijepo g. Mlinarić. Odgovorit će vam nadležni ministar za ovu temu o kojoj ste više puta govorili. A što se tiče naših aktivnosti u vezu teme logoraša, u vezi tema ratne štete, u vezi teme pronalaska svih počinitelja ratnih zločina, mi na tome radimo. Pogledajte track record u našem vremenu u našoj Vladi, koliko je procesa bilo, koliko je ljudi uhićeno, koliko je nestalih pronađeno. Nažalost, koliko puta se ta tema i podrška našim logorašima digla na najvišu razinu, vi vjerojatno to znate, ali valjda vam je zgodno da o tome govorite ovako teatralno kao da se ništa ne radi. Ljudi o kojima se radi to znaju, razgovaraju sa mnom, razgovaraju s ministrom Medvedom, razgovaraju s ministrom, što, što sam vam napravio? Koja povreda Poslovnika? Čak nisam rekao ni da ćemo pobijediti. Prema tome, dobit ćete odgovor od ministara koji se bave time intenzivno. Hvala. Kolega Mlinarić, povreda Poslovnika, izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** 238, a mogli ste ga i vi, g. Jandroković, upozoriti jer ja nisam resornom ministru dao, ja sam vas pitao kao predsjednika Vlade da mi date odgovor, ne meni nego hrvatskim logorašima. Nisam ja ministra Medveda. Ja vrlo dobro znam šta ministar Medved radi, a šta ne radi, ja to vrlo dobro znam. I nemojte se hvaliti sa nestalim, u vašem mandatu je pronađeno 40 ljudi, a traži se još 1800, nemoj se s tim hvalit. Logoraši, nitko nije dobio odštetu kune jedne,

238. Premijer je prebrz za mene danas pa nisam stigla .../nerazumljivo/... povredu Poslovnika u onom trenutku dok je mene uvrijedio, ali ne znam da li ste svjesni, znači kad kažete da su možda moji lansirali dron, a nisu vaši, ja ne znam da li ste vi svjesni šta vi zapravo ovdje radite. Da vi ljudima stvarno iscrtavate mete na čelo? Ne znam da li je to vama jasno, a onda ćete se poslije čudit kad dođe do nasilja u javnom prostoru i govorit ćete da je to neka ekstremna ljevica .../Upadica: Kolegice Peović./... koja to potiče. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Peović, dobivate opomenu, ovo je opomena br. 3 i više ne možete sudjelovati u raspravi po ovoj točci. Sad ćete sigurno pitati kako. Tako što ste dobili dvije opomene u prošloj raspravi i ovo vam je treća i ne možete govoriti po ovoj točci. Tako, provjerite si ovaj pravila igre, već sam to tumačio prije. Sada je na redu kolega Bulj, izvolite repliku. se ne bi ministra Grlića kojega se ne bi postidio ni Mao Ce-tung, svjesni smo da nije dobro. Nije to baš bajno kao što je on rekao. Hrvati u BiH nemaju svoga predstavnika u Federaciji. To je činjenica. Činjenica da vas je zgazio, ponizio vašu diplomaciju ministrovu Ahmetović zastupnik u njemačkom parlamentu. Vi ste pogaženi, Hrvati su pogaženi, zaboravljeni. Nemaju svog predstavnika. Tko to može, kako vi to možete opravdati Hrvatima, a to vam je bio glavni cilj da će bit Hrvati birani u predstavničko tijelo, tj. glavno u Federaciji Predsjedništvo u BiH, međutim, tamo nema Hrvata u BiH za predstavnika nego očito vaš prijatelj .../Upadica: Hvala vam lijepa./... Komšić Poštovani zastupniče Bulj. Što se tiče tog neobveznog dokumenta, odnosno zaključka, preporuke koji se tiče Bundestaga, dajete mu preveliku važnost u odnosu na ono što taj dokument je. Pitajte kolege iz SDP-a, to su njihovi schwesterpartei, nisu moji pa neka oni to tumače. To je broj jedan. Broj dva, ne znam što ste sve tu nabucali, gdje su to Hrvati u Federaciji, u kojem su to tijelu Hrvati, naš prijatelj Komšić, pa nemojte .../nerazumljivo/... imate vašega prijatelja koji se družio s Komšićem, pitajte njega tko je lobirao za Komšića, tko mu je išao u kampanju u Sarajevo, tko je bio protiv HDZ-a u BiH, tko je bio protiv HNS-ovih, šta se smijete, o tome se i radi. Dakle više ste štete vi i vama slični učili za ovaj proces nastojanja da se dođe rješenje koje bi bilo

Hvala lijepo. 238 ste povrijedili članak, omalovažavate zastupnike. Vas sam pitao, nisam pitao kolege iz SDP-a, vi ste poraženi, to sam rekao, a što se tiče vašeg kolege iz diplomacije, ja apsolutno nemam ništa sa Milanovićem, pa vi ste iz istog inkubatora, vi i Milanović, Jandroković, ja u to vrijeme sam bio sasvim drugim .../Govornik

čudno mi je da se sad odričete Milanovića, vrlo neobično. Do jučer ste bili glavni zagovornici njegovi vi i vaši kolege. Pa nemojte sad mene, sad mene povezujete s Milanovićem, to vam je jako duhovito. Da, da.

Zapravo vi ste neraskidivo povezani sa g. Milanovićem, ali sad ću se vratiti na pitanje g. Plenkoviću. Htio sam vam zapravo postaviti pitanje kako iz jednog rasadnika kadrova hrvatske politike dakle 2005., dakle iz Ministarstva vanjskih poslova pod budnom paskom Mate Granića, dakle odakle ste ponikli, recimo, Ivo Sanader, vi, Zoran Milanović, Gordan Jandroković, gđa. Kolinda, Maja, dakle iz jednog kadrova, zapravo, iz jednog, reći ću, rezervara kadrova, kako se ispod vaših ticala, dakle kako ste uspjeli dakle izabrati gospodina Radmana za ministra vanjskih poslova, a zapravo odustajem od pitanja. Znate zašto? Sad sam shvatio nakon njegovog nastupa. Dakle, svakom tipu vladara kao što ste vi, dakle treba vas netko da vas uveseljava i to je zapravo taj razlog. Hvala. **Jandroković, šta ja znam gospodine Hajdaš Dončić nekad zna bit zabavan, nekad kreativan, a nekad promaši cijelu loptu da me ne bi netko krivo shvatio, ali ovaj je skroz, jedino ne znam tko je Maja. Zna netko tko je Maja? Neka Maja, rekli ste da ima neka Maja, ja Maju ne znam nijednu. Koja? Tko? Pčelica Maja? Dobro, ja ću se malo raspitati o kojoj se Maji radi, ako mi nismo bog zna kaj možda je Maja ok. E ali ja za to ne znam,

iz obrazloženja predlagateljove inicijative smo čuli da hrvatska vlada nema nikakvih uspjeha vezano za Hrvate u BiH. Želim vas sve ovdje podsjetiti da ovaj problem sa položajem Hrvata u BiH traje već više od 20 godina, da podsjećam sve one da jesu tada Hrvati probali digli svoj glas protiv nepravde, da su tada na Hrvate išli tenkovima, da su tada mnogi hrvatski dužnosnici smijenjeni, da su protiv mnogih hrvatskih dužnosnika podignute nepravedne optužnice, da su mnogi tada mislili da su riješili hrvatsko pitanje u BiH. Danas vidimo da se o položaju Hrvata raspravlja na Europskom vijeću. položaju Hrvata razgovara na američko-hrvatskom forumu. Danas vidimo da u pregovorima o položaju Hrvata o provođenju presude Ustavnog suda onaj pregovaraju

malo naveli i nabrojali kako težak položaj Hrvata u BiH već više od 2 desetljeća, koliko sustavno se radi na tome da se njih sa ravnopravnog konstitutivnog naroda u biti svede na manjinu. U mojim nastupima i tumačenjima položaja Hrvata u BiH i uopće prema BiH najjednostavnije objasnim kolegama o čemu se radi sa tri slike. Tri slike međunarodne zajednice. Jedna koja je nakon rata stvorila Daytonski okvir, jedna koja je personificirana u presudama Europskog suda za ljudska prava jedna koja postoji u jednom dijelu međunarodne zajednice koja današnju BiH pojednostavljuje na put od Daytona prema Bruxellesu. Te tri slike su kontradiktorne, a ova zadnja je najpogubnija …/Upadica: **Franković, Mato (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče vlade danas svjedočimo zapravo raspravi eto moramo tražiti povjerenje jednog ministra pa došao na red ministar Grlić Radman. Ulazak RH u eurozonu, ulazak u Hrvatske u Schengen, ukidanje vize za ulazak u SAD i cijeli niz drugih vanjskopolitičkih uspjeha. To se zaboravlja danas. Spominje se Pelješki most pa ću citirati da je netko postavio pitanje kakve veze to ima sa diplomacijom. Onaj tko nema veze o diplomaciji onda misli da to zapravo nema nikakve veze, a znamo koliko je problema bilo po pitanju neškodljivosti prolaza itd., dokazivanja, pisama EU itd. i koliko je posla trebalo odraditi da bi se to sve skupa riješilo. Također, vrlo bitno godinama se prozivao HDZ zbog pomoći Hrvatima u BiH i hrvatskim institucijama, sveučilištima itd., a danas svjedočimo potpunom oksimoronu, dakle situaciji u kojom kaže vi ne pomažete …/Upadica: Hvala vam./… u BiH. Hvala lijepa poštovani zastupniče Franković. Meni je drago ako budete imali vi koju minutu vremena evo da gospodinu Dretaru malo rastumačite kako se to lobiralo, tko je lobirao i na koji način se dovelo do konačnih odluka o sufinanciranju Pelješkog mosta, onako sitnih 357 milijuna eura nepovratnih europskih sredstava čisto da bi se hrvatski teritorij spojio. To su ovi svi koji su se bavili tim projektom učinili ničim izazvani, u dokolici, eto onako od šale i nije im nitko rekao bilo bi dobro da to financirate. To su oni sve napravili sami od sebe, nikakav diplomatski i politički napor tu nije trebao biti uložen jer to je nešto otprilike kao da Božić slavimo 25. prosinca, to su oni svi rekli ma to ćemo mi dat ne morate se vi ništa trudit. Tako da možda za ove koji nisu odozdo ne bi bilo loše da im se malo pojasni, naročito ovima koji su puno pridonijeli vanjskoj politici i diplomaciji RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Sačiću, izvolite Poštovani predsjedniče vlade, poštovani ministre svjedočimo evo i nedavno od kolege Radoje Vidovića o strahovitoj tegobnoj, tragičnoj svakodnevici naših, naših građana, Hrvata iz BiH prije svega koji su žrtve velikosrpske agresije, da li neprijateljske vojske Republike Srpske, da li armije BiH, koji su ostali kao djeca bez roditelja, koji su izbjegli zapravo igrom slučaja preko granice došli, našli utočište u RH i danas su ovdje sa 25, 30 godina, nisu nažalost ostvarili svoja …/Govornik se ne razumije./… kao oni koji su nastradali kao civilne žrtve Domovinskog rata u Hrvatskoj.

Hvala vam lijepa. Što se tiče Hrvata u BiH meni je drago da vi podržavate zastupnika HDZ-a BiH koji je izabran na ovoj listi, recite to vašem kolegi, sad ih je 3, svi su iz HDZ-a, dakle svi su iz HDZ-a i to je dobro da on upamti kolega do vas mladi koji se ne sjeća valjda kako je to izgledalo prije, meni isto ne bi bilo krivo da ih je 12, al to su neki prije mene odlučili, nisam ja, vi njemu to rastumačite, to ne bi bilo loše. Što se tiče Hrvata u BiH i pripadnika HVO-a mislim da se što se tiče opsega njihovih prava radili smo ogromni iskorak, upravo je ministar Medved koji je donosio i bio glavni inicijator u dijalogu sa braniteljskim udrugama novih zakonskih rješenja vodio o njima računa, a što se tiče svih stradalnika naša su vrata uvijek otvorena, potpora Hrvatima koji su praktički, gotovo svi naši državljani u BiH stalna i jaka, kontinuirana i bit će takva zauvijek. **Jandroković, Gordan uključen/…HS. Poštovani predsjedniče vlade, točno prije 2.g. u kampanji za ovaj sabor mi smo isticali vaš nepokolebljivi stav u prvom mandatu oko potrebe osiguranja pune jednakopravnosti hrvatskoga naroda i isticali doprinos koji dajete na jačanju naših kulturnih, obrazovanih i zdravstvenih institucija i mnogih drugih potreba Hrvata u BiH, svi drugi su drvljem i kamenjem na HDZ, pogotovo na vas, rezultat je bio 3:0. To je jedno povjerenje koje je stvorilo i obavezu izlaska, našeg izlaska iz, zajednički da radimo, da iziđemo iz ove nezavidne situacije u kojoj smo se našli usprkos pobjedi u Domovinskom ratu, usprkos ogromnoj žrtvi i stradanju koje smo podnijeli, a mnoge ću ovdje podsjetit jer su mlađi, Hrvati BiH dali su značajan doprinos u stvaranju i hrvatske države, nemjerljiv doprinos u obrani hrvatske države.

osobito iskazivanje poštovanja i kolegijalnosti, pa i poštovanja prema Hrvatima u BiH, inače su njegovim kolegama puna usta Hrvata u BiH, al eto imaju dio tima koji kaže da za vas ne zna. zna. To treba malo ponavljati, treba to staviti u eter da ovi koji misle da oni koji su zaduženi da rade za Hrvate ne rade, a ovi koji ne mogu ništa i otežavaju stvar uz to cinično kažu a koji ste to vi. To je bilo jedno od najsramotnijih izlaganja u ovom visokome domu, nemojmo to zaboravljati i ponovimo to, izvučimo to iz naftalina da se zna ko je ko

evo u vašoj mladosti ste radili u Ministarstvu vanjskih poslova, bili ste jedno vrijeme mislim u veleposlanstvu u Parizu, godinama u Europskom parlamentu i vjerujem da imate dovoljno diplomatskog iskustva, pa vas pitam je li normalno da ministar vanjskih i europskih poslova ne reagira na izjave hrvatskog veleposlanika u Beogradu gdje optužuje političkog prvaka Hrvata da je glavni krivac što su Hrvati na marginama društva i da je eto biznismen i to u najosjetljivijem trenutku za Hrvate u Srbiji uoči samih izbora za Narodnu skupštinu, je li normalno da njegov, ajmo reć formalni šef, na to ne reagira, koju sliku šaljemo kao

kako znate, što mislite da on ne vidi i ne čuje, ne reagira, ne pozove na odgovornost, kako vi to mislite da nije reagirao? Pa ja mislim da ste vidjeli sve što je ministar Grlić Radman rekao i na koji način je dao snažnu potporu Hrvatima u Srbiji, političkim strankama Hrvata u Srbiji i Hrvatskom nacionalnom vijeću. Što mislite s kim se g. Žigmanov konzultirao uoči izbora što da radi, znate možda to, jel, jel vas pitao s kim će ić na izbore i kako će, jel možda vas poslušao? Možda je pričao diskretno i intenzivno s nekim drugim, možda čak s ministrom Grlićem Radmanom i možda gle čuda se izabrao u Narodnu skupštinu Srbiju, možda gle čuda postane on kao Adrijan Vuksanović ministar u vladi, možda ministar Grlić Radman ima neki dobar savjet ponekad, a možda vama to ne govori, možda, al vi to ne znate. naime postoji jedan zgodan sport koji razvijamo, a to vam je sport nabacivanjem blatom i onda iza toga nabacuju se blatom jedni na druge i iza toga su svi blatni. E sad, svaki put kad dođete u ovu sabornicu vrlo ovako sa velikim veseljem kitite nas sve saborske zastupnike raznim epitetima i govorite nam što mislite o nama i onako dosta je to bahato, pa mene samo zanima nakon toga jel se vi dobro osjećate? Andrej (HDZ)** Cijenjena, uvažena i draga gđo. Mrak-Taritaš, ako vi sa mnom želite razgovarat možemo se nać na kavi, možemo imati susret, možemo se čuti na telefon, možete mi napisati pismo, možete što god hoćete učiniti, evo ja bi vas odmah primio, vi ste saborska zastupnica, da ste zatražili sastanak mi bi se odma našli, raspravili bi sve što god vas tišti. Ja nisam primijetio da sam ja kazao bilo kakvu riječ danas koja je bila uvredljiva, difamatorna, možda netočna, bezobrazna, ja to nisam učinio. Ja sam nažalost čitao danas u novinama jako ružne riječi koje jedni drugima navodni saveznici govore recimo u gradskoj skupštini, od mene to nećete čut, nije realno da to čujete od mene. Ne znam što bi me to moglo toliko naljutit, nasekirat, isprovocirat i izbacit iz takta pa da tako nešto kažem, a neki ljudi koji su ovako bliže vama čini mi se nego meni to onako kažu u eter, al ništa,

Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade čini mi se da ste, da niste baš pozorno slušali vašeg ministra koji nas je poprilično izvrijeđao jer eto on ima važnijeg posla, ne da mu se ovdje odgovarati na pitanja toj zločestoj opoziciji koja ga je pozvala, ali dobro nema veze. Htjela sam vas pitati nešto vezano za peti razlog iz ovog dokumenta o kojem mi danas raspravljamo, odnosi se na slučaj diplomata Sabljaka koji je ukazivao na korupciju da je Hrvatska, haa ogrezla u korupciji vidimo svaki dan, danas uhićenja u Varaždinu, pretresi u Fondu za zaštitu okoliša, ali očigledno toga ima i po našim diplomatskim predstavništvima i govori se o tom nekom zataškivanju toga cijelog slučaja koji se negira. Ali što reći kada na antikorupcijskom vijeću veleposlanik Faro i inspektor ministarstva Božić daju kontradiktorne izjave. Jedan kaže da je Konstatinović imao ugovor kao ugovorni diplomat …/Upadica: Hvala vam./… drugi kaže da nema itd. jel, pa sad tko laže …/Upadica: Hvala vam lijepa./… u tom slučaju. Poštovana zastupnica Vučemilović, ja i uz najbolju volju nisam imamo dojam da je mene ministar nešto izvrijeđao. Kako ste vi to interpretirali da me izvrijeđao. Ja bi barem da mogu povredu Poslovnika tražio ili je zlorabio ako ništa drugo, al nisam stekao takav dojam. Da li sam ja pred Hrvatskim saborom i da li želim biti pa ako neko to dokazuje više nego ijedan drugi premijer u ovom mandatu i prvom i drugom, pa ja mislim da tu čak same minute provedene ovdje to mogu dokazati. Dakle, ta teza škrta ne stoji, jednostavno ne postoji. Što se tiče kolege Sabljaka ja zaista ne znam što je bilo na vijeću koje ste spomenuli i tko je što kome rekao. To je slučaj iz vremena nekih drugih vlada, nekih drugih ministara, neka se o tome očituju tijela, neka se bave. Ja se njega sjećam iz naših ranih dana, bio je sjajan nogometaš. Igrao je toliko dobro nogomet on i brat da smo im se svi divili. Ovo kasnije nisam toliko pratio. Hvala. I zadnja replika kolega Zekanović, izvolite. predlagači ove inicijative su bili jako tihi kad je trebalo kritizirati glavnu štetočinu u hrvatskoj vanjskoj politici, a to je predsjednik Milanović koji gdje je god išao, što je god radio napravio štetu našoj državi. Bili su tihi gotovo, čak su se i čak su ga branili odnosno držali mu ljestve. I drugo pitanje, evo ja odgovorno tvrdim da je ministar Grlić Radman nasumice odabrana meta jer pouzdano znam da predlagači ove inicijative kad su govorili o potencijalnoj koaliciji s HDZ-om nikad nisu govorili o problemu ministra Grila Radmana. Jedini problem koji su oni isticali, ja to stvarno znam, govorili su o problemu manjinaca, a problemu bilo kojeg ministara, a pogotovo Grlića Radmana nisu nikada izustili niti jedno slovo. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Zekanović, ja imam dojam da ste vi bolje upoznati o detaljima iz tog vremena nego ja. I ja nema druge nego da vam poklonim povjerenje i istina je, ja sam pratio njihove izjave nitko nije bio protiv Gordana tada. Meni je on djelovao kao da bi se moglo s njim surađivati. Možda je bio netko drugi. Možda su to bili partneri manjinski zastupnici u Hrvatskom saboru jer im je možda išao na živce predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a. Može sa svima iz HDZ-a osim samom. To je čak i nakon što su skužili da nemaju ucjenjivačku većinu u noći s 5. na 6. i dalje bilo izgovarano. Dakle, to je jedna velika politička kratkovidnost po mom dubokom uvjerenju gotovo neke patološke mržnje, meni nije jasno zašto. Ne vidim što smo mi to učinili ili ja osobno protiv kolega, dapače mislim da uvelike dijelimo zaštitu nacionalnih interesa, ali nešto je tu jače od njih. Ja nisam otkrio koji je to sastojak koji ih na to tjera, ali da im je Gordan i tad, danas vjerojatno ipak simpatičan u dubini duše ja sam siguran. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa, predsjedniče vlade nema više replika možete se vratiti …/Upadica: ministra vanjskih i europskih poslova. Ministar ima 23 replike. Dakle, prvi će replicirati kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre dakle vi ste u svojem izlaganju u jednom trenutku pitali da li je naša savjest čista. Kad bih vam vraćao istom mjerom onda bih pitao da li je vaša savjest čista obzirom da je gospodin Sabljak ko zadnja štraca upućen svojoj kući, a zapravo je radio sve ono što bi trebao raditi bilo koji odgovoran građanin u ovoj Hrvatskoj. U vašem svjedočenju na antikorupcijskome vijeću faktički ste priznali, o čemu postoje i zapisi, da ste ga osobno neslužbeno zvali na neformalni razgovor na što se on nije htio odazvati. Ono što je htio je jedan službeni razgovor. Moje pitanje je vrlo jasno. Iz kojeg razloga gospodina Sabljaka nakon što vas, nakon što ste saznali i službeno vas, ste izvješteni o kriminalu koji se događao zašto ga niste pozvali na službeni sastanak? Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Znate ja bih htio jedanput reći dosta, ali mi je i malo ta minuta. Znači cijela stvar ide ajde ukratko brzat ću, od 2012. godine, inače Damir Sabljak je zapravo ispolitizirana, on je žrtva, vi ste ga instrumentalizirali. 2012., '13., '14., '15. on postaje ovlašteni glavni tajnik itd. i dolazi novi ministar koji postavlja onu gospođu koju on kasnije se sjetio da nešto je radila krivo. I njemu je obećano da bude veleposlanik u Bratislavi. Međutim, to nije novi ministar ispoštovao ili u dogovoru itd., pa nuđeno mu je Hamburg i on znači kasnije kad bi bio raspoređen na neko drugo mjesto sjetio se nekog problema o korupciji itd. i postao čeprkati. Jedna jako blesava, ružna priča. Uglavnom nema korupcije gospodine, vi manipulirate ovdje javnošću, znači DORH je odbacio to. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani ministar dobar dan. Ima li možda korupcije u Hercegbosanskoj županije konkretnije u Livanjskoj dolini gdje se stanovnici bune na dodjeljivanje nezakonitih i bagatelnih koncesija određenih sumnjivih likova iz Berlina koje ste javno zagovarali, javno za njih lobirali, za kompaniju koja se konkretno zove Solbus d.o.o. gdje su dobili koncesiju, 2020. g. su nezakonito počeli izvršiti radove, mještani se pobunili, Vlada napravila povjerenstvo gdje objektivno na 24 stranice dala izvještaj da to nije dobra koncesija i onda se vas vidi pored ministra Hercegbosanske županije, pa vas se vidi tamo sa svećenicima u lobiranjima i misteriozno preko noći se .../Upadica: Hvala vam lijepa./... Solbusu i Lara G. Troskot, to što ste vi čuli, govorili, itd., ja sam jednostavno zatečen. Ali ja bi vam jednim drugim pitanjem odgovorio. Jeste li vi jučer bili na, u Bogovićevoj ulici i pili džin tonic? Jeste li bili? Pa dobro kako vi sada možete meni to govoriti? Ja sam neki dan dobio jedan, kako meni možete govoriti o stvarima o kojem ja nikad u životu nisam čuo nego prvi put čujem o vama? Kako to možete govoriti neprovjereno? Dovedite mi te ljude s kojima sam ja, koji je, .../nerazumljivo/... ja, ja, ja vas slušam i čudim se i pitam kakav igrokaz izvodite. Dakle imamo scenu, imamo publiku, imamo glumce. To tako se to svodi. Isto kao što mi je netko rekao da sam ja predložio nekoga za Hrvatski svjetski kongres, ja nikada u životu čovjeka nisam vidio. Vidite kako se stvaraju krive informacije, g. Troskot. Mislim da biste morali pitati, .../nerazumljivo/... imati činjenično stanje.

i vaša sjedenja sa g. Vukadinom koje su donijele do prekonoćne promjene odluke gdje ste pogodovali mutnim likovima iz Berlina i javno ih zagovarali i to će vrlo brzo izaći na vidjelo, ta koruptivna radnja, ministre. Evo, hvala lijepa. Nemate pravo, ali dobivate opomenu, kolega Troskot. Mislim, ako, ako imate saznanja o kaznenom djelu, dužni ste iz prijaviti, to ste vjerojatno svjesni, inače su to klevete zaista, ali ovaj, o tome ćemo kasnije.

od nekoga tko ne zna ni tko su hrvatski predstavnici iz BiH u Saboru da ovako lažno kleveću, ali ajmo se mi vratiti na sadržaj samoga opoziva. Kad je stigao prijedlog vašeg opoziva, ja sam mislio da je to neka greška, mislio da vas idemo hvaliti jer kako drukčije nego u trenu kada ulazimo u eurozonu, kada i nedavno je bio članak u jednom listu koji je govorio da smo uspjeli preteći i Bugarsku i Rumunjsku za Schengen, kada u Strateški kompas u kamen upisano konstitutivnost naroda, kada ulazimo u OECD, kako ne pohvalit vas? A moje pitanje vama je, dajte nam malo više recite o strateškom partnerstvu s Francuskom. Tu je i ministar Clement Beaune koji je stipendist .../Govornik se ne razumije./... of Europe kao i ja, bio je tu u Zagrebu,

predsjednik Macron je zapravo bio nažalost u 30 godina hrvatske samostalnosti prvi francuski predsjednik koji je došao u Hrvatsku Hrvatska, iako je mala zemlja, ali izuzetno važna upravo na ovom geopolitičkom prostoru, na prostoru koji dijeli sa jugoistokom Europe, sa Zapadnim Balkanom i potpisano je taj, to strateško partnerstvo koje će posljedično, gdje ću ja negdje u rujnu mjesecu potpisati i akcijski plan na, temeljem tog strateškog partnerstva, koje naravno, obuhvaća i jako puno područja suradnje s tom velikom zemljom, vi ste vidjeli i znate da smo kupili Rafale,

Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi ministre. Danas je tokom rasprave bilo podosta riječi i o R. Srbiji, a posebice i o Vojvodini, gradu Subotici. tokom svoga boravka više puta u Srbiji, posebice u Subotici tokom .../nerazumljivo/... u listopadu, ako se ne varam tokom 2020. g. sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća u R. Srbiji između ostalih svojih aktivnosti tada i potpisali ugovor o financijskoj pomoći izgradnje Hrvatskog doma. Tokom travnja 2021. g. ste prisustvovali isto tako i polaganju kamena temeljca pa me samo zanima u kojoj je fazi danas izgradnja toga doma i s kojim sredstvima je RH sudjelovala u tom,

i u Kući bana Jelačića, tada sam se susreo, naravno i sa predsjednikom Vučićem gdje sam zapravo sva ova pitanja koja su danas bila postavljena, gdje sam izložio i ja se sjećam da je predsjednik Vučić nakon razgovora pred medijima rekao da je bio tvrd razgovor sa ministrom Radmanom, dakle i pitanje odštete logoraša i pitanje nestalih osoba, to je stalno na našoj agendi. To morate znati da mi od toga nikada ne odustajemo kada je u pitanju zaštita Hrvata u Vojvodini i Srbiji. Evo, uskoro će se to, ja se nadam, mi smo sudjelovali sa velikom financijskom pomoći, bili su ovdje nedavno i predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić i g. Žigmanov kojeg vi stalno spominjete, on nije bio samo na saboru HDZ-a nego je bio i kao član Savjeta RH za Hrvate izvan, prema tome on

Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre, od listopada prošle godine hrvatski građani za putovanje u Ameriku više ne trebaju vize, za mene je to jedan vrhunski događaj, olakšali putovanje sa najvećom svjetskom silom i ja vjerujem da ono što su drugi puno, puno godina sanjali sada je dostupno svim, svim građanima. Molim vas, ako to nije uspjeh hrvatske diplomacije što jest?

veliki uspjeh, to je zapravo drugo priznanje RH nakon 30.g., potvrda njezine suverenosti i samostalnosti. Dakle više od 4 milijuna ljudi s hrvatskim putovnicama može putovati nesmetano u SAD, razvija se, razvijaju se poslovne aktivnosti, Hrvati odaleko i moraju, su nekada morali plaćati vize, imaju svoje rođake, rodbinu gore, turisti, idu, idu sada naravno bez ikakvih i to je bitno, znači da je Hrvatska sigurna zemlja, da je hrvatska putovnica kulturni politički emisar, to je potvrda hrvatske suverenosti i hrvatske državnosti i naravno, ali i prateći ovaj sporazum o kojem sam isto tako govorio to je Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ja sam bio u Chicagu, u Torontu, imam naravno i puno svoje rodbine koji se vesele upravo tom sporazumu jer će onda Hrvati koji idu u mirovinu dolaziti u Hrvatsku bez plaćanja dodatnog poreza.

3.g. ste ministar, a vaše kolegice i kolege iz stranke će vas naravno braniti, vi ćete se braniti, ono što bih vas ja pitao je da li postoji neka vaša odluka, neki postupak u ove 3.g. koji koji biste promijenili da možete, dakle da li ima nešto što biste sami sebi uputili kao kritiku? Evo, ne mora biti ništa zbog čega biste sami sebe smijenili, ali zanima me da li smatrate da ste igdje putem pogriješili,

li prigovora itd., žao mi je što nisam bio u prilici malo o tome razgovarati, naravno niti jedan savez nije idealan i uvijek on zapravo postaje bitan onog trenutka kada dolaze odgovarajuće situacije gdje bi se dokazala zapravo svrha, cilj i opstojnost jednog takvog saveza. Naravno da mi svi griješimo i to je, možda je najveća pogreška ne priznati i ne vidjeti neku vlastitu pogrešku, al bitno je ne griješiti kardinalno. Ja sam, ja sam izvorni hrvatski diplomat, ovdje je g. Hajdaš Dončić, žao mi je što nije on bio ovdje, valjda je zaboravio kada je on bio ministar da sam ga ja kao tajnik …/Govornik se ne u Budimpeštu i bio je jako, jako presretan, sad je pitao ovdje kako ja sam kao, zašto sam bio pozvan za ministra, a inače sam bio kadrovik '90.-tih godina, tako da svi ovi koji su bili nabrajani upravo evo vidite ništa nije slučajno da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova rasadnik …/Govornik se ne razumije/… političara i diplomata. kad Gogi bira nema greške. Kolegice Petir, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre, čini mi se da se ova inicijativa oporbe raspala jer gotovo da nitko od njih nije ostao u dvorani. Potpuno je jasno da Ministarstvo vanjskih poslova, ali i Vlada RH brine o Hrvatima o Hrvatima koji žive i u susjednim državama, ali i diljem svijeta i to ste kroz odgovore koje smo dobili i jasno argumentirali. Zato je čudno da se napada Ministarstvo vanjskih poslova i vlada za brigu koju iskazuje, ali se ne osuđuju postupci onih koji u stvari sa svojim izjavama ili postupcima narušavaju status i Hrvata u BiH, ali i u drugim državama. Ono što mene zanima, a primijetila sam da kroz vaš vanjskopolitički rad, posebno kroz razvojnu suradnju sve više pažnje posvećujete bilateralnoj suradnji vrednujući pri tom ljudska prava i osvrćući se i na poštivanje vjerskih sloboda, zanima me jeste li reagirali na ovu situaciju koja je bila nedavno u Nigeriji gdje je 100 katolika ubijeno na svetoj misi za duhove? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite. dakle to je više negdje od 50 ljudi koji su poginuli, među njima je djece i dali smo odgovarajuću financijsku pomoć od 30 tisuća eura. Međutim ovaj meni je drago zapravo da me se danas ovdje na neki način evo što vi kažete i napada i to je u redu, ovo je znači jedan dobar, jedna dobra arena gdje vi zapravo dokazujete, oporba ima pravo preispitivati odgovornost svakoga od nas ministra i budući da sam ja doista evo i kao veleposlanik obišao u onim zemljama gdje žive i Hrvati, najprije je to bila Mađarska, tamo sam upoznao jako puno i građanskih Hrvata i bio je jedan pjesnik koji je rekao kad po tebi saki mlati lijepo kaži Bog vam plati, budi vesel i bez srama, klase mlati, a ne slama. …/Pljesak/….

pa i tijekom današnje rasprave između ostaloga propituje vaš odnos prema pitanju BiH, osobito prema pitanju položaju Hrvata u BiH. Ja sam pozorno pratila vaš rad, na kraju krajeva u dijelu vašeg mandata sam sjedila zajedno s vama u Vladi RH i ako se dobro sjećam vi ste u vrijeme svog mandata BiH posjetili posjetili nekih 15 ili 16 puta dosada. Jednako tako svaki ste važniji sastanak na razini EU iskoristili kako biste ukazali na nužnost zaštite i ravnopravnosti Hrvata u BiH, kao i kako biste istaknuli pitanje stabilnosti BiH i upravo na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova održano je čitav niz rasprava u formatu ministara na razini EU. I upravo zahvaljujući tome tema

koji se rade kada je, kada je u pitanju BiH. To nije zapravo samo političko pravni status, pozicija Hrvata u BiH. Mi kao susjedna zemlja koja ima iskustvo, koja je članica EU pomažemo u mnogim projektima, prije svega energetsko infrastrukturno povezivanje. To je bitno financiranjem osiguranja raznih stipendijama mladih ljudi kako bi ostali u tim sivim zonama nažalost trusnim područjima gdje doista ljudi odlaze i želimo to, zaustaviti taj jedan demografski nestanak jer to je ipak biološki rezervat hrvatskog naroda, to je naša neposredna granica. Nama je u interesu stabilna i funkcionalna BiH i uvijek ćemo se zalagati jedino kroz …/Upadica: Hvala vam./… jednakopravnost triju konstitutivnih naroda. hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo već koliko je to počelo vidite i sami gospodin Pavliček je sam na konopima završio u nemoći, već je bio pred predajom. sami ste vidjeli vjerujem čak da bi, meni je čak i bilo, sami su ostali, oporba je nestala, ring je napušten, jedino su ostali još teatralni napadi koji nemaju nikakvu svrhu bezciljno uz neko izmišljanje neistine, zaboravlja se povijest realnosti i ono što ova vlada i što vi osobno ste radili. Ali evo dajmo podršku jer ne znam gdje je gospodin Pavliček, sigurno da bi mu trebalo nakon onakvog izlaganja bio je sigurno u jednoj teškoj situaciji. Vjerujem čak da mu je žao jer je on jedan plemenit i dobar čovjek, to su naši suverenisti dobri ljudi i ja vjerujem da im je žao što su upali u ovakvu zamku da užu u ovakvu zagonetku koja je za njih bila preogromna. Evo, hvala vam.

ali ne samo hrvatskog naroda u BiH nego i manjinama. Ja bih vam kazao evo možda sam u Srbiji bio manje, ali sam u Crnoj Gori otkrio sam Boku Kotorsku, otkrio sam jednu jako dobru suradnju s Crnom Gorom i uz vrlo intenzivne bilateralne susrete Crna Gora koja je isto tako podijeljeno društvo ali shvaća zapravo da europska perspektiva Crne Gore ide preko Hrvatske. Mi smo sada evo dogovorili i sa ministrom i sa predsjednikom vlade obilježavanje stradanja u Morinju i ubojstva njihovog admirala koji nije, nije htio razarati grad Dubrovnik. Isto tako kurikulum nastavni u crnogorske udžbenike. Dakle, o Boki Kotorskoj kao baštini hrvatske kulture. Dakle, puno toga tihm tih smo …/Upadica: Hvala izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Grliću Radman, evo vi ste s nama od 9 ujutro i sigurno ste jako dobro svjedočili cijeloj situaciji gdje naša ovako kreativna oporba od 9 ujutro pa do 3 popodne podržavaju hrvatsku vanjsku politiku, onda od 3 popodne pa do 6 popodne i tko zna dokad će trajat su protiv, a onda tko zna u koliko sati ponoći ili pred ponoć će biti opet za. Tak da u svakom slučaju moja sugestija jest da je to cijela slika i prilika naše hrvatske oporbe, a vama želim i dalje da se bavite i inicijativom MED9 o kojoj bi možda bilo nešto dobro i reći jer ovaj za to je danas bilo premalo vremena pa recimo o inicijativi Triju mora, pa isto tako strateškom partnerstvu Hrvatske-Francuske, ali isto tako

ja radim svoj posao savjesno, odgovorno, a drugi su tu da bi odredili. Naravno ako je predsjednik vlade nezadovoljan, on me i postavio, on će me i smijeniti. Ja tu imam, moja ambicija je Hrvatska, radit u interesu, nacionalnom interesu hrvatske države, hrvatskog naroda, hrvatskih građana i podržavati ovu vladu, znači ovu s izvrsnim Andrejem Plenkovićem jer za mene je on nezamjenjiv bez obzira kako to netko tumačio ovdje. Ali puno je toga znate što, što jednostavno tih postignuća, ja tek kad sam tražio da ih moji pripreme, doista da napravimo iz analitike što je se dogodilo u ove tri godine, ja nisam mogao vjerovati da sam imao 40 službenih susreta s ministrima. Tu je neka zastupnica rekla kad me vidi na televiziji da drhti, da joj je neugodno, pa kako tim 40 ministara nije bilo neugodno, kako nisu drhtali, a imamo sam ja isto uzvratno 35. Tako da su to ipak …/Upadica: Hvala vam./… nekad nekakvi evo Poštovani ministre Grliću, odlukom vlade 2016. godine uspostavljeno je Povjerenstvo za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim Poglavljima 23 i 24 o pristupanju Republike Srbije EU. Jedna od utvrđenih zadaća tog povjerenstva je praćenje zakonodavnog okvira za zaštitu prava manjina u Srbiji koja do danas nije zaštitila prava hrvatske manjine sukladno sporazumu s Hrvatskom. Prema odluci vlade iz 2016. povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih poslova koji ima obvezu sazvati najmanje 4 sjednice povjerenstva godišnje. Međutim, vi ministre niste sazvali niti jednu sjednicu tog povjerenstvo čime kršite važeću odluku vlade. Jeste li dobili pisani nalog premijera Plenkovića da kršite važeću odluku vlade ili samovoljno sabotirate institucionalni nadzor Hrvatske nad izvršavanjem obveza Srbije? Molim precizan odgovor. hvala lijepa gospodine Raspudić, pa vi ste pametan čovjek, pazite 2016. godina, u redu mi možemo imati naravno pa nije to problem održati, ovaj, nešto da mi sami nešto razgovaramo i donosimo odluke, ali vi morate imati sugovornika. Dakle mi jesmo imali kasnije na nizu područja određene komisije i oni su se susretali, tako u pravosuđu, branitelji, itd., pitanje nestalih osoba i onda je naravno, došla i korona, onda je i u Srbiji izbori, itd., ja sam doista sa svoje strane nastojao naći sugovornika ili potaknuti tu suradnju i razgovarao o tom predmetima i pitanjima koji nas opterećuju. Kako to ne uspijeva, onda tamo gdje Srbija, budući da traži europsku perspektivu, onda ja to moram na vijećima za vanjske poslove, što je onda njima neugodno, podsjećati da je vladavina prava bitna, da je, nema veličanja ratnih zločinaca, da odštete logoraša, nestale osobe, znači .../Upadica: Hvala vam./... nisu samo bilateralno pitanje nego univerzalna pitanja. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Čl. 238, omalovažavanje zastupnika. Naime, jasno je sljedeće. Ako smatrate da je ta odluka Vlade izlišna ili nepotrebna, trebalo je poništiti, pravno regulirati. A ovako 6 godina se to krši, a u vašem mandatu 12 sjednica ste trebali održati, niste održali nijednu. Pa ili poništite tu odluku Vlade ili počnite raditi ono što ona nalaže. Samo o tome je riječ. Kolega Raspudić, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Kolegice Bušić, izvolite. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa g. predsjedniče. ja želim još jedanput nekako se dotaknuti ove antraga, što smo danas često puta spomenuli jer je to predimenzionirano. Ja doista želim kolegama, pogotovo kolegama u oporbi reći da je to doista predimenzionirano i da mi to ne činimo. Predimenzioniranje nečega što uopće nije obvezujuće nije dobro, osim toga, mi samo pomažemo onima koji su se cijeli ovaj tjedan hvalili kao da se potpisala Povelja UN-a i sada Hrvatsku tu netko izostavio, pa nemojmo to činiti. To je jedan obični unitaristički pamflet koji je jedino nešto rekao čovjek onaj koji ga je zastupao.

(HDZ)** Hvala lijepa gđo. Bušić. Naravno, apsolutno imate u svemu pravo, pa o tome smo doista iscrpno jutros elaborirali. Meni je žao da ste možda svjesno ili nesvjesno, da je i kolega Raspudić zapravo jednom marginalnom zastupniku Bundestaga imenom podigao spomenik zapravo i pričinio mu neočekivano zadovoljstvo u jednom visokom domu kao što je HS zapravo zapravo vi ste na neki način posramili dostojanstvo ovog Visokog doma isticanjem, preuveličavanjem tog popratnog dokumenta. Recite vi meni ako poznate EU, g. Grmoja ta .../nerazumljivo/... taj popravni dokument? Recite mi molim vas, zamislite jednu situaciju, tko će Hrvatskoj prigovoriti negdje unutar europske obitelji da Hrvatska nema pravo braniti i štititi Hrvate u BiH? Gordan (HDZ)** Hvala vam. Ne možete tražiti od zastupnika jer ne polemizirati trenutno s njime, ali ste objasnili što ste htjeli. Kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola Sabora. Poštovani ministre. Prije svega mi je žao što kolega Pavliček se u nedostatku činjenica morao koristiti neistinama vezano za Hrvate u Srbiji, ono što se čini za njih jer smo zajedno bili u Srbiji odnosno Vojvodini i vi i on i ja, ali dobro. To je tako. To pokazuje oporba koja nakon toga uvodnog govora napustila ovu sabornicu. Iako je moje pitanje trebalo biti upućeno, vezano za povratak Hrvata u RH iz svih dijelova svijeta, prvenstveno iz prekooceanskih zemalja, ma promijenit ću vezano za ovo što je kolega Raspudić rekao. Dakle vanjska politika nije statistički sastanak da bi se stavila kvačica da je nešto održano. Vanjska politika su konkretne mjere i djela koja dovode do konkretnih učinaka.

Naravno g. Mažar. Ništa nije, znate, vrijeme, istina, prolazi i to je problem jedan. Mi ne smijemo, ja sam to i predsjedniku Vučiću rekao, idemo riješiti ove probleme. Nemojmo ostaviti za sljedeće generacije. Sljedeće generacije moramo rasteretiti. Moramo relaksirati odnose. nemojmo se vraćati na prošlost u smislu nekakvih prekrajanja granica i nekakve nacionalističke retorike. Tragedija se dogodila, krivci se znaju koji su. Ja onda koristim mehanizme Vijeća za ljudska prava, Vijeće EU i tamo gdje govorim da o tome da Srbija ne izvršava svoje obveze. Prema tome, postoje treće strane. Ako mi ne možemo se sjesti sa predstavnicima Srbije, nemojte misliti da su naši mehanizmi i politički instrumenti iscrpljeni, mi imamo druge onda putove pa će ih netko drugi upozoriti. Također, i ovoga .../Upadica: Hvala Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Poštovani g. predsjedniče, poštovani g. ministre. Pa obzirom da dolazim iz Baranje, sa krajnje, praktički granice, odnosno istoka RH i granice sa Srbijom, vjerujte mi da doista dobro poznajem situaciju među Hrvatima u Vojvodini, odnosno u Srbiji. Dapače, imam i brojnu rodbinu tamo, mada nisam 20 godina bio tamo dok se neke stvari nisu posložile, ali evo, mogu vam iz prve ruke prenijeti razmišljanja, odnosno stavove ljudi koji tamo žive i danas, ovaj. Doista oni po prvi puta sada osjete konkretnu i jaku, čvrstu potporu svoje matične države. To se očituje kroz brojne projekte, kako u kulturi, kako u školstvu, čak i u infrastrukturnim projektima od strane RH, od najniže od najniže razine, od općina preko županija do, do, do Vlade RH. I oni su doista na tome zahvalni, na kraju krajeva to je rezultiralo ovim izbornim rezultatom pobjede gospodina Žigmanova i evo trebamo u tom stilu i nastaviti.

Pazite ljetovanje djece na moru, pazite mi imamo na Pagu ovaj još dok sam ja bio veleposlanik mi smo dogovorili sa Središnjim državnim uredom za Hrvate koji vodi državni tajnik Zvonko Milas, oni na Pagu imaju ovaj ljetovanje i to je njima čini se dodijeljeno oni su, mi smo produžavali čak i 50 ili na 59 godina. Ono što je bitno da pitanje reguliranja znači položaja nacionalne manjine kako mađarske u Hrvatsku tako hrvatske, hrvatske u Mađarskoj je jedna paradigma u europskom kontekstu koji je stipuliran 9. studenog 2015. godine u Beču u Rezoluciji OESS-a. Znači gdje su dvije države pohvaljene da su na najbolji mogući način riješili standardima, pravima kao i sa svim građanima znači pitanje nacionalnih manjina. I mi jesmo zadovoljni sa položajem hrvatske manjine u Mađarskoj i kako mađarska vlast postupa prema njima. Kolega Ante Bačić, izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre meni je drago da ste u uvodnom obrazlaganju i u odgovoru izrekli neke uspjehe vanjske politike Vlade RH, ali da ste i prozvali zastupnike za neadekvatnu diplomatsku parlamentarnu aktivnost. I slažem se s vama možemo raspravljati o svemu i možda je ovaj opoziv i dobra stvar u smislu jer možete iznijeti sve što ste radili zadnje nekoliko godina i ne trebamo se ni stiditi toga. Ja u uvodnoj replici nisam dobio odgovor od kolege Pavličeka na svoje pitanje, ali pozvat, pitat ću zato vas. Danas 2022. godine se traži vaš opoziv u godini kada imamo predstavnika u skupštini Republike Srpske, kada imamo ministra u vladi Crne Gore, kada napokon spajamo svoj teritorij Pelješkim mostom. Za BiH neću ni spominjat sve aktivnosti, kad imamo vizni režim među ja mislim 3 zemlje koje imaju slobodan ulaz u Europi, koje imaju slobodan ulaz u Ameriku. (HDZ)** Da, hvala lijepo evo vi ste kazali, zapravo ja sam doista onda i zahvalan 32 ova potpisa i oporbi da doista kažem evo i oni imaju na to pravo naravno jer oni isto promišljaju isto ova pitanja, ove probleme. Pa nemojte misliti da su ti problemi, oni su imanentni zapravo našoj politici, pa mi brinemo upravo, upravo o tome. Oni nas jako, to je dio našega posla. Mi se bavimo time. Naravno, al onda vam isto tako nije zgodno čuti, svako čuje kad normalno reagira, ja volim ako je to postoje argumenti, ali ako netko kaže da ste trećerazredni diplomat ja to poštujem, ali onda neka me netko podsjeti i kaže tko je prvorazredni i tko je drugorazredni, neka me poduči. Ako nisam dorastao ovom poslu neka mi se kaže u čemu i koji su to argumenti. Recite mi, nađite mi jednu aferu u vanjskom svijetu s kojima ja komuniciram, recite mi jednog nekog ministra da se žalio na mene,

predlagatelja i očitovanje vlade i vaše očitovanje svi prigovori na rad vašeg ministarstva i vaše osobnog rada odnose se što se tiče više izbora, izbornog zakona u BiH. Pa meni se čini i stečem dojam i bitno je naglasiti ustvari da se iz vašeg postupanja i vas osobno i ministarstva pa vlade cijele RH jasno dade vidjeti da će se, neće podržati niti jedno rješenje koje neće podržati i legitimno politički predstavnici u RH, u Republici BiH okupljeni u Hrvatskom narodnom saboru. Pa stoga jedno kratko pitanje, da nema djelovanja, vašeg djelovanja i vašeg ministarstva da li bi uopće bilo ovih sastanaka i u Neumu i u Sarajevu i u EU. Hvala naravno da smo puno toga, sve ove aktivnosti i ove susrete upravo smo generirali mi, potaknuli smo znači stavili smo pitanje položaja Hrvata u BiH u agendu. Ona nije bila ranije vidljiva, niti na jednom vijeću se ranije nije toliko govorilo kao što se govorilo sad, ne na jednom nego na svim vijećima. Ne postoji vijeće naravno vanjskih poslova i Europsko vijeće koje je političko tijelo gdje se ne govori o BiH, a najviše zaslugom Andreja Plenkovića koji je se založio za strateški kompas i za zaključke Europskog vijeća gdje je rečeno da se moraju učiniti dodatni napori političkih lidera u BiH. Ali ja nisam ministar za izborne zakone, ne radi se samo o izbornim zakonima, ja ne sjedim za pregovaračkim stolom. Vi morate lidere jednostavno oni moraju, oni su odgovorni za budućnosti BiH. Vi ne možete utjecati, ja sam samo jedan …/Upadica: Hvala vam./… Hrvatska je jedan od aktera u tome. Hvala poštovani predsjedniče sabora. Poštovani ministre, većina potpisnika ovog prijedloga za vaš opoziv su donedavni obožavatelji vanjske politike predsjednika republike Milanovića. E sad, kao vi se bavite dugi niz godina vanjskom politikom imam dva ustvari kratka pitanja. Prvo kako je izgledala vanjska politika RH u vrijeme dok je Milanović bio premijer prema Hrvatima u BiH? I drugo koliko on svojom retorikom stvarno šteti Hrvatima u BiH danas?

Kad je vidio da bi možda i HDZ mogao izgubiti nakon smrti predsjednika Tuđmana izbore onda je našao utočište u SDP-u i tu je bio promoviran. Međutim, on zapravo nikada iskonski nije, nije gajio poseban odnos prema BiH. Ja se sjećam razgovora i znam koliko je optuživao i predsjednika Tuđmana i Hrvati u BiH su bili jednostavno ili Bosanci i Hercegovci, znači ono što zapravo oni zagovaraju građansku državu, u Njemačkoj, itd. Prema tome, on nije dosljedan i ove njegove, sada nagla ta jedna transformacija, jedna promjena koja bi trebala pridonijeti jednom boljem raspoloženju, zapravo više šteti i kontraproduktivna je i nije sukladna naporima Vlade koja čini.

Pa u pomanjkanju dobrih ideja, oporba vam radi sljedeće. Kad Grmoja nosa papire, skuplja potpise, kad je on završio, onda to uzme gđa. Mrak-Taritaš. Kad je završila gđa. Mrak-Taritaš, onda dolazi Marijan Pavliček, tako da su se svi izredali, a nažalost i svi ministri su došli na opoziv. rezultat im je nula, a tako će i sad biti. Vama koji ste bili 16 puta, koliko sam pročitao, u BiH, vama netko spočitava da se ne borite za interese Hrvata u BiH. Mislim da to ne mogu shvatiti. Hvala lijepo g. Šimičević. Evo ja doista s puno ponosa, ja nikad ne bih, ne bih bio takav čovjek ako ovaj, dakle sve što radite, radite ipak morate imati čast, morate imati dostojanstvo i morate imati poštenje i kako sam odgojen ono znate, i uvijek kućni odgoj je bitan, što možete, vidite kod nekih koji možda nije baš takav, ne se ogriješiti o čovjeka. Prema tome, meni je najvažniji taj odnos prema ljudima i njihovo zadovoljstvo. 16 puta, ja sad idem u Bugojno 20. na sv. Iliju, tamo sam pozvan, prema tome pozivam sve one koji možda i nisu bili u tom gradu, gdje su Hrvati nekada bili većina, nažalost oni su sada postali manjina i jako teško žive i nije im lako, idem ih ohrabriti, idem ti dati podršku, ali također ću ići u Orašje kao, a ja vjerujem da znate da ćemo osnovati tamo kozulat u rujnu mjesecu u Orašju, što je bitno i sa Posavinu taj dio gdje Hrvati žive. **Jandroković, Hvala lijepo. Danas cijelo vrijeme se tumači da mi branimo i svojim riječima želimo reći kako je to sve divno, krasno. E pa ja ću onda citirati nešto. Pozivnica za pristupanje OECD-u kaže, članstvo u OECD-u jasno je priznanje da zemlja poštuje najviše globalne standarde, da je predana vrijednostima demokracije i vladavine prava, da poštuje načela otvorene, transparentne tržišne ekonomije i da zajedno s drugim državama članicama dijeli zajednički cilj o održivom gospodarskom rastu. Dakle to su drugi rekli o nama, a za ući u OECD uopće u bilo kakve pregovore i blizu toga, je dokaz da neki koji su sad s nama primili poziv za pregovore, za početak pregovora u OECD-u kao Rumunjska recimo, Brazil i neki su dali zahtjeve 2012. Mi smo dali 2017., već dolazimo na red, a ovi iz 2012. su s nama došli dakle u zaostatku za nekih 7, 8 godina,

Knudsenom koji je kasnije se pridružio, nama je Dubrovnik forum gdje isto tako objavio publikaciju, predstavili smo zajedno publikaciju o srednjim i malim poduzetništvima, ulaganjima u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj koji je impresivan zapravo sa dosadašnjim radom tijela državne uprave i agencija i doista unutar tih 6 zemalja, Hrvatska je favorit. Pred nama predstoji jedan veliki posao, ali čujte, članstvo u jednoj takvoj prestižnoj organizaciji, najbogatijih država, znači tu je G20, odnosno G7, prema tome, koji imaju najveće standarde, dakle Hrvatskom, kako objasniti običnom čovjeku kad bude pitaj kaj to za mene znači. Znači bolji standard, životni standard, veća ulaganja, pravni okvir. Hvala lijepa. I zadnja replika, kolega Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Da. Šlag na kraju, poštovani g. ministre. Da, svijet je definitivno mali, sa premijerom sa išao u školu, sa vama sam se družio po Zagorju, ali evo, sad smo tu. Nismo bacili 32 kamena na vas, nego jednostavno, smatramo da kao oporba imamo i posao i obavezu razgovarati sa vama i ukazati vam na ono što da nije u redu i da možete raditi bolje. Mi jako dobro znamo da ćete vi biti ministar i sutra nakon glasovanja i evo, želim vam da to budete i do kraja vašega mandata. Rekli ste sam da se trebamo usavršavati, evo imam ja već neke godine, upisao sam studij diplomacije pa evo, možda jednog dana, možda jednog dana pokušam biti dobar ministar barem kao vi. No, za kraj, u ovih 15-ak sekundi, dajte da još samo jednom prođemo jer izuzetno je bitna stvar, u slučaju da R. Srbija tijekom pretpristupnih pregovora pokuša eskivirati svoju obavezu da Hrvatima recipročno da prava, Izvolite odgovor. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Ne brinite g. Dretar, mi brinemo o tome. Ne mogu oni eskivirati, mi smo radili teški posao, znamo povijest, znamo žrtvu hrvatskih branitelja, znamo kako je stvorena hrvatska država, prema tome, nema eskiviranja. A ovo što ste rekli ovaj za 32 kamena, ja sam to više retorički tako rekao, ali vi ste čujte, potpisali moj opoziv. Nije da ja nešto sada, znate, ja sutra, danas jesam, sutra nisam, meni je svejedno. Ja sam običan čovjek, ali pazite, vi želite moju smjenu. Dakle ja imamo svoje dostojanstvo, imamo svoj dignitet, imam svoju obitelj. Ja ne mogu reći sada da ste vi sada moji neprijatelji, ali vi ste sada pokazali se oni koji me žele srušiti, prema tome, ne mogu ja vama, naravno, ja ću vama sa osmjehom to primiti, ali ne mogu ja vama to zaboraviti, ja znam koja su imena potpisana i koji žele moju smjenu. Zašto?

jer sam tako sazvao ovaj dnevni red, nisu krive kolegice i kolege, tako da se ne morate na njih ljutiti, a u Rumunjsku i Nizozemsku ili Belgiju ćete otići, Hvala lijepa/…. Hvala. Žele li, u stvari nema ovdje ovih predstavnika odbora nego odmah idemo na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta, dva su zastupnika, kolega Raspudić i kolega Grmoja, izvolite kolega Raspudić. Neustavni Izborni zakon u BiH nije promijenjen, kažem neustavni jer je to presudio Ustavni sud BiH. Naši veliki partneri i prijatelji kao najnormalniju stvar spominju to da treba ukidati konstitutivnost naroda što je temelj Ustava BiH, a to je aneks 4. Daytonskog mirovnog sporazuma. Sve stranke osim AfD-a i Linke u njemačkom parlamentu su izglasale popratni tekst ovog drugog dokumenta, ali i sve uključujući i sestrinski HDZ u CDU u kojem osuđuju Hrvatsku jednako kao i Srbiju, upozoravaju da se drži podalje od BiH i optužuju i hrvatsko vodstvo za separatizam. Da je Bog dao tako, dabogda bilo u BiH ono što Nijemci misle, da je taj Čović malo življi dolje i da oni stvarno jesu separatisti kad nam već gaze prava dabogda sutra propala BiH i nestala ako moj narod u njoj neće biti ravnopravan, da je Bog dao tako, ali nije. 12 sastanaka nije održano povjerenstva koje treba pratiti Srbiju, 3.g. krši se odluka vlade, nikom ništa. Hidajet Biščević veleposlanik RH u Beogradu blati u hrvatskim medijima Tomislava Žigmanova i nikom ništa. Tražili smo na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske da ih se pozove ove obojicu na razgovor da se vidi o čemu je riječ, do toga nije došlo. To bi vam bilo otprilike kao da veleposlanik Srbije u Zagrebu u beogradskoj politici objavljuje paskvilu protiv Milorada Pupovca, predstavnika Srba u Hrvatskoj i nikom ništa. Crna Gora 2017. je propuštena u NATO da nije riješena granica, kao eto strašna je žurnost bila, pa zna se gdje je granica. Danas smo od ministra čuli zaumnu misao to će se u slijedećoj prigodi, kad u slijedećoj prigodi, kad opet bude Crna Gora ulazila u NATO drugi put, pa onda ćemo možda iskoristiti. Kad se iznesu svi ovi argumenti nas se onda uvjerava o nekakvom tihom kontinuiranom radu Plenkovića i Grlića, ali od kojeg niko nikad nigdje nije vidio nikakav rezultat i pomak, pa opravdano možemo posumnjati da uopće išta i postoji od tog rada. To je kao ono carevo nepostojeće novo ruho, svi mu se dive, a u biti car je gol, gdje su ti rezultati? Kažu stavili u strateški, ovo je bez veze što kompletna njemačka scena ovaj izglasa to, to ništa ne znači, ali strateški kompas je važan. Zamislite u strateški kompas se stavila kategorija iz Ustava BiH, to su konstitutivni narodi. Pa ništa, poručite Hrvatima u BiH na jesen kad budu preglasani, kad budu oteta javna poduzeća, kad ih se gurne na rub siromaštva i iseljavanja, recite im da se drže strateškog kompasa, to će im pomoći, to će im pomoći. Propuštena je prilika da se uradi nešto po tom pitanju vezivanjem ulaska Finske i Švedske u NATO, vidjeli smo na primjeru Turske da se može, a nismo tražili ništa nekorektno i ne fer, dapače samo da se poštuje mirovni sporazum i odluka Ustavnog suda BiH. Propuštena je možda još bolja prilika, a to je odluka Europskog vijeća o davanju statusa zemlje kandidata Ukrajini i Moldaviji, a preskočena B, BiH. Da je BiH stupila na taj put onda smo mogli koristiti nekakvu mrkvu kojom bi uvjetovali neke stvari proeuropskim snagama, ima ih čak i u Sarajevu, pa nešto postići u smislu fer dogovora, međutim prilika je, prilika je propuštena. Umjesto toga Plenković i Grlić su djelovali kao anesteziolozi odlazeći, ovo je točno, često su išli u BiH, ali ali su uljuljkivali Hrvate, davali im anesteziju, vrijeme je prolazilo, mi smo to upozoravali, ja sam ministra Grlića pozvao na sastanku Odbora za Hrvate izvan Hrvatske da podnese ostavku ako ne dođe do promijene Izbornog zakona. Vrijeme je iscurilo, zakon se nije promijenio, on ostavku nije, nije podnio, a uvjeravao je Hrvate da će u suradnji s našim partnerima doći do te izmjene. Citirat ću samo dvije izjave, 17. veljače u Briselu Andrej Plenković je izjavio, citiram, ključno je na iduće izbore ići s novim Izbornim zakonom kojim će se omogućiti legitimno predstavljanje, a ne ići u izbore pod svaku cijenu, ne treba ići u izbore prema starom zakonu, ovo je izjavio Andrej Plenković 17.2., ne treba ić na izbore po starom zakonu. Sad kažu da treba, pa ajmo sad nešto svi tu mobilizirat i popisat ne bi li sa ne znam par tisuća iz Hrvatske time ćemo nešto postići, što je naravno korisno, al to Hrvate ne može spasit. Drugi citat, Grlić Radman kaže, citiram, mi ako bismo pristali na održavanje izbora prema ovom zakonu koji je sada mi bismo priznali da ne podržavamo vladavinu prava, završen citat, 23. ožujka je a nasuprot tome visoki predstavnik Christian Schmidt kojem je Plenković uručio odlikovanje Red Ante Starčevića iz njegove političke obitelji čijim se poznanstvom hvali zajedno s veleposlanicima Francuske, Italije, Nizozemske, Njemačke i posebnim izaslanikom EU u Sarajevu je početkom travnja uputio pismo BiH vlastima kojim traži organiziranje izbora ili će to u suprotnom smatrati, citiram, činom koji potkopava vladavinu prava i demokraciju. Pa ko je sad tu u pravu, Grlić Radman, jer smo time pristankom na izbore po starom zakonu priznali da ne podržavamo ovu vladavinu prava ili ovo da je neodržavanje izbora što kaže Schmidt potkopavanje vladavine prava, vidite vi koji su to paradoksi, paradoksi Što se moglo učiniti? Pa politika uvjetovanja. Mi imamo pravo upotrebljavati veta na razini radnih skupina i veleposlanika EU u Briselu što ne koristimo za BiH tu imamo stotine zaključaka odluka itd. koje bismo mogli blokirati slijedeći načelo reciprociteta. Na kraju je ispalo da nas je cijela, ne nas njih cijela EU vukla za nos, kao fol se nešto pregovaralo sa Bošnjacima, gubilo se vrijeme, vrijeme je isteklo, izbori će se raspisati, Hrvati će biti politički obezglavljeni potom dodatno i ekonomski i demografski. Tko je kriv? Nitko jer ne postoje neki golemi uspjesi, znate nitko ništa prije nije radio ovaj, a koje nitko ne vidi.

Hvala zapravo natjera Srbiju da ispoštuje sve one obveze, evo vidjeli smo povjerenstvo se ne sastaje, krši se odluka vlade i Srbija otvara poglavlje, ništa se po tom pitanju ne radi. Naš predstavnik mora ući u srbijanski parlament uz pomoć gospođe Bušić tamo da mu ona sudjeluje na izbornim skupovima, a ovdje našoj ekipi iz SDSS-a ne treba nitko pomagati. Ne dolazi im Vučić pomagati oni imaju zagarantirana mjesta. Ali ono čega ću se ja dotaknuti je ovo gdje ste uhvaćeni s prstima u pekmezu jako duboko i to se vidi po ovim vašim odgovorima. Plenković je odbio odgovoriti na pitanje, vi nešto muljate, pričate prvo da je Damir Sabljak naša žrtva onda ga optužujete da je ovo njegovo prijavljivanje plod nekakve nerealizirane ambicije, onda lažete ministre i govorite da je DORH zaključio ovaj slučaj, nije za vašu obavijest ako slabije pratite. DORH je ponovno pozvao dakle Grlića, Grlića Radmana bilo bi dobro da vas pozove, a i pozvat će vas uskoro. Pozvao je Damira Sabljaka dakle na saslušanje i vadite se, zanimljivo to je nova strategija, dakle da se to događalo u vrijeme Vesne Pusić. Istina, događalo se u vrijeme Vesne Pusić, ali vi to prikrivate. Što je još veći krimen. HDZ-ovi ministri prikrivaju kriminal koji se događao u vrijeme Vesne Pusić i HDZ-ove vlade. Pa dobro Vesna Pusić ima sličnu politiku prema BiH kao i ovaj Plenkovićev HDZ tako da, da to ne čudi. Ja postavljam pitanje dakle ovdje poštovani ministre, dakle da je otkriven mail ja ne znam znate li to koji dokazuje da se veleposlanikova supruga Bertoša Kušen da je ona 2014. isplanirala prijevaru s glavnom tajnicom ministarstva Cvjetković. Znači ima mail koji dokazuje to. Netko će završiti u zatvoru. A ako se na vrijeme, ako se na vrijeme, ja ću završit to ćemo vidjeti. To jedino ako uvedete nekakvu diktaturu pa onda politički oponenti možda jeste, je li vam to Lavrov možda ovaj prenio savjete kako se s opozicijom postupa? Hoćete me otrovati možda gospodine Gordane Grliću Radman? Hoćete me otrovati jer vas prozivam za korupciju? Dok ste mu citirali i otkrili da je on topla pjesnička duša možda vam je prenio savjete kako se postupa s opozicijom. Ali ja ću nastaviti i dalje razotkrivati vašu korupciju, a vi ako nastavite ovako …/Upadica: Hvala Ja mislim da političari koji imaju iskustva biraju riječi, a u biranju riječi, a ja mislim isto da odgojeni ljudi slušaju, gospodin Grmoja slušajte me molim vas, biraju riječi. Ne upotrebljavaju riječi kao što se kaže lažete jer postoji mnogo sinonima. Ne upotrebljavaju takve riječi kao što ste vi upotrebljavali u vašem govoru. Ja vam neću dati opomenu, neću se spustit na tom nivou da vam dajem opomenu. Vi provocirate, ja vas poznam dobro, ali ja vas molim ubuduće malo introspekcije i malo gledajte vašu savjest. Gospodin Kapulica ste sigurni, izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Dakle, moram reagirati jer sam slušao citate koje je navodio gospodin Raspudić pa ću ja citirati njega. Dakle, ovako toliko je drastično jasno da su Komšića izabrali Bošnjaci da samo potpuni politički balvani poput Milanovića mogu još uvijek izražavati zadovoljstvo takvim ishodom,

razumije./… opomenu i to zbog dvije, molim, molim vas, zbog dvije činjenice. Jedna je da je bila replika, a druga ste vrijeme malo ovaj dobro, opomena uglavnom. gospodin, gospodin Raspudić. Izvolite. Čekajte da stavim slušalicu da čujem što govorite.

i Tuđman evoluirao nakon 50 i Zdravko Tomac pa i Zoran Milanović, to je jedan fenomen na hrvatskoj ljevici. Ali mi je žalosno što vi iz HDZ-a tonete sve dublje i dublje, asistirate Bakiru Izetbegoviću. Ja bih volio da i vi krenete tim putem koji je on prošao. Pohvalit ću vas kao što hvalim njegov odnos prema Hrvatima u BiH

drugi, ali samo da vam kažem jednu stvar, vi imate treću to znate jel da? To bi bila treća, da. Izvolite. Izvolite g. Deur.

I sami znate koliko je hrvatske djece poginulo u vašem gradu, dalo živote, dok ste vi krajinsku Bosnu podržavali. Drago mi je da ste evoluirali kao Hrvat. To je lijepo da ste vi evoluirali kao Hrvat. Vjerojatno, možda vas je i Bulj evoluirao, ne znam, možda vam je on dao tu kao i

Hrvatska treba jasno staviti do znanja da ne samo da neće podržati europski put BiH već da će i blokirati dobivanje statusa zemlje kandidata.

Opet ne ulazeći u nikakav sadržaj, iz formalnih razloga, to je bila replika i moram dati opomenu. I sada je g. Marijan Pavliček u ime predlagatelja 5 minuta. **Pavliček, Poštovani predsjedavajući, ministar Grlić Radman ima vrlo osebujan vokabular. Nekima je to simpatično, nekima pak nije. U svom prvotnom izlaganju je tako spomenuo da će ga 32 zastupnika kamenovati, ne bojte se, ministre, nitko vas kamenovati neće. Vremena kamenovanja su davno iza nas i ni nećete vi postati nikakav mučenik. Ali je isto tako rekao da će nam ovo zapamtiti, pa se ja nadam da mi nećemo završiti na nekom prijekom sudu HDZ-a i po kratkom postupku biti osuđeni. No, rekao je jednu jako bitnu stvar i tu se razlikujemo, g. Grlić Radman, moje izlaganje od vašeg. Rekli ste opoziciji, ne borite se za hrvatske interese. Ja u mom gotovo 20-minutnom izlaganju nisam nijednom riječju spomenuo da se vi ne borite za hrvatske interese. Ja sam rekao da je izostao rezultat. I po tome se mjeri vaš rat. Po tome se mjeri rad svih nas. Bili mi u sportu, u bilo kakvom biznisu privatnom, bili mi u politici. Na kraju se mjeri samo rezultat, a rezultat je, što se vas tiče uvelike izostao i to smo naveli u tih 5 točaka koje vi nastojite osporiti, a niste uspjeli osporiti nego se vaši saborski zastupnici onda vade na vize, sa SAD-om, na Pelješki most koji nema apsolutno nekakve veze s ovim što smo mi naveli. Vi ove točke koje smo mi naveli niste uspjeli osporiti jer rezultata nema. Kolega Deur, nismo napustili bojište, tu smo, ne bojte se, i bit ćemo do kraja. I hvala Bogu. Kolega Mažar, uhvatio se mene kao pijan plota. Vjerojatno zato što smo iz istog grada spominjući da govorim neistine vezano za položaj Hrvata i utjecaj odnosno rezultat rada Ministarstva vanjskih poslova. Rezultata nema. Još jedanput. Tomislav Žigmanov je danas u Narodnoj skupštini R. Srbije zahvaljujući svojim kalkulacijama, pregovaračkim iskustvima, potporu hrvatske države je dobio šta, na riječima ministra Grlić Radmana 2 dana uoči izbora gdje se pozvalo Hrvate da glasaju za njegovu listu, a 3 dana prije toga veleposlanik koji vama odgovara proziva tog istog Žigmanova i kaže da je kriv što remeti hrvatsku zajednicu, da je kriv što je hrvatska zajednica na marginama društva, da je on doprinio tome, itd. Evo, ja bi volio, ministre da, nakon mene, evo, odgovorite na pitanje zašto niste reagirali na sramotne izjave veleposlanika Biščevića koji direktno vama polaže račune. Vi ste njegov poslodavac i to je nepojmljivo da jedna zajednica koja je toliko već oslabljena upravo zbog politike kakva se vodi u R. Srbiji se dodatno slabi sa izjavama vlastitog veleposlanika. Ne možete ovo pobiti. Meni je žao, vi ovo pobit ne možete. Ne mogu pobiti vaši zastupnici. Ovo ne možete pobiti. Vi se vadite u vašem odgovoru, znači vi se u vašem odgovoru vadite, ja ću citirati što ste vi naveli. Što se tiče graničnih sporova, kaže sa Srbijom je hrvatskom inicijativom postupak pregovora bio obnovljen 2019. g. no pandemija bolesti Covid-19, posljedično prekid putovanja je to zaustavila. ja vjerujem, s tim da sam ja jedno vrijeme bio na čelu Stožera civilne zaštite u gradu Vukovaru da još uvijek imamo onda one propusnice da ne smijemo još napuštati svoja mjesta stanovanja ako vi niste u stanju otići u Beograd ili netko od njih vamo i pregovarati o graničnim sporovima. I izražavate svoju nadu da će se ti pregovori nakon uspostave nove Vlade u R. Srbiji ponovno obnoviti, a i vi kao iskusni diplomat znate da se u Srbiji u zadnjih 10 godina nije ništa promijenilo, odnosno od kako je g. Vučić preuzeo vlast, on je apsolutni vladar Srbije bio i prije izbora i nakon izbora i niste vi morali čekati izbore da bi sjeli sa njihovom delegacijom, to samo pokazuje da nema dovoljno interesa, inicijative sa hrvatske strane. Žao mi je što niste iskoristili vaše koalicijske partnere iz redova SDSS-a da vam uspostave bolju suradnju sa g. Vučićem, što ste trebali, to ste trebali napraviti i to je ta tiha diplomacija, ali i ona vam je zakazala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Imate replike međutim. G. Mažar, prva replika.

rekli ste da se ništa za Hrvate u Srbiji nije napravilo, da se ništa nije pomaklo, da ih nema nigdje. Onda vidimo da ih ipak ima od Žigmanova u narodnoj skupštini pa naniže, pa onda ne znam da li ste bili sa nama 6. lipnja u Iloku kada smo potpisali prekogranične ugovore između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i hrvatskih zajednica u Vojvodini u iznosu od 3 miliona kuna, a slijedeće godine je planirano 5, pa pa gospodin Zvonko Milas 9 miliona od središnjeg ureda. Novci su nezahvalni, ne treba spominjati. I vi i ja znamo koliko je teško Hrvatima u Srbiji, ali isto ste tako spomenuli da su možda najsiromašnija manjina

o čijem opozivu mi danas razgovaramo. Znači ja vam nikad neću osporiti za bilo koju kunu ili bilo koji euro koji će doći prekograničnom suradnjom, niti ću ikada sporiti da evo tu kolege koji sjede s vaše strane kao načelnici općina pomažu Hrvatima u Vojvodini, kao i niz drugih načelnika općina pa čak i županija bez obzira bili, bio na čelu te općine netko iz suverenista, netko iz SDP-a ili pak HDZ-a. I to je pohvalno. Ali to nema nikakve veze. To me čak i žalosti da su Hrvati moraju pasti na to da im lokalne zajednice pomažu jer resorno ministarstvo nije uspjelo osigurati njihov politički status. A na temelju tog političkog statusa kojeg bi oni imali njihov bi i financijski položaj u svakom pogledu bio drastično bolji i onda ne bi ni morali tražiti doslovce kako oni kažu prositi za svaku kunu koja će doći s ove …/Upadica: Kolega Pavliček je povrijedio Članak 238., dakle omalovaživa ono što smo rekli. Činjenica je da ministar itekako ima veze, to je vidio i sam iz onoga što predstavnici Hrvata govore i o vladi i o premijeru i o ministru i govore što je napravljeno. Ali isto tako činjenica je

Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega ma ja nisam rekao da ste bojišnicu nego da ste u jednom trenutku mi stvarno izgledali u knokoutu i vidim da ste se oporavili da ste se oporavili, super ste mi, ponovo ste onaj moj dragi Pavliček koji stvarno jedan izuzetno častan čovjek i plemenit i zato mi je žao što ulazite, Grlić je jedan odgovoran ministar, odgovoran je čovjek koji ima odgovornost prema svom resornom ministarstvu. Sigurno u toj svojoj odgovornosti moguće da postoje uvijek neke situacije koje su mogu se i na razne načine protumačiti. Ali umjesto da date podršku, argumente prijatelju daj nemojmo biti destruktivni i dozvoliti destruktivcima da koriste ovu vašu plemenitost. Evo, molim vas. **Radin, Furio (Nezavisni)** vidjeli ste u mojoj raspravi ja uistinu nisam išao nikoga vrijeđati, omalovažavati po bilo kojoj osnovi, pa ni ministra Grlić Radmana. Ova inicijativa koju smo pokrenuli, smo pokrenuli iz jednog razloga jer stvarno smatramo da gospodin Grlić Radman nije odradio posao kako treba. Da jednostavno rezultata nema, vrlo jednostavno. Možda se on čovjek trudi, radi 24 sata, ali u konačnici rezultata nema. I to je meni žao. Koliko je rekao gospodin Grlić Radman, bio je 16 puta u BiH. Ma može on ići i 66 puta, ako ne bude rezultata tu je problem. Tu je najveći problem. I svi ćemo mi na kraju biti mjerljivi samo po tome, po rezultatima. **Radin, Furio lijepo. Kolega Pavliček, Žigmanov je ušao sa opće liste, koalicijske liste, nije zagarantiran mandat kao šta je Miloradu Pupovcu i ostalima, doživotni mandat i naravno da je Biščević veliki prijatelj ministra rekao Žigmanov, to je Žigmanov javno izjavio da mu je zamjerio i da nema potporu zato što se je slikao sa mnom na nekakvom odboru za vanjsku politiku. To je javno izašlo možete naći. Toliko o ministru Hijadetu i njiovom prijateljstvu. Ali i to ćemo metnut na stranu. Čovik koji je porijeklom iz Tomislavgrada da svoje narodnjake ostavi na splavi bez vesla na moru, na pučini negdje same jer nemaju svoga predstavnika. On je taj narod udario toliko da taj narod ne zna di je. Jedino što su dobri kad im tribaju glasovi za kad su izbori tada …/Upadica: Vrijeme./… a ovo što se tiče predstavnika …/Upadica: Hvala./… u BiH nikoga nemaju. Evo, zahvaljujem. Onaj prvi dio Tomislav Žigmanov kako je rekao ovdje premijer prije nekih sat vremena, znate s kim se on konzultirao, gledajte Tomislav Žigmanov je donio odluku koju je smatrao najboljom u datom trenutku da bi ušao u narodnu skupštinu i u tome je uspio. Ja mu na tome čestitam i to nema nikakve veze sa ministrom niti bilo kojim saborskim zastupnikom ovdje jer čovjek se morao sam za to izboriti. To znaju svi. Ako ćemo se bavit lažima onda možemo pričati s kim komunicira, komunicira sa mnogima od nas, ali je morao sam napraviti. Što se tiče Hrvata u BiH njihov položaj je takav kakav je. Nažalost, Hrvatska nije imala snage lupiti u diplomatskom smislu šaku o stol i izboriti se za izmjenu izbornog zakona nego

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Pavliček, dakle rasprava u kojoj spominjemo ambasadora Biščevića u Beogradu je jedna ozbiljna rasprava. Dakle, apsolutno je riječ o tome da je ambasador napravio tamo štetu. Riječ je o tome da o tome ministar vanjskih poslova nekako nastoji i zažmiriti i smanjiti to sve zajedno, ali ajdemo biti iskreni. Vanjska politika sukladno našem ustavu se kreira između vlade i između predsjednika, dok je odnos između vlade i predsjednika na način da svoj sukob ili vatru gase kerozinom onda je i rezultat to. Dakle, ali bez obzira na to ministar vanjskih poslova je mogao nešto učiniti, postoje tihe diplomacije i šteta koja je tamo napravljena i šteta koja je već viđena za bivše izbore

itekako veliku krivicu snosi i predsjednik države koji nepromišljene izjave daje, ali smatram da ponekad ta tiha diplomacija, ne ponekad, nažalost dosada evo što vi govorite nije dala rezultata, ajmo nekad pokazat malo i mi Hrvati zube, neki drugi narodi ih pokazuju i oni na kraju profitiraju, a mi Hrvati pošteni, samo se klanjaj, valjda smo to naučili u onih 45.g. onog sustava samo šuti, pogni glavu i gdje te ko šutne tamo i ostaneš i zato nam i je tako, hajmo nekad voditi tu suverenističku politiku. Za mene nije moderni suverenizam ovo što je vlada navela, nije zato što je to primarni cilj i obveza diplomacije i njen posao da se bori za strateške interese Hrvatske i da ih u konačnici i ostvari, što je najbitnije. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Bilo je dovoljno vremena da evo ljudi smo, pa svaki čovjek i naravno ima i emociju, a kulturom i socijalnom inteligencijom nastojimo u sebi suzbijati možda neke ovaj ili ovo recimo što je g. Grmoja izazvao dakle to je za mene nečuveno u saboru. Ja nikad preko svojih usta ne bih izgovorio jednu takvu riječ, ali g. Grmoja ima svoj kućni odgoj, ima svoje obrazovanje i onda zna što govori. Malo je vremena da bih ovdje govorio, ali htio bih konačno rasvijetliti ovu istinu. Gospodine Pavliček, ja puno toga, sviđa mi se način na koji vi isto govorite, međutim ovaj ono što sam vam htio kad sam vam govorio o postignućima znate, morate shvatiti da u svih ovih 5 točaka da nisam ja ministar vanjskih poslova ovih 5 točaka, pa hoću vam reći čime se sve, sve bavim, što je zapravo u nadležnosti i što je u mom resoru, ali možemo o tome kasnije ako želite rado s vama podijeliti, podijeliti mišljenje jer vidim da mislim mi smo na istom zapravo tragu, a gubimo se u nekakvim ovaj nedorečenim situacijama i to nije dobro, znate nije dobro, nama je svima u interesu položaj hrvatskog naroda u BiH. Ovi navodi Damira Sabljaka o korupciji u vanjskim poslovima odnosi se na razdoblje od 2013. do 2016.g. kada je na čelu MVP bila Vesna Pusić, to je zbog javnosti. U razdoblju od ožujka '16. do listopada '16. za vrijeme ministra Mire Kovača Damir Sabljak bio je ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Iz predmeta nedvojbeno proizlazi kako je Damir Sabljak već u to vrijeme imao sve spoznaje o predmetima koje bez ikakvog argumenta kasnije naziva korupcijom, a bez da je o tome odmah obavijestio tadašnjeg ministra što mu je bila dužnost. Umjesto toga s odmakom od godine dana tek kad su Mostovi ministri odlukom premijera razriješeni odnosno kada je Most prestao participirati u vladi i to nakon što je Damir Sabljak shvatio da neće dobiti obećano mjesto veleposlanika imenovani se odlučuje svojim spoznajama obavijestiti ministricu i istodobno podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Gospodin Sabljak podnio je niz dopuna spomenutoj kaznenoj prijavi, a naknadno je podnio kaznene prijave protiv tadašnjeg glavnog inspektora ministrice Pejčinović Burić i mene osobno kad sam došao 2019.g. kad sam ga kolegijalno htio pozvati, pa da vidimo o čemu je, o čemu je riječ. Kolegu Dominika Sabljaka poznam i nikakvih problema nije, pa mi smo na koncu kolege, on je to shvatio drugačije i vi. Uz to Damir Sabljak pokrenuo je postupke pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa kao Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. U svim tim postupcima je moja prethodnica aktivno sudjelovala, naravno što sam ja isto tako po difoltu i sam nastavio činiti, dakle ni o kakvom prikrivanju ne može biti govora. Vodeći računa o činjenici da su sve kaznene prijave Damira Sabljaka odbačene odlukama nadležnih tijela ne može biti govora niti o korupciju u službi vanjskih poslova. Postupak teške povrede protiv g. Damira Sabljaka nije pokrenut iz razloga što je Damir Sabljak makar i s s ozbiljnim vremenskim odmakom i koristi se neistinama podnio prijavu DORH-u već je pokrenut 9 mjeseci kasnije iz razloga što je ne čekajući odluke nadležnih tijela svoje neargumentirane optužbe kontinuirano komunicirao prema nenadležnim tijelima, javnosti i pojedincima. Usprkos činjenici pokrenutog postupka pred službeničkim sudom Damir Sabljak je udaljen iz službe tek 2 mjeseca nakon pokretanja tog postupka, a zbog činjenice što je protivno propisima sudjelovao na tiskovnoj konferenciji g. Grmoje koji mu je u međuvremenu postao otvoreni politički sponzor. To političko sponzorstvo nastavlja se i danas, vi ste vjerojatno dobili taj e-mail koji je zapravo Loreta jel on uopće nije mislim ono tajan nego ga je poslala koliko sam ja sad shvatio u toj korespondenciji, vi ste ga sad, vidim da ste ga dobili navodno, svatko zna, mali smo, Hrvatska je mala, nastavlja se i danas, usprkos svim činjenicama u dva postupka koji se dalje vode protiv Damira Sabljaka, postupak teške povrede i postupak udaljenja iz službe. Damir Sabljak nije dobio otkaz, Damir Sabljak je sukladno odredbama važećih propisa samo privremeno udaljen iz službe do okončanja postupka zbog teške povrede koji se protiv njega vodi, a za to vrijeme iako ne dolazi na posao opet sukladno važećim propisima prima naknadu u iznosu od 80% plaće. Dakle, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za vrijeme moje prethodnice kao i tijekom mog mandata ne prikriva ikakvu korupciju …/Govornik se ne razumije/…transparentno i sukladno odredbama važećih propisa, sudjeluje i vodi postupke u predmetu Damir Sabljak. Zadnja epizoda od prije neki dan kada je g. Grmoja najavio veliku pobjedu i povratak Damira Sabljaka, dakle imate neke uvide u sudu što mi zapravo nemamo, na posao upravo govori o ignoriranju zakonskih procedura

suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovani ministre. Prije 2 mjeseca austrijske vlasti su ukinule hrvatski povijesni grb kojeg su oni na neki način oskvrnuli jer su ga povezali sa totalitarnim režimom, a on nema apsolutno nikakve veze s njim. Mi smo ispred Hrvatskih suverenista reagirali na to, tražili smo nekakav, nekakvu reakciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ona je kasnije tog dana i došla, no unutar, u zadnja 2 mjeseca, što ste napravili po pitanju uništavanja hrvatskog nacionalnog identiteta u susjednoj nam zemlji s kojima bi tobože trebali imati dobre odnose, što se učinilo i što je vaš pulen, koliko sam ja shvatio i jedan od vaših miljenika od veleposlanika Glunčić napravio po tom pitanju, odnosno ako nije do sada, kakve planove imate da se taj grb vrati na obilježje stratišta Hrvata?

Ja sam bio na Bleiburgu kad se vi niste ni rodili. Išao sam doista gore vrlo, vrlo često i tada, '91. g., javno iako tada još isto tako, nije baš bilo jednostavno. Ali ta cijela zapravo priča sa Bleiburgom traje godinama. Ja kad sam došao na mjesto ministra, ja sam okupio i .../nerazumljivo/... i Počasni blajburški vod koji je registriran kao austrijska udruga, okupio sam cijeli Hrvatski institut za povijest, vidjeti zapravo kako možemo dalje razgovarati o tome. I Crkva je imala svoje prijedloge, svatko je imao razne prijedloge. Međutim, ovdje Nacionalno vijeće Austrije je donijelo, gdje su bili Zeleni donijelo je određene odluke, određene referencije, ja sam Schallenbergom razgovarao, ministrom vanjskih poslova. Ali ovdje je lijeva vlada koja .../Upadica: Vrijeme./... je .../Govornik se ne razumije./... taj grb, ali je napravljena sudska prijava i taj će grb biti vraćen. **Radin, Furio

ukoliko uzmemo u obzir sami ton kojim ste čitali, osjeća se ministre, određeni oblik ljutnje ili čega god, uglavnom pozitive tu vrlo malo ima. Ako je točno da je Damiru Sabljaku Nikola Grmoja odvjetnik, ako je točno da je Damir Sabljak sve navedeno radio pod nečijim nagovorom, onda mi ponovno obrazložite i odgovorite, iz kojeg razloga, dakle takvu osobu ste vi neslužbeno i neformalno zvali na sastanak umjesto onako kako i treba, sukladno ranije izrečenoj logici na službeni sastanak. molim vas. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Evo vidite, ja vam govorim dakle iskreno kao čovjek, znači netko, mi se nismo rodili kao ministri. Dakle ja 19. srpnja 2019. postajem ministar. Ja znam svoje kolege, ja uvijek se ponašam ljudski. Naravno, svatko ima svoju odgovornost svoga posla. Dakle meni je Damir Sabljak, ja ga znam, poznam ga kao kolegu, on je meni drag čovjek, ja sam bio kadrovik, ja nikada nikada nikoga nisam oštetio u bilo čemu i uvijek sam imao razumijevanja za svakoga, ali opet red i disciplina su se morali poštovati. Dakle ja sam htio napraviti, ja sam pogledao, napravio analizu svega o čemu se radilo u tih svih 7, 8 godina. Dakle razumijete? Ja sam naslijedio jedan file koji je debeo i za vrijeme tog tih 7, 8 godina se promijenilo troje, četvero ministara, gospodine. I želim kolegijalno i prijateljski vidjeti, idemo riješiti taj neki problem, mislim ono bez ikakvog je to bilo razloga. Jer kažem vam da je ta korupcija kako se Damir Sabljak tek sjetio, ljutnja je bila kod njega kada nije dobio ono što je tražio, onda je svoju onu koja ga je naslijedila išao joj tražiti crno ispod nokta. .../Upadica: Hvala. Hvala lijepa./... i Šta je? Povreda Poslovnika? Izvolite gospodine. **Kujundžić, Ante (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. Inače, ispričavam se predsjedavajući, vrlo rijetko ovo koristim, dakle alat povrede Poslovnika. Ministre, taj čovjek je upućen doma. Taj čovjek, Damir Sabljak je upućen doma. Na što je ukazao na ono što je i obveza bilo koga ovdje od nas. Kadrovirao sam i ja, kao i velika većina ovdje ljudi u ovom Saboru

Samo to bi bilo dovoljno, ali bila je replika u svakom slučaju. G. Sačić, replika. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Poštovani. Ponovit ću ono što sam rekao, već ste čuli kad je g. premijer Plenković tu bio, a jako je važno i radi hrvatske javnosti i molim vas, recite ako jeste, jeste, ako niste, dajte. U pitanju je žrtva hrvatskog naroda i to ona najranjivija u velikosrpskoj agresiji na području R. Srpske i Armije BiH gdje je više od 1000 djece u statusu, kad su bili djeca, što su im roditelji pobijeni, 1 ili 2 ili bilo kako i oni su izbjegli na područje Hrvatske tih 90-ih godina, tu žive, tu su punoljetnost doživjeli, nažalost Hrvatska po ovom sustavu sadašnjem ne može ona statusna prava riješiti kao što imaju civilne žrtve rata u Hrvatskoj. Da li i kada ćete nešto sa Sarajevom ili Banja Lukom raditi, oni mora država BiH njima dati .../Upadica:

i Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo branitelja, to su sve odgovorni ministri i ja ne znam jeste možda zatražili nekakav razgovor, možemo se zajedno sjesti i vidjeti, naravno da je nama u interesu imati apsolutno jedno zadovoljstvo tih ljudi koji zapravo trpe jednu tragediju i jednu nesreću. Mi uvijek pratimo i uvijek se sjećamo tih tužnih obljetnica, evo 25. srpnja je bio počinjen veliki zločin kod Briševa, dakle kod Prijedora, kod Prijedora mislim to je jedna ovaj mislim Srebrenica znate ne mora značiti jel to, koji je to broj, svaki zločin je zločin i svaki zločin treba biti osuđen. Naravno i odgovorni za zločine trebaju biti procesuirani,

Ministre vi ste uvjeravali ljude Hrvate u BiH da će do ovih izbora imati svoga predstavnika na najvišoj razini u Bosni. Vi ste odali u svoj Tomislavgrad, meni drago Livno, Duvno to su meni susjedi. Šta sad kažete kad dođete tamo tom prevaranom, izvaranom narodu? Gledate vi tim ljudima u oči i kažete nismo to ispunili? Barem ispričavamo se, zaboravili smo vas. Još u Njemačkoj europarlamentarac kao li se preziva, ne znam koji vodi Izetbegovićevu politiku baščaršijsku ono napravi što napravi vama kao diplomatu koji je bio u Njemačkoj i sad je ministar. Pa kad ćete se izvinit i ispričat narodu odakle potječete jer posebno suosjećam taj narod jer smo naravno i susjedi.

Ja sam znao koliko je to kompleksno, ako se nije u 20 godina uspjelo to sve skupa riješiti naravno ja nisam tu bio pesimist, ali nisam bio ni nekakav optimist i nisam ja bio vladar i nisam ja imao monopol znate riješiti izborni zakon. Govorite mi, ne znam netko je govorio da sam bio vidim, gospodin Pavliček nemam ja ništa protiv ovaj rasprava ovdje itd., ali ono lijepo znate što je pratilo zapravo, što je bio uvod kada vi difamirate, kada vi, kada se najavljuje na jedan vrlo nizak način ovaj netko tko nije možda dorastao itd. svemu tome, ali ja sam bio u Njemačkoj. Šta sam ja trebamo možda gore spasiti CDU, CSU, pa došlo je do promjene, došlo je do izbora, došlo je do nove vlasti koja isto tako formira određeno mijenje. Ali danas smo razgovarali jako puno …/Upadica: Hvala, hvala ministre./… da. Dakle, poštovani ministre sad ću vam objasniti kako vi zataškavate prijevare u Australiji i SAD-u. Skrivate putne naloge iz Australije, sudjelujete u lažnom prikazivanju veleposlanikove supruge kao navodne leteće konzulice, omogućavate inspektoru Božiću da nastavi prikrivati prijevare, pozivate Sabljaka na neformalni susret i sudjelujete u njegovom protuzakonitom udaljenju iz službe, dva puta vam je Upravni sud poništio odluku i vašu i vaše prethodnice. I odluka o povratku Damira Sabljaka na posao je pravomoćna, uskoro ćete se družiti nadam se na formalnom sastanku.

odbačeni su, nema korupcije, one su odbačene, ja želim da javnost to čuje. Vi obmanjujete javnost gospodine Grmoja. Ja se neću služiti takvim rječnikom kako vi, ali vidim da ste se vi fokusirali ovaj mandat samo imate jedan fail i to je sve. Vi biste trebali koristiti puno toga je vama na raspolaganju ovdje, ali to ne koristite, imate fail, obmanjujete kad nitko ne bi znao nešto još bi vam ljudi i povjerovali na koji način to govorite. Prema tome, ovdje je gospodin Sabljak na sudu zbog teške povrede radne dužnosti i tu Ministarstvo vanjskih poslova nije stranka nego Službenički sud i Upravni sud. Klauzula je dokaz pravomoćnosti i stavlja se na

Poštovani ministre evo niste mi odgovorili na pitanje koje sam postavio u mom izlaganju, a to je zašto niste reagirali na izjave Hidajeta Biščevića koje je dao uoči izbora za Narodnu skupštinu u Republici Srbiji i s kojima je, i s kojima je uistinu dodatno napravio štetu hrvatskoj zajednici nego ste naknadno pokušali stvar spasiti tako što ćete pozvati sve da glasaju za Žigmanova. Kakav je to vanjska politika neujednačena. Znači vaš veleposlanik koji vama polaže račune vodi drugačiju politiku od vašeg ministarstva. Zašto niste se javno ogradili? Jeste li ga pozvali, jeste li ga ukorili? Hrvatska javnost o tome ništa ne zna. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar. **Grlić Radman, Gordan (HDZ)** Ovako gospodine Pavliček, budite uvjereni da je sve pod kontrolom. Odnos veleposlanik i ministar to je naša interna stvar. Ja sam šef diplomacije. Ako je nešto ugroženo to sigurno nije ugroženo ja pokrivam sve, kada je u pitanju i Vojvodina i Srbija, imam jako dobre odnose i kontakte i sa Jasnom Vojnić koja je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. To je krovna udruga. I sa gospodinom Tomislavom Žigmanovom kojim sam se za vašu informaciju čuo i jučer, a i danas jer me gospodin Žigmanov obavijestio o nastavku razgovora itd., i njegovoj eventualnoj budućoj akviziciji u vladi. Prema tome sa gospodinom Žigmanovom kao predsjednikom Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata koji je istaknuti dužnosnik i predstavnik Hrvata imamo izuzetno dobru komunikaciju. Prema tome, to ne treba uzimati,

Znači nije odgovorio na pitanje zastupnika zašto nije reagirao na izjave veleposlanika Biščevića on ga je na kraju još na kraju pohvalio da je izuzetno ovaj diplomat iskusan. Ja odgovor na moje pitanje dobio nisam. Da, ali to nije bila povreda Poslovnika, nego replika pa vam moram dati opomenu, a to treća vama opomena temeljem Članka 240. stavak 2.,

Poštovani ministre Grliću rekli ste da ovih 5 točaka nije sav posao Ministarstva vanjskih poslova i naravno da nije. Iz toga bi se dalo zaključiti da ste uspješniji u nekim drugim točkama. Pa evo zanima me je li bio uspjeh poziv bivše američkom veleposlaniku u Hrvatskoj Peteru Galbraithu na konferenciji u Zagrebu koje je organiziralo vaše ministarstvo povodom 30 obljetnice priznanja Hrvatske. Podsjetit ću da je pokojni profesor Miroslav Tuđman posveti cijelo poglavlje knjige Haški krivolov lažnom i tendencioznom svjedočenju Petera Galbraitha protiv predsjednika Franje Tuđmana i hrvatske šestorice. Miroslav Tuđman tako piše da je Haški sud citiram, usvojio Galbraithove izjave da je Franjo Tuđman bio preokupiran granicama Banovine Hrvatske. Na temelju Galbraithovog svjedočenja Haški sud je odlučio da citiram, presudu prema riječima Petera Galbraitha Franjo Tuđman bio primoran da odustane od svog programa velike Hrvatske. Zašto ste zvali tu osobu i otkud sad da nam je on prijatelj?

bio je i na svečanom koncertu. Gospodin Galbraith je bio veleposlanik u jednom ključnom trenutku, naravno on je imao svojih stanovitih možda i primjedbi, ali je generalno i apsolutno upamćen kao jedan kvalitetan i dobar veleposlanik koji je kasnije, koji je kasnije naravno sigurno imao nakon jednog vremenskog odmaka imao je drugačiji pogled na ono što se možda nije ostvarilo i dogodilo. Tako da ne znam zašto ste uzeli taj dio. Dakle, to je jedno mišljenje, to je jedno dakle gospodin Tuđman je to pisao, ali generalno je, ja sam razgovarao kasnije o tome jer ja sam to čuo da ste vi to pisali ili govorili i sa doktorom Matom Granićem koji mi je dao zapravo drugo, drugo mišljenje, a i sa Zdravkom Bušić

a to je da je Galbraith pokušao blokirati operaciju Oluja dan prije njenog početka tako što je slagao da se Amerika protivi Oluji. O tome, to je kasnije priznao i sam Galbraith. Što bi bilo od Hrvatske da je Tuđman pristao, nasjeo na taj Galbraithov

još jednu opomenu. Poštovani zastupnik Troskot ima repliku. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Evo poštovani ministre ja bi također htio proširiti djelovanje Ministarstva vanjskih poslova da ne bi bili samo na poziciji BiH i Srbije, ja bi ovo upit preselio malo u Latinsku Ameriku. Slušaju nas Hrvati sada i dolje ovo izlaganje i rekli su mi da vas upitam kada ste toliko uspješni u vašem djelovanju kako to da u Latinskoj Americi postoji samo jedan službeni profesor hrvatskog jezika koji je momentalno stacioniran u Argentini i koji bi trebao vjerojatno naučit 400.000 Hrvata koji žive dole i hrvatski jezik. Chile nema profesora hrvatskog jezika, Peru nema profesora hrvatskog jezika, pa mi onda recite na koji način ako jezik nije strategija ćemo mi održati naš odnos sa dijasporom. Drugo pitanje, kada ste tako uspješni zbog čega Hrvati koji žive na sjeveru Argentine u Asuncionu i Montevideu za vrijeme parlamentarnih izbora ili općenito izbora, moraju ti, da Asuncion je u Paraguayu gospođo Bušić da,

otići i obići ove nekoliko zemalja zajedno kada je bio i festival ove igre koje su organizirane u Paraguayu, išla je Zdravka Bušić, Zvonko Milas, naravno da su nama Hrvati u Latinskoj Americi kao i svugdje itekako važni. Što se tiče lektora odnosno učitelja hrvatskog jezika to doista moramo vidjeti sa Ministarstvom znanosti ja baš nemam sve te podatke, ali i dva put ste rekli da sam rekao da sam uspješan. Ja nisam rekao da sam uspješan. To procjenjuju ljudi i na terenu itd., ja sam vam tu s te strane nakon doista neko se može truditi naravno što kaže gospodin Pavliček nema rezultata, međutim ja vjerujem u rezultate svoje.

Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani gospodine ministre, ovako iz načina na koji se govorilo ovdje o Tomislavu Žigmanovu, na koji ste vi govorili, na koji je premijer govorio proizlazi zapravo da je taj stav disjunktan sa onim koji je iznio veleposlanik Biščević. Dakle, to su različite stvari. Mene zanima zapravo na tragu onoga što je kolega Pavliček govorio, mislim jeste li u bilo kojem trenutku sa veleposlanikom Biščević razgovarali o tome. Dakle o tome da postoje različita očita trijaža, način rada Tomislava Žigmanova, uopće procjena njegovog djelovanja u hrvatskoj zajednici dakle, ok, možda nije bila stvar sankcije, možda je bio neki razgovor, ali čisto da znamo dakle da li je, da li ste, s obzirom da on predstavlja vas, on predstavlja Vladu, on predstavlja i nas, na kraju krajeva, a izrečeni su stavovi vrlo, oni su oprečni potpuno, pa me samo zanima da li .../Upadica: Hvala./... ste imali komunikaciju o tome. Hvala. **Reiner, Naravno g. Glavašević, pa ali to je sasvim redoviti posao. Pa ja gotovo svaki dan barem sa jednim veleposlanikom razgovaram. Tamo gdje postoje pritužbe, ako postoje neke pritužbe, sa g. Biščevićem razgovarao sam, naravno, ali ja ne, poslije svakog razgovora ne izdajem priopćenja. Čemu? Prema tome, ja sam odgovoran, ovo je moj resor za dakle vanjski poslovi, diplomacija, kada netko bilo tko nešto napravi, što nije dobro, naravno, uvijek se pita tko je ministar vanjskih poslova. Razumijete? Nije se izdala viza negdje ili ne znam, nije se nitko digao slušalicu, kriv je ministar vanjskih poslova. Konzularna služba koja je prva, to je prvi susret hrvatskih građana, ona se procjenjuje dakle veleposlanstvo može čuda raditi politički, bilateralno, međutim, se procjenjuje kroz konzularnu uslugu. Tako, nemojte misliti da sam ja indiferentan i da ovaj, prelazim preko tih stvari.

poštovana zastupnica Mrak-Taritaš najprije, a nakon toga poštovana zastupnica Dalija Orešković. Prvo poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Osnovni problem koji ima ministar Grlić Radman i kojeg mi svi zajedno imamo s njim je da nam on uopće ne treba. Nama ministar vanjskih i europskih poslova uopće ne treba. Imamo sličnu situaciju kakvu smo imali i u vrijeme još jednog HDZ-ovog premijera i HDZ-ovog Vlade Ive Sanadera. Ministar europskih poslova Hrvatske je premijer Plenković, to je potpuno jasno. Nije ni iznenađujuće. Cijela karijera premijera Plenkovića vodila je prema tome i u sjeni njegove privrženosti i sklonosti europskim poslovima, nitko ne bi mogao raditi taj isti posao, a posebno ne ministar Gordan Grlić Radman i sasvim iskreno, uz sve kritike koje imam prema premijer Plenkoviću, činjenica je da mi je draže da europske poslove naše zemlje vodi on, a ne ministar Gordan Grlić Radman. Samo bi nam to još trebalo. Premijer je toga, naravno, savršeno svjestan i zato si nije dao puno truda oko izbora ministra koji će se baviti europskim poslovima. Dapače, odabrao je čovjeka koji čak i kad bi htio ne bi imao šanse da mu se petlja u taj posao. Tako da onaj dio njegovog posla koji se zove ministar europskih poslova je odmah maknut sa stola. Prije nego što je uopće postao ministar, drugi dio je ministar vanjskih poslova, ali nažalost Hrvatskoj ne treba ni ministar vanjskih poslova, isto kao što nam npr. ne treba ni ministar svemirskog programa, to je zato što svemirskog programa nemamo. A nemamo bome ni vanjsku politiku. I gledajući Gordana Grlića Radmana, često mi se čini da smo bliže svemirskom programu nego nečemu što bi sličilo vanjskoj politici. Znamo li mi što nam je vanjska politika? Ima li itko od vas ideju, može li itko navesti jedan element naše vanjske politike za koji bi mogli reći da se njime bavimo na bilo kakav sustavan i prepoznatljiv način? Nemamo. A pogotovo je teško odgovoriti na pitanje imamo li ikakvu vanjsku politiku koju radimo uspješno? Tu je taj nemamo još veći. Ministar Grlić Radman isključivo, ali isključivo govori o položaju Hrvata u BiH, isključivo i to zato jer je kao što je u Sabor i jutros i rekao, to njegov zavičaj i uz dužno poštovanje prema svima i svemu, ali vanjska politika jedne ozbiljne zemlje nije ničiji zavičajni klub i ministar koji ne vidi dalje od svog rodnog mjesta u susjednoj državi ne može biti ministar vanjskih poslova. A znate zašto to ne funkcionira? Zato što Hrvatska da bi mogla biti faktor na međunarodnoj, pa i čak i regionalnoj političkoj sceni mora imati partnere. A naši mogući partneri ne žele s nama sjesti niti za stol. Idemo im na živce, a na živce im idemo jer govorimo isključivo o BiH, a onda je prvo pitanje koje nam mogući sugovornici postave, a što ćemo s Draganom Čovićem i taj čas sve pada u vodu. Naša vanjska politika svela se na položaj Hrvata u BiH, a tamo se drži čovjek koji je prepreka bilo kakvoj ozbiljnoj ulozi Hrvatske po tom pitanju. Mi ne možemo tražiti da nas se ozbiljno shvaća oko pitanja koje nam je važno, ako podržavamo one koji su sudionici političke destabilizacije BiH, sudionici korupcijskih procesa koji su jedan od ključnih čvorova koji se tamo moraju rasplesti da bi država krenula dalje i koji su prepreka na njezinom europskom putu. Mnoge je jako naljutila rezolucija Bundestaga o BiH, ali možda bi nam bilo pametnije da razmislimo zašto nas najjača sila Europe i zemlja za koju smo dugo tvrdili da nam je saveznica, kritizira oko uloge u pitanju za kojim sami mislimo da nam je prioritet vanjske politike. To je zato što vanjske politike nemamo. A da se vratim na početak ovog mog izlaganja. Mi oko BiH ne moramo misliti isto. Ne moramo se slagati oko mogućih rješenja. Ali ono oko čega se svi slažemo je da je to politika koju tamo vodimo tragična, loša i neuspješna, a kad se cijelu vanjsku politiku jedne zemlje pretvorili u jedno jedino pitanje i ničim drugim se ne bavite, a u tom jednom jedinom pitanju ste katastrofalno neuspješni, onda je vrijeme da odete. Pritom, zaključno, nije tome glavni krivac ministar Gordan Grlić Radman. Glavni krivac je čovjek s početka ove priče, Andrej Plenković. Nakon 6 godina na čelu Vlade, od vanjske politike nema ni malo v. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će nastaviti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite, u ime kluba naravno. Poštovane zastupnice i zastupnici, da Hrvatska ima makar malo sreće što bi trebao biti ministar vanjskih poslova? Trebao bi biti ogledalo Hrvatske jer po funkciji i u Europi i u svijetu treba promovirati naše vanjskopolitičke pozicije, trebao bi koordinirati i usmjeravati njihovo provođenje. E sad za činjenicu da nikome zapravo baš nije jasno koje su to pozicije Hrvatske u vanjskopolitičkim pitanjima u odnosu na bilo koju državu nije u cijelosti već nemogućnost postizanja bilo kakvog dogovora između predsjednika države i vlade odnosno u suštini kriv je ustavno invalidni proces sukreiranja vanjske politike. E sad, da Hrvatska ima makar malo sreće imali bi na funkciji ministra vanjskih i europskih poslova čovjeka koji ako ništa drugo ima makar svoj integritet. I zbog tog integriteta ne bi sebi dopustio da ego njegova šefa šteti interesima hrvatske države, već bi takav ministar kao profesionalac, kao šef diplomacije jednim diplomatskim rječnikom, diplomatskim jezikom rekao svom šefu da se naprosto stavi u ustavne okvire. Ali moja kolegica Anka Mrak Taritaš je u pravu kada je zaključila da takvog čovjeka s integritetom Andrej Plenković ne bi nikad niti izabrao za ministra vanjskih i europskih poslova i eto nas opet na samom početku. Pa kad je već tako, kad znamo da je glavni problem glava i kad znamo da ne možemo imati čovjeka sa vlastitim stavom da bar Hrvatska ima malo sreće pa da na funkciji ministra ima čovjeka koji ako ništa drugo makar može dobro artikulirati ono što njegov šef želi reći pa makar to bilo i protivno odredbama Ustava RH jer eto nije se u nekakvom propisanom procesu predsjednika države o tome ništa pitalo. Ali naš ministar vanjskih poslova niti to ne može jer nažalost njega ne razumije nitko niti kada govori na hrvatskom jeziku. I sve u svemu uz sve što su rekli i moji prethodni opozicijski kolege, meni je to sasvim, sasvim dovoljno razloga za njegovu smjenu. ponovo u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Kada je preuzimao dužnost ministra vanjskih poslova Grlić Radman je u saboru priznao da je kao kadrovik ministarstva 1997. godine vidio fakultetsku diplomu Joška Pare koji je baš te godine diplomirao na fakultetu. Jedinu godinu, jednu godinu ranije Paro je bio postavljen na radno mjesto načelnika u ministarstvu za što je uvjet bio fakultetska diploma koju Paro tada još nije imao. Grlić Radman 1997. nije državnim institucijama prijavi osobe koje su dotada zlorabile položaj i Paru postavile na radno mjesto bez propisanog uvjeta. Grlić Radman je 1997. odlučio nastaviti zataškavati prijevaru nakon čega je postao glavni tajnik ministarstva, pa veleposlanik i evo ga sada na položaju ministra. Zato se kao ministar danas čudi službeniku koji je prijavio prijevare o postavljanjima na radna mjesta u državnoj službi bez propisanih uvjeta. Čudi se ministar što se s njim prije 3 godine diplomat Sabljak odbio neformalno susresti da se dogovore kao što je to praksa u HDZ-u o čemu se hrvatska javnost imala prigodu uvjeriti od zastupnika Tušeka snimljenog u zagorskoj klijeti. Već 4 godine traje progon Sabljaka na Službeničkom sudu čije je članove postavio Andrej Plenković. Progon je započela Pejčinović Burić, a nastavio Grlić Radman. No, taj montirani progon nikako ne uspijeva. Dosada su ministarstvo i Službenički sud izdali čak 8 rješenja i svih 8 je poništeno na višim sudovima. Jedini rezultat progona diplomata Sabljaka je otkrivanje novih detalja i dokumenata koji dodatno dokazuju zataškavanje prijevara. Tako je otkriven ovaj mail o kojem sam govorio koji dokazuje da se veleposlanikova supruga Bertoša Kušen dakle da je 2014. isplanirana prijevaru s glavnom tajnicom ministarstva Cvjetković. Otkriven je i mail koji dokazuje da je 2016. glavni inspektor ministarstva Božić od pojedinih službenika tražio da šute o Sabljakovoj prvoj prijavi kršenja zakona u Australiji. Otkriveni su i dokumenti koji dokazuju da je ministrica Pejčinović Burić inspektoru Božiću 2017. omogućila da prikuplja i sastavlja dokumente o utvrđivanju odgovornosti tog istog inspektora Božića. Dobro ste shvatili. Sabljak je inspektora ministarstva Božića ministrici prijavio zbog zataškavanja prijevara, a ministrica istom inspektoru Božiću zatim omogućila da o vlastitoj odgovornosti selektira i sastavlja dokumente koje je dostavio USKOK-u. Već pogađate zar ne? Inspektor Božić je član HDZ-a, a Sabljak nije. No, najvažniji dokument otkriven tijekom progona Sabljaka je rješenje USKOK-a iz 2018. o odbačaju kaznene prijave koju je Sabljak podnio 2017. Taj dokument je USKOK-ovo rješenje koje potvrđuje da zamjenica županijskog odvjetnika Dijana Pervan pri odbačaju kaznene prijave uopće nije razmatrala konkretne informacije koje je diplomat Sabljak naveo u kaznenoj prijavi. Pervan nije razmatrala inspektorovo prikrivanje prijevara niti je razmatrala pogodovanje veleposlanikovoj supruzi i Konstantinoviću pri njihovom postavljanju na radna mjesta u Australiji i SAD-u. Tek treba utvrditi je li Dijana Pervan inkriminacije iz prijave nesmotreno predvidjela jer je bila obmanuta dokumentima koje je selektirao inspektor Božić ili je Dijana Pervan inkriminacije iz prijave ipak svjesno zataškala jer je bila zastrašena intervencijom premijera Plenkovića u Saboru. Premijer Plenković ističe da se prijavljena korupcija odnosi na razdoblje premijera Milanovića i ministrice Pusić što je točno. Međutim, nisu dostupni dokumenti o osobnom sudjelovanju Milanovića i Pusić u toj korupciji. Ali jesu dostupni dokumenti o osobnom sudjelovanju ministra Grlića Radmana u zataškavanju iste korupcije i zato ministar Grlić Radman ne samo da treba biti smijenjen, nego i treba i odgovarati. A budući da je danas premijer Plenković potvrdio da ne postoji nešto što bi se zvalo leteća konzulica ja ovdje pitam dakle ministra Grlića Radmana hoće li smijeniti novu inspektoricu koja je svjesno lagala na Antikorupcijskom vijeću. Unaprijedit ćete ju. Izvrsno. Pa vi ste dakle pravi primjer te korupcije u HDZ-u dakle koju vi nagrađujete. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo tri replike. Prva je poštovanog zastupnika Troskota. Ne može više. Poštovani kolega gospodine Grmoja prvo imam dva pitanja za vas. Prvo pitanje je na temelju čega zapravo vi temeljite ove teze o zataškavanju afera ako se ne varam u Australiji i SAD-u? I drugo pitanje. Ovdje sada čitava pleada vanjskopolitička mene zanima tu i Grlić Radman ministar kada se analiziraju dodijeljena državljanstva van granica Republike Hrvatske analitika govori da je najveći broj državljanstava dano osobama na adresama u Banja Luci i u Beogradu. I sada me interesira, kako komentirate činjenicu da primjerice Srbi mogu dobiti bez problema državljanstvo, a naše Hrvate u Latinskoj Americi se zavlači po dvije, tri, pa neki i četiri, pet godina da dobiju državljanstvo da dođu u Hrvatsku živjeti? Nikola (MOST)** Ovo što ste me drugo pitali dakle to je plod upravo takve politike. Sjetite se da je se trgovalo o Zakonu o državljanstvu da je trebalo podržati, da je Pupovac trebao podržati i zastupnici SDSS-a dakle glavnog ravnatelja HRT-a da smo mi iz oporbe protiv toga protestirali. A odgovor na ovo prvo pitanje dakle kako, na temelju čega sam uvjeren. Zataškavaju i skrivaju ovi ljudi ovdje putne naloge iz Australije. Sudjeluju u lažnom prikazivanju veleposlanikove supruge kao navodne leteće konzulice. Omogućavaju inspektoru Božiću da nastavi prikrivati prijevare. Pozivaju dakle odnosno ministar kojeg sada nema Sabljaka na neformalni susret i protuzakonito ga udaljuje iz službe. Sasvim je jasno i što kažu jeste čuli ministra? Da će unaprijediti gospođu koja je lagala

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Grmoja danas inzistirate cijelo vrijeme da postoji neka kategorija neformalni i formalni sastanak. Kada ministar u jednom ministarstvu svog zaposlenika pozove na razgovor, jel' zaposlenik ima pravo uopće odbiti ne doći na razgovor? Što znači formalni i neformalni sastanak? Možda nam to bolje možete pojasniti jer ste vi 2016. rekli da ste vi inzistirali da Marin Vukmir ide u Hrvatske vode.

… Odgovorit ću vam, evo budite parlamentarni. Dakle dvije afere. Javnog bilježnika i ovu aferu Kum koja se nije dogodila. Čovjek nije imenovan. A što se tiče neformalni ja bih bio sretan da mi HDZ-e možemo prozvati zbog afera koje se nisu dogodile. Na žalost svakog dana svjedočimo o vašim aferama i uhićenjima. Stalno, svaki dan se nekoga uhiti i onda se Plenković hvali. Kaže: „Ovaj što je bio u bordelu u Austriji“, kaže: „nije HDZ-ovac.“ Sretan Plenković, konačno nije jedan njegov. Ozaren, ozarenog lica. Dakle, neformalni i formalni sastanci ministar ne može nekoga mimo radnog vremena pozivati negdje da se nalazi skrivečki i da se dogovara kako će se prikriti korupcija u ministarstvima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovana javnosti. U ovom sazivu Hrvatskoga sabora već je postala ustaljena praksa rasprava o pitanjima povjerenja određenim ministrima. Dakle, prošli tjedan vas. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Dakle prošli tjedan već treći put smo raspravljali o ministru Berošu, danas Grlić Radman i mislim da nam je već svima do sada postalo jasno da se iz takvih zahtjeva u najmanju ruku samo dodatno učvrsti pozicija tog istog ministra i s te strane naš Klub je jasno rekao i poslao poruku koji je naš stav i da smo mišljenja kako Vlada u svojoj cjelini ne pruža zadovoljavajuće odgovore na sve ono s čim se naša zemlja susreće. Jer osim što gledamo poprilično nejasnu i konfuznu vanjsku politiku Republike Hrvatske i to upravo one politike gdje se očekuju možda i najkvalitetniji rezultati i najozbiljnija politika paralelno o tome svemu, niti ostalim sektorima i resorima ne funkcioniramo na odgovarajući način. Dakle, zdravstveni sustav nam je na vrlo slabim nogama, dugovi su preveliki, liste čekanja preduge. Jednako tako obnova kasni tj. obnova gotovo da i ne postoji. Poljoprivreda je na najnižim granama do sada. Ratari i stočari vape za jednim kvalitetnim pristupom o ovom pitanju. I dalje uvozimo 900 milijuna eura poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više nego li ih izvozimo, a pitanje poljoprivrednog zemljišta da i ne spominjemo. Niske plaće, male mirovine, neizvjesna jesen, rast cijena, pad životnog standarda, niska razina socijalnog kapitala te općenito nezadovoljstvo ljudi koji žive u Hrvatskoj i koje, koji evo ukazuju na

Ako pogledamo pitanja neostvarivanja dijaloga i zajedničkog jezika na temi izbora veleposlanika i jednako tako pitanje poticanja iseljeništva na povratak jer podaci tj. osobito podaci popisa stanovništva jasno govore da je dijaspora iz dana u dan sve veća. Zbog sveg tog jasno je i nedvosmisleno da će naš klub podržati odlazak ministra vanjskih i europskih poslova gospodina Grlića Radmana, no kao i prilikom prošlotjedne rasprave o smjeni ministra Beroša još jednom želimo naglasiti da mi smo sudjelovali u potpisima o samom zahtjevu, dakle nismo sudjelovali u tzv. hvatanju medijskih naslova opozivom pojedinih ministara. A s obzirom da Hrvatska zapravo u svemu ide ispod, ispod razine svojih mogućnosti što sam evo i ranije navela, a što je samim time i ispod razine potrebe građana koji očekuju da vlada rješava probleme i da zapravo vlada čuva dostojanstvo građana svoje zemlje mišljenja smo da rasprava o smjeni jednog ministra koji će svakako ostat, a vjerojatno ovim i učvrstit svoju poziciju neće puno promijeniti. No, ipak kad govorimo o radu i djelovanju ministra Grlić Radmana u njegovu resoru prije svega možemo govoriti o promašenoj politici koja se zasniva na tome da ljude u Hrvatsku vraća ljubav. Dakle, to je ono što ministar i njegovo ministarstvo predstavljaju kao mjere koje se provode prema potencionalnim povratnicima, dakle mjera koja je predstavljena našim iseljenicima Hrvatima izvan RH mjera pod nazivom Biram Hrvatsku za koju sam i osobno nedavno pitala ministra na kojoj se to osnovi ona osnovi ona temelji i na kojim se to poticajnim modelima zapravo temelji, dakle što je to što mi zapravo još nudimo tim ljudima osim toga evo da dođu u Hrvatsku i da se samozaposle. Dakle, što je to što će ih u konačnici privući na povratak i koji su to pozitivni trendovi koji nas prate? Koji su to ekonomski standardi koji nas čine poželjnima? Koji su to i ekonomski i društveni standardi na kojima se radi i na kojima se temelji i ovakva i bilo koja druga mjera? Naime, odgovor ministra bio je u smislu da ljudi o kojima govorim ne trebaju nekakav poseban poticaj nego da jednostavno i on kao ministar računa na to da postoji želja, da postoji ljubav i da je to jedna druga perspektiva koja evo možda meni neshvatljiva. Da li je meni neshvatljiva ili ne mislim da to i nije toliko važno nego da je ipak najvažnije da li je takva politika shvatljiva i prihvatljiva onima koji, onima koje želimo potaknuti na na povratak. Stav koji smo čuli od ministra tada zasigurno dovodi do toga da nam je bilanca onih koji odlaze sve veća i veća i zasigurno je jedan od razloga zbog čega smo danas tu gdje jesmo. S ovime ću i zaključiti te druge argumente u raspravu zapravo nećemo niti unositi. Dakle, Hrvati diljem svijeta, a po svemu sudeći imamo, ima nas, ima vas više nego u samoj Hrvatskoj to vidimo jasno iz popisa stanovništva koji je evo iz svake, svake godine zapravo pokazuje takve podatke. Dakle, Hrvati diljem svijeta nemojte nikada zaboraviti da Vlada RH radi na vašem povratku u domovinu računajući pri tome prije svega na vašu ljubav. Hvala. U ime predlagatelja sad će govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Izvolite. vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ministra nam nema, onda poštovani suradnici, kolegice i kolege, još jedan zahtjev za opozivom ministra, vidim da se to ministru baš nije dopalo pa je to nekako čak shvatio i osobno i dosta emotivno. Nabacujemo se kamenjem na njega itd., što da kaže onda ministar Beroš, 3 puta se tražio njegov opoziv, ministar uskoro bivši Marić 2 puta, pa bivši ministar Čorić 2 puta, ako se ne varam u prošlim mandatima znaju oni koji su tu duže, bilo je toga i više. Možda se ljuti zbog toga što nakon svakog tog opoziva malo se učvrsti taj jel, ne voli baš premijer da opozicija njemu mijenja ministre, ali nekako nakon izvjesnog vremena svi oni odu jel. Malo ih je koji su se zadržali. Da je tu kolega Bauk možda on bi to znao i lijepo pobrojati, on ovaj je tu duže i on to onako dosta lijepo složi. Već je u raspravama dosta toga rečeno i vezano za ovih 5 razloga koje su suverenisti naveli tako da se ne želim ponavljati i složit ću se sa nekima koji su govorili prije mene da kada govorimo o Hrvatima izvan domovine i o našoj vanjskoj politici, o našem iseljeništvu i o tome što mi radimo, kako, što radimo na tome da se oni vrate, što radimo na tome da dođu ovdje investiraju onda cijela naša vanjska politika pa evo i u ovoj raspravi se nekako svela na BiH. A kolega A kolega Pavliček je na samom početku rekao da je to nekih 350.000 Hrvata koji sada žive. Procjenjuje se da u dijaspori imamo 4 miliona. Tko skrbi onda o ovih 3,5 i ne znam koliko jel, ne malo više miliona Hrvata? Šta je sa onima u Americi, u Južnoj Americi, Australiji? Sa ovom novijom emigracijom u Njemačkoj, u Irskoj? To su neka pitanja na koja mi ne dobivamo odgovor. I kolegica Mrak Taritaš je, evo slušala sam njezino izlaganje potpisujem svaku riječ, jako lijepo je napravila dijagnozu i zašto je ministar Grlić Radman u toj poziciji u kojoj je. I onda se mi nekako uglavnom uhvatimo za te njegove izjave koje su često, kako bi ih nazvala, pomalo čudne. Od toga da je BiH disfunkcionalna država pa zato nije dobila status kandidata, a Ukrajina je valjda funkcionalna mada je u ratu. Od toga da Rezolucija Bundestaga o BiH nije stav Njemačke. Čiji je ako nije stav Njemačke? Pa kad Hrvatski sabor nešto usvoji to je valjda isto stav Hrvatske. Od toga da je Hrvatska najorganiziranija članica EU. Bilo bi lijepo da je tako, mislim da ipak nije. Ali najviše ću se osvrnuti na njegove dvije izjave, jedna je iz 2020. kada nas je posjetio ruski ministar Lavrov onda ga je zvao dragi Sergej, čitao mu je poeziju na ruskom i rekao je da otkrio njegovu toplu poetsku dušu. U prvom mjesecu ove godine je opet bio u posjetu naš ministar Grlić Radman u Moskvi i opet je on pozvao Putina da dođe kod nas. Oni su otvoreno razgovarali o situaciji s Ukrajinom, razgovaralo se o novim letovima, otvaranju ruskog kulturnog centra itd., da bi već 23.3. naš ministar Grlić Radman rekao da je Putin ratni zločinac. Nije ga više zvao u posjet, odjednom nekakav kopernikanski obrat. I dosta smo čuli tu o toj nekoj tihoj diplomaciji jel, kako vi znate da nismo razgovarali, kako vi znate da nismo ništa učinili, kako vi znate ovo, ja sam razgovarao, ovaj je razgovarao, svi su nešto radili i ta tiha diplomacija po riječima jel koliko sam ja shvatila sjajno funkcionira, ali šta je sa ovom glasnom diplomacijom. Jesu li to izjave jednog iskusnog diplomate i jesu li to izjave koje dižu rejting i ugled Hrvatske u inozemstvu ili su to izjave koje onda i gospodin Bačić mora malo nekako peglati, pa neki drugi se javljaju iz HDZ-a pa također to peglaju i ovaj jednom iskusnom diplomatu se to vjerojatno baš i ne bi trebalo događati. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a sad će govorit poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. sabora, lijep pozdrav kolegicama i kolegama, dakle zapravo da li uopće Hrvatska ima vanjsku politiku? To je pitanje, pitanje uopće koje zemlje na svijetu imaju vanjsku politiku? Vjerojatno vanjsku politiku imaju samo one zemlje na svijetu koje imaju nosače aviona i nuklearno oružje, mi možemo imati vjerojatno međunarodne odnose. E sad pitanje je tko u Hrvatskoj vodi međunarodne odnose? Da li to vodi ministar Grlić Radman ili to vodi Andrej Plenković? Ja osobno mislim da to vodi Andrej Plenković. A što se tiče samog ministra Klub SDP-a smatra da je on nesposoban kao ministra. Dakle, mi ne ulazimo sad u prosudbe ili sudbe kakav je on čovjek, jednostavno ne interesira, dakle ovo je politička arena, a dakle nije izbor nemam poima za miss ljepote ili za veću ili manju razinu IQ-a. Dakle, jedan politički nesposoban za nas, ali ima jedno opravdanje da zapravo njegov šef Andrej Plenković vodi hrvatske međunarodne odnose. Dakle, mi mu u Klubu SDP-a zamjeramo dvije ključne stvari. Neću ih uopće rangirati koja je prva koja je druga. Dakle, jedna od njih je vazalni odnos prema Mađarima. Dakle, sjetite se i gospodina, a možda čak i nije ni gospodin, već sjetite se Orbana i njegove skandalozne izjave iz svibnja 2022. dakle gdje kad razgovara o zajedničkom embargu EU u kojem se Mađarska protivi, govori o tome da zemlje koje imaju mora i luke mogu donijeti naftu na tankerima, a Mađarsko more je Hrvatska oduzela. Dakle, na to ga osim neke tri rečenice ni slova, ni brojke, niti rečenice, ništa. A sjetite se da je gospodin ministar vanjskih poslova prije 2-3 godine na granici pjevao s Mađarima, Hrvat i Mađar dva su brata slatka valjda.

Isto tako da se moraju zaštiti prava da li vas je 350 ili 500 tisuća, dakle građana EU koji imaju hrvatsku putovnicu, dakle to su Hrvati u BIH koji su definitivno, definitivno da tako kažemo građani drugog I sad da ne trošim vrijeme jer je većina kolegica i kolega artikulirala stajališta zašto misle da gospodin Radman nije dobar ministar vanjskih poslova ili međunarodnih odnosa kako bi ja rekao, dakle da se ne ponavljam. Dakle, ja ću još samo jednom zaključno ono reći, dakle mi smatramo da je on apsolutno nesposoban ministar vanjskih poslova i zato smo podržali inicijativu sa potpisom 2-3 nebitno, dakle suverenista koji su bili koliko ja znam inicijatori te inicijative. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će ponovo u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Budući da je o korupciji u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova sve rečeno i da je i sam ministar zapravo priznao da će one koji prikrivaju korupciju nagraditi umjesto da ih kazne kazne čime je na sebe preuzeo odgovornost za to o toj temi više nema smisla govoriti, ali ima smisla govoriti o zaštiti prava Hrvata u Srbiji. Naime, sporazumom iz 2004. godine Srbija i Hrvatska su se obvezale da nacionalne manjine jedne države moraju biti zastupljene u drugoj državi na državnoj razini. Hrvatska preuzetu obavezu izvršava. Zakonom je uredila da u saboru mora sjediti predstavnik srpske nacionalne manjine i to ne samo jedan predstavnik nego čak 3 predstavnika neovisno o tome koliko Srba izađe na izbore. Štoviše, jedino srpskoj nacionalnoj manjini je omogućeno da na izborima u Hrvatskoj glasuju za 3 kandidata čime se na umjetan način održava na vlasti politička struktura iste manjine o kojoj trenutno ovisi Plenkovićeva većina u Saboru. Za uzvrat Plenkovićeva vlast je istoj strukturi omogućila povlaštene poslove od države. Vidimo i sada neke optužbe USKOK-a u tom smislu. No vratimo se na Srbiju koja prema hrvatskoj nacionalnoj manjini ne provodi obavezu iz međunarodnog pravnog okvira utvrđenog Sporazumom s Hrvatskom iz 2004. godine. Što je do 2016. bila obaveza Srbije samo prema Hrvatskoj, a od 2016. postala je i obaveza Srbije prema Europskoj uniji. Naime, Srbija se u pristupnim pregovorima s EU 2016. obavezala provesti svoj pravni okvir za prava nacionalnih manjina uključujući i pravni okvir utvrđen Sporazumom s Hrvatskom iz 2004. godine. Hrvatska Vlada iste 2016. je donijela Odluku o uspostavi međuresornog povjerenstva za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o pristupanju Srbije Europskoj uniji. Jedna od utvrđenih zadaća hrvatskog povjerenstva je praćenje uspostave zakonodavnog okvira za zaštitu prava manjina u Srbiji, a povjerenstvo je zaduženo za predlaganje odluka radi izvršavanja te obaveze Srbije. Prema važećoj odluci Vlade iz 2016. Povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih poslova koji ima obavezu sazvati najmanje 4 sjednice Povjerenstva godišnje. Povjerenstvo je 2016. počelo raditi. Te je godine održalo 2 sjednice. No, zatim je premijer Plenković preuzeo vlast nakon čega ministri vanjskih poslova nisu sazvali niti jednu sjednicu. Grlić Radman već tri godine krši odluku Vlade jer nije sazvao niti jednu sjednicu Povjerenstva koje nije nadležno samo za nadzor izvršavanja obaveze Srbije, nego je nadležno da omogućiti zastupanje hrvatske nacionalne manjine u Skupštini, da surađuje u otkrivanju sudbine nestalih osoba, da nadoknadi štetu žrtvama agresije na Hrvatsku i da ukine pravosudnu nadležnost za djela počinjena izvan teritorija Srbije. Nameće se pitanje. Zašto svi Plenkovićevi ministri krše odluku Vlade i ne sazivaju sjednicu Povjerenstva za nadzor izvršavanja obaveza Srbije prema Europskoj uniji u područjima od vitalnog hrvatskog interesa? Ne vidim niti jedan logičan odgovor na ovo pitanje, ali vidim vitalnu ovisnost održavanja Plenkovića na vlasti s glasovima 3 zastupnika srpske nacionalne manjine čiju je povezanost s vlastima u Srbiji demonstrirao predsjednik Srbije Vučić 2018. kada je zastupniku Pupovcu dao uputu ne moraš baš za svaki zakon da glasaš Milorade. Vučić namjerno ne izvršava obavezu zaštite prava Hrvata jer ne donosi Izborni zakon o zastupanju Hrvata. Grlić Radman namjerno ne izvršava obvezu zaštite prava Hrvata jer ne saziva sjednice Povjerenstva. Međutim, Sabor ne može smijeniti Vučića, ali može Grlića Radmana. Svi zastupnici koji budu glasovali za održavanje Grlića na ministarskom položaju osobno preuzimaju odgovornost za Grlićeve postupke. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Gari Capelli. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, kolege, kolegica jedna poštovanje. Od preuzimanja dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pratimo čitav niz aktivnosti koje Ministarstvo na čelu s Grlić Radmanom kvalitetno i posvećeno obavlja u ovoj Vladi, Vladi koja je pokazala otpornost i pokretačku snagu te da se zna i može nositi sa globalnim izazovima od od pandemije virusa do niza sigurnosnih okolnosti, kriza i izazova današnjice. U međunarodnom djelovanju Hrvatske schengen, euro zona, otvaranje pregovora s OECD-om zahvaljujući velikom zalaganju hrvatske vanjske politike i diplomacije na čelu sa ministrom i Vladom Andreja Plenkovića. Glede regije jugoistočne Europe hrvatska vanjska politika ove Vlade danas je lider i motor europskih integracija. Niz potpora pruža se Hrvatskoj zajednici u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, a glede Bosne i Hercegovine kontinuirano je posvećena zaštiti ravnopravnosti Hrvata i svih njezinih građana, te raznim oblicima pomoći kroz razvojnu suradnju i razvojne projekte doprinosi demokratizaciji, stabilizaciji i nužnim reformama u BiH. Danas je puno puta spomenuto da nije bilo nikakvih reakcija vezano na stalno se govori o rezoluciji, uopće nije rezolucija da jednom to raščistimo. Rezolucija je bila u onom segmentu izglasavanja odlaska 50 njemačkih vojnika u BiH. koji je bio negdje 25, 30 minuta trajao kojega sam pratio je bio, nije bio izglasan kao što je ALTEA izglasana tj. slanje njemačkih vojnika u BiH, već kroz frakcije koje su bile u S time da CDU i CSU je reagirao i tražio korekcije u tom dokumentu ako ga možemo tako nazvati koji je poslat. Prijateljstva Bosna i Hercegovina zaslužuje svu pozornost i potporu oko kojega se svi slažemo. Hrvatska najbolje razumije opasnost moguće prijetnje stabilnosti i sigurnosti na jugoistoku Europe posebice u svjetlu agresije Ruske Federacije na Ukrajinu kao i na neposredno susjedstvo Europske unije. Mi smo vlastitim iskustvom 90-tih godina u trenutku stvaranja države osvjestili važnost vanjskopolitičke podrške i razumijevanja prijateljskih država. Stoga pozdravljam svaki angažman naših saveznika u Europskoj uniji i NATO-u a koji je usmjeren na stabilnost, sigurnost i funkcionalnost Bosne i Hercegovine kao i njezin čvrst i nepovratan put prema Podsjetio bih da je upravo njemačka zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pack 2014. u svojstvu izvjestiteljice za Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu znatno osnažila važnost europske integracije Bosne i Hercegovine izvješćem u kojem je sudjelovao uvijek tadašnji europarlamentarac, a današnji predsjednik Vlade Andrej Plenković Izvješćem o napretku Bosne i Hercegovine ujedno upozoravajući na opasnost separatizma, ali i unitarizma za europski put Bosne i Hercegovine, a što je Europski parlament potvrdio usvajanjem Rezolucije 6. veljače 2014. Kao i u ostalom u svim konsekutivnim rezolucijama o napretku Bosne i Hercegovine koje je Europski parlament donio u svom 8. sazivu. I nedavno u svojem dokumentu Europske unije Strateški kompas na istom tom tragu ukazuje na važnost podrške Bosni i Hercegovini u cjelovitosti teritorijalnog integriteta, suvereniteta i jedinstva temeljenog na principima jednakosti i nediskriminacije svih građana Bosne i Hercegovine i triju konstitutivnih naroda. Daytonsko-pariškim sporazumom kao i velikim zalaganjem i naporima međunarodne zajednice te svih država supotpisnica, pa tako i Republike Hrvatske u ratnim trenucima stvorena je Bosna i Hercegovina. Obzirom da je Hrvatska jedina država članica Europske unije koja graniči tisuću kilometara zajedničke granice s Bosnom i Hercegovinom i s njom dijeli brojne povijesne, gospodarske, geografske i kulturne povezanosti s posebnom pozornošću prati sve prijedloge i rasprave koje se o Bosni i Hercegovini vode na razini Europske unije i njezinih država članica. Zato je naša podrška, podrška Savezne Republike Njemačke, Europske unije Bosni i Hercegovini u izgradnji sigurnosti u ovim izazovnim trenucima njezinom europskom putu i približavanju NATO-u te jačanju vladavine prava kao i sigurnost regije jugoistoka Europe od najveće važnosti. Daytonsko-pariški mirovni sporazum potpisivanju kojeg je 95. godine svojom nazočnošću posvjedočio i tadašnji kancelar Helmut Kohl dokument je koji počiva na načelu ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i svih drugih građana Bosne i Hercegovine. Stoga i Hrvatska kao jamac Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma ne može ostati ravnodušna na djelovanja koja podrivaju temelje odrednice tog sporazuma. To se odnosi na gospodina Ahmetovića. Upravo ovime želi podrivati temeljne odrednice tog sporazuma. To se posebno odnosi na one političke snage koje zagovaraju i provode politike separatizma i unitarizma te destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu ustavno formiranu od dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda. Uvjeren sam da ste upoznati s time da je Hrvatski sabor 2018. godine donio Deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njezinom europskom putu s ciljem osnaživanja Bosne i Hercegovine i svih potrebnih reformi ključnih za funkcioniranje institucije Bosne i Hercegovine, demokratizaciju, promjenu izbornog sustava kao i implementaciju odluka Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a što je ključno za uspostavu funkcionalnog i nediskriminirajućeg izbornog procesa kojim bi se osiguralo pravo Hrvatima da biraju svoje legitimne političke predstavnike onako kako ih biraju i pripadnici ostala dva konstitutivna naroda te osiguralo pravo i svim drugim građanima Bosne i Hercegovine da bez obzira na nacionalnost mogu biti birani na svim državnim razinama. Također i Bruxelleski sporazum od 12. lipnja i zaključci Europskog vijeća od 23. lipnja 22. govore o nužnosti toga kako bi Bosna i Hercegovina dobila kandidacijski status za članstvo u Europskoj uniji. Hrvatska ih pozdravlja i dijeli zadovoljstvo da isti uživaju snažnu potporu naših njemačkih prijatelja. Stoga gospodine Roth predsjednik Vanjskopolitičkog odbora njemačkog Bundestaga ovim putem prenosim vam zabrinutost glede prijedloga Rezolucije SPD-a FDP-a i Zelenih pod naslovom: „Podržati Bosnu i Hercegovinu na putu prema boljoj budućnosti za koju vjerujem da unatoč svoj dobroj namjeri u pomoći Bosni i Hercegovini sadržava određene nedorečenosti kao i nevjerodostojno okarakteriziranu ulogu Hrvatske o kojima bi s vama želio i osobno razgovarati. Prijedlog te Rezolucije jednim dijelom vojske, a ovaj drugi koji je kao dokument može se koristiti za različita tumačenja od strane raznih etnonacionalista što bi moglo voditi daljnjem usporavanju eurointegracije Bosne i Hercegovine, ali i ozbiljno pogodovati potkopavanju vladavine prava. Bojim se da bi takav dokument mogao postati svojevrsno oruđe u rukama onima koji Bosnu i Hercegovinu ne žele vidjeti u Europskoj uniji, a ujedno otvara niz politički osjetljivih pitanja presudnih za europsku perspektivu i budućnost Bosne i Hercegovine.“ To sam pročitao pismo koje je išlo Bundestagu 7 dana prije rasprave u Bundestagu u dogovoru sa 12 članova Odbora za vanjsku politiku koju su činili i oporbeni a ne samo vladajući tako da neću, nemam ni vremena da dalje govorim detalje o kojima sam danas i kolege moji i ja govorili što se tiče podrške ministru Radmanu, njegovom učinku, radu i svemu onome što je spomenuto. Dakle, jedinstveni smo oko toga da je pitanje Bosne i Hercegovine ključno u ovom trenutku iz sigurnosnih razloga i pojasnili smo vrlo jasno Bundestagu što mislimo na pokušaj koji je pokušao se realizirati preko gospodina Ahmetovića koji još uvijek vjerojatno vidi građansku Bosnu onakvu kakvu su možda njegovi roditelji vidjeli prije puno godina, koja je možda tada bila dobra. Najbolje oni koji su živjeli tamo to najbolje znaju. Ali danas s ovim pristupom potpuno griješe i jedini garant mira od Daytonskog sporazuma do danas je upravo Daytonski sporazum koji je dao mir i mogućnost uopće ravnopravnosti dakle triju naroda. To je dakle razmišljanje, to je ono što smo uputili. Kažem, još jednom ponavljam ne samo nije tu potpis HDZ-a, nego je tu potpis 12 saborskih zastupnika, znači i jednih i drugih. I samo bih rekao da na kraju Hrvatska demokratska zajednica podržava dosadašnji rad ministra vanjskih poslova i glasat će za njegovu podršku da i dalje obnaša ovu dužnost. Hvala lijepo. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo nisam planirao pričati o rezoluciji, ali pošto ste vi načeli tu temu još jednom pa možemo i nastaviti u tom, A prije svega svaka pohvala na pismu. Koliko sam upoznat kolege iz Bundestaga su mi javili da je i Dragan Čović slao pisma slična. I ok, nije to nikakav problem. Ali vi ste to napravili kao saborski zastupnik kao dio većine zajedno sa oporbenim zastupnicima i to je sasvim legitimno. Ali vi niste danas ovdje na tapeti, vi niste danas ovdje predmet rasprave. Predmet rasprave je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i šef diplomacije ministar Grlić Radman, koji po ovom pitanju nije puno toga napravio. Kada smo već kod te Rezolucije koju na svaki mogući način pokušavate diskreditirati kao nevažnu zašto ste onda slali pismo? Zašto je Dragan Čović intervenirao kod kolega u Bundestagu? Očito to nosi nekakvu težinu jer je vladajuća većina to izglasala tamo 190 zastupnika CDU-a koji su bili tamo odnosno od 190, 160 koji su bili tamo svi su glasali za. To su vaši koalicijski partneri. To su vaša sestrinska stranka. To je stranka Pučana s kojom surađujete u Europskom parlamentu. S druge Hrvatski suverenisti i Europski konzervativci i Reformisti grupacija kojoj pripadamo je upravo takvu jednu rezoluciju spriječila odnosno amandman ljevice koji su pokušali pod istim izgovorom … progurati u Europskom parlamentu gdje su na odboru oko tog izvješća odnosno oko te direktive svi glasali protiv i to je način na koji se borimo za Hrvate u BiH. Adis Ahmetović znači Bošnjak, zastupnik njemačkog SPD-a u Bundestagu jedan od glavnih autora te nakaradne rezolucije pod prividom zapravo pod prividom građanskog političkog koncepta gura bošnjački unitarizam i mi se možemo tu složiti. Ja pretpostavljam, evo ja sam čuo pred kraj vašeg izlaganja ja se slažem s vama. Ali je problem što Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije ništa napravilo po tom pitanje. Pitanje je što je radio ministar Grlić Radman, gdje je njegov utjecaj koji je bio veleposlanik u Njemačkoj u zadnje tri godine ako se ne varam prije nego što je došao na ministarsku funkciju? To su sva pitanja koja su legitimna za današnju raspravu. No vratimo se mi na taj, na tu Rezoluciju. Taj koncept koji je Adis Ahmetović gurao to je koncept bivše Jugoslavije gdje postoji jedan narod, to je bošnjački, gdje postoji jedan jezik, gdje postoji jedna kultura u kojoj ne može biti Hrvata, a niti Srba. To oni žele. Oni ne žele vratiti postavke postavke Hrvatima natrag koje su bile zagarantirane Daytonskim sporazumom. Njima paše ova situacija zato se nije uspjelo pregovarati. Zato se nije moglo riješiti Izborni zakon jer oni stišću. Ali oni stišću to pametno. Jer evo ja ću vam sada pročitati prije dvije godine što Bakir Bakir Izetbegović koji nije spomenut u toj Rezoluciji. Spomenut je samo Čović i Dodik. Tako je, hvala. Znači prije dvije godine Bakir Izetbegović izjavio je sljedeće: „Hrvati imaju previše prava i ako ovako nastave za dvije će se godine 2022. probosanske snage organizirati, neće imati ni ovo danas što imaju. Razbit ćemo okove pariteta. Ne mogu Hrvati imati isto kao i mi kojih ima 4 puta više. Ako bude potreba imamo prijatelje iz Europe i islamskih zemalja. Ne daj Bože potrebe pobijedit ćemo i vojno ako treba.“ To su poruke koje od bošnjačkih političara dolaze svakodnevno. Oni nisu iznimka. One su pravilo, pravilo koje diskreditira hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. No da ne bi bilo sada da sam ja ovdje na strani vladajućih, hrvatske vlasti do sada ništa nisu napravile po ovom pitanju. Vi ako pogledate Hrvate u Bosni i Hercegovini i koliko nas ima danas to je manje od 15%, oko 15%. Ispravite me ako sam u krivu. Srba je oko 30%, a Bošnjaka je više od 50%. A čije politike su dovele do toga da Hrvata više tamo nema? Čija vanjska politika je dovela do toga da smo mi postali manjina, manjina s kojom se manipulira čija se prava svakodnevno u Bosni Nitko ne može biti tu kriv osim hrvatskih vlasti do sada. Nebitno to je li HDZ-e 4 godine ili SDP-e 4 godine, ni jedna vlast do sada to nije uspjela napraviti. Više Josip Juratović iz SPD-a njemačkog je napravio nego što je Ministarstvo vanjskih poslova. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Capellia. Izvolite. Djelomično se mogu složiti u nekim stvarima. Ali ne možemo, kao prvo dogovor je bio da reagira se na Bundestag što je logično da se reagira sa parlamentarne strane što smo učinili i dobili konsenzus zbilja na određeni način oko toga pisma što je itekako velika stvar. I moramo jednu stvar što se tiče gospodina Ahmetovića reći gdje ja onda pozivam na neki način i taj oporbeni dio gdje je bio. On je posjetio Hrvatski sabor nedavno prije tog prijedloga što je predao Bundestagu posjetio je dakle Hrvatski sabor što je nonsens. Obično se obiđe i oporbu i vladajuće ili obrnuto. Međutim on je izabrao obići samo oporbu i to ljevicu i ta ljevica je dakle znao s prijedlogom kakvim će ići, ali nije bilo reakcija i to davno prije ovoga prijedloga što je otišao u Bundestag. Pa se pitam onda što smo mi učinili ovdje u Parlamentu ne samo vladajući, nego i ova druga strana? (Hrvatski suverenisti)** Da slažem se ima, naravno da je logično da ispred Sabora mi šaljemo pismo Bundestagu. No pitanje je zašto je došlo da ta Rezolucija uopće bude na dnevnom redu? Tu mi vidimo manjak vanjskopolitičke strategije. To nije uopće trebalo biti tema u Bundestagu, to je na takav način rješava. Ne gasi se vatra kada ona krene, nego napraviš sve da te vatre ne bude i to je ono oko čega trebamo se složiti da treba nam strategija vanjske politike. Mi ne možemo imati vanjsku politiku koja je određena u Bruxellesu. Evo kolega vaš Knežević ako se ne varam jel' tako bio je nedavno na konferenciji odnosno na nekakvom okruglom stolu, na tribini. Hvala mu što se odazvao. Mi smo imali delegacije iz … o kojima smo objašnjavali probleme Hrvata u BiH. Najveće izaslanstvo europarlamentarnih zastupnika je bilo u Mostaru. Nije išlo u Sarajevo. Ja ne znam tko je to, jel' to vladajuća većina ikada napravila? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, bili ste predsjednik. Poštovane kolegice i kolege, danas raspravljamo o tome da li imamo ili nemamo povjerenja u ministra Gordana Grlića Radmana. Rasprava do sada je bila ja bih rekao o svemu osim o ministru, ne o svemu ok, ali uglavnom je bila o nekim drugim temama, o Tomislavu Žigmanovu, o puno toga, a najmanje zapravo o tome koji bi bio nekakav meritum onoga zašto nemamo povjerenja baš u njega. Kao što je već danas bilo rečeno vanjska i europska politika u ovoj zemlji sukreiraju se na nekoliko mjesta. Glavna su dva brda zapravo. Ovo na kojemu smo mi, ali najvećim dijelom s druge strane ovoga trga i jednim dijelom u Hrvatskom saboru na odborima, ali i na onom drugom brdu na Pantovčaku. Između sabora, Banskih dvora i Pantovčaka tu je negdje Zrinjevac taj nesretni i ministar u vladi na čelu koje je Andrej Plenković koji je po svemu zapravo ministar vanjskih polova i europskih poslova RH da si budemo potpuno iskreni. Mislim da za jednog ministra vanjskih i europskih poslova Grlića Radmana, da si budemo potpuno iskreni i nema previše prostora izvan administrativnog dijela posla kojim se Ministarstvo vanjskih poslova bavi. Ovdje smo spomenuli nekoliko tema koje smatram da su, da imaju meritum u tom kontekstu. Spomenuli smo pitanje razgovara sa veleposlanikom Biščevićem za koje stvarno mislim da, da je vrlo problematična situacija u kojoj veleposlanik RH kao prvo uopće iskazuje stav o predstavniku hrvatske manjine u Srbiji osobito u situaciji u kojoj se hrvatska manjina u Srbiji nalazi, koji je oprečan dijametralno stavovima koje o tom čovjeku o Tomislavu Žigmanovu zauzima ne samo Vlada RH nego i ovaj sabor na kraju krajeva. Mi smo sa gospodinom Žigmanovim imali više sastanaka i definitivno je veleposlanikov stav javno komuniciran pritom, disjunktan sa onime što smo sa nekoliko drugih mjesta komunicirali. To je problematično. Pitanje također i naše diplomatske službe, o tome nismo ovdje puno govorili, ali to smatram jednim vrlo, vrlo problematičnim područjem. Uopće kako funkcioniraju naša diplomatska predstavništva drage kolegice i kolege o tome se ovdje ne govori mnogo, ali to je jedan od ključnih problema u našoj vanjskoj politici. Naš diplomatska služba radi u izrazito teškim uvjetima i mislim da u nekoj perspektivi tu mora biti značajnih promjena. Ministar Grlić Radman definitivno nije bio onaj koji će te promjene donijeti. Doveo bih u pitanje bez da ulazim jako puno u sferu osobnoga jer želim doista govoriti ovdje sine ira et studio, postavio bih možda više filozofsko pitanje o tome koliko je netko tko je zapravo karijerni diplomat dobar izbor za, za ministra jer ministar je, a ministar vanjskih poslova također definitivno je politička persona. Diplomat, karijerni diplomat je navikao komunicirati stavove političke koje, koji dolaze iz vlade. I ministar Grlić Radman je karijerni diplomat, dakle njegova osobna kako bih rekao prilagođenost toj dužnosti mislim da je upitna i to se vidjelo u nekoliko primjera. Tu dolazi i njegov karakter donekle do izražaja, on je čini, želim to interpretirati kao jednu popriličnu sentimentalnost koja je došla do izražaja u ne znam recitiranju poezije sa Sergejem Lavrovim ili u oduševljenosti na jednom sastanku sa Viktorom Orbanom, sa jednom sentimentalnom izjavom o tome kako su eto o našoj zajedničkoj povijesti, ignorirajući činjenicu da mi zapravo sa Mađarskom smo kroz cijelu našu povijest imali strahovito problematičan odnos, strahovito problematičan od riječke krpice pa i prije. Dakle, nije to baš tako, ta njegova sentimentalnost je u nekoliko situacija bila prepreka da se, da on kao politički predstavnik, kao član Vlade RH reagira na način koji bi bio zapravo adekvatan i primjereno toj situaciji gdje sa Mađarima imamo otvoreno pitanje energetike koje je u ovim okolnostima izrazito bitno i u tom smislu čini mi se da ministar Grlić Radman nije uspio biti dobar ministar. Rečeno je ovdje već, kolegica Mrak Taritaš je rekla da mi zapravo vanjsku politiku nemamo. Ja ću reći da je jako teško imati vanjsku politiku u u situaciji gdje se premijer i predsjednik države ne mogu dogovoriti ni oko imenovanja šefova diplomatskih misija. To je nemoguća misija. I to je izrazito teško onda imati nekakvu i provoditi vanjsku politiku ako se oko nje zapravo ne možeš dogovoriti. A u onim stvarima gdje je vlada imala vanjsku politiku ili susjedsku politiku prije svega je bio fokus na BiH. Ogromna Ogromna količina energije je otišla na to, a zapravo je uspjeh, onaj koji bi bio uspjeh iz pozicije ove vlade i ovoga ministra izostao. I onda se nađemo u situaciji da Bundestag donosi rezoluciju odnosno deklaraciju koja je opet disjunktna sa onime, sa viđenjem situacije u BiH koju ima ova vlada. Ja se s time, s tom vizijom ove vlade ja se ne slažem, moje kolegice i kolege i ja smo iz ovoga kluba puno puta govorili o tome. S onime što je napisano u toj deklaraciji ja se mogu velikim dijelom složiti u ocijeni, mislim da je nacionalizam i igranje političkih predstavnika Hrvata u BiH, a osobito onih iz reda HDZ-a sa da je dovelo do velikih problema i mislim da je to bila pogrešna taktika, nije trebalo davati šansu tome, trebalo je zauzeti potpuno drugačiju poziciju i Hrvati u BiH bi danas bolje živjeli, ali to nije danas tema. Ono što trebam još prije u ovome vremenu koje mi je ostalo ono što želim istaknuti kao problematično u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova trenutno je odnos prema razvojnoj pomoći, dakle o tome smo govorili puno puta ovdje u proračunu. Način na koji se knjiži razvojna pomoć, na koji se vodi statistika smatramo pogrešnim zato što mnoge stvari koje se knjiže kao razvojna pomoć zapravo ne bi trebale biti knjižene na taj način iako po pravilima to jeste dozvoljeno, ali to nije razvojna pomoć kolegice i kolege. Naravno da treba pomoći bolnici u Mostaru, niko nije rekao da ne treba, ali to onda trebamo knjižiti kao nešto drugo, to nije razvojna pomoć. Zbog toga, da, još jedna stvar oko toga. Fokus je bio uglavnom na multilateralu, a bilaterala je izostala, e a bilaterala je soft pauer, bilaterala je ono što nas vodi do toga da budemo recimo lider u regiji, što je jedan od proklamiranih ciljeva. Bilateralna pomoć i razvojna suradnja su, su ono glavni alat naše države da stvori utjecaj u našem susjedstvu. I ono što ja ne vidim da Hrvatska ima je alternativa srpskom svetu, e kolegice i kolege i tu imamo ozbiljan problem jer mi ne nudimo alternativu jednoj doktrini koja je iz njihove perspektive jako dobro artikulirana, na kojoj se godinama radilo, koja je dobro usuglašena sa njihovim saveznicima, e mi to nemamo, mi nemamo prema Makedoniji, prema Crnoj Gori, prema BiH na kraju krajeva jer nam je fokus na nečem drugom ono nešto što im možemo ponuditi kao evo ne morate u srpski svet, nema veze što kolegice i kolege iz Makedonije dijelite istu vjeru i dijelite isto pismo i možda se malo bolje i razumijete s njima, ali ne morate ići u srpski svet kolegice i kolege s Kosova i Albanije, ne morate u srpski svet zato što vam Hrvatska nudi nešto što je puno bolje, mi to nemamo artikulirano i nećemo biti lider u regiji dok to ne budemo artikulirali, ali pitanje je na kraju dana, ja bih to, ja bih to rekao grijehom propusta ministra, a ne razlogom za njegovu smjeru jer to ide i premijera i predsjednika ove države. Hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, evo želim ovim putem stvarno iskreno čestitati kolegi Glavaševiću što je rekao jednu vrlo vrlo zanimljivu tezu, što možda čovjek ne očekuje da će netko reć sa lijevog spektra, a to je upravo to da Hrvatska nema alternative tom tzv. srpskom svetu. E sad vratimo se mi malo u prošlost. Što je problem kod nas Hrvata, a posebice taj problem najviše dolazi do izražaja kod naše diplomacije, ne samo u ovom mandatu nego i u raznim prijašnjim mandatima. U 45.g. one zajedničke države su nam uspjele nametnuti kompleks manje vrijednosti, krivnju tzv. genocidnog naroda, da imamo potrebu se stalno nekome ispričavati, nekome klanjati za neke grijehe iz prošlosti našeg naroda. Ne želim ovdje sad pričati i držati povijesne govore, ali '41.g. je Europa bila podijeljena, dobar dio Europe je bio na strani saveznika, a dobar dio na strani sila osovine. Pa tako u jednom razgovoru s jednim kolegom iz Mađarske, gradonačelnikom jednog grada, u večernjim satima smo tako došli na tu temu Drugog svjetskog rata, pa je rekao pa i mi smo kaže Mađari bili službeno na strani sila osovine u tom razdoblju '41.-'45., na to mu ja kažem, pa dobro je li imate vi potrebu ili je li se vi ispričavate kad vam dođe izaslanik State Departmenta, je li se ispričavate bilo kome od susjeda, ja vidim po njemu da on ne razumije uopće moje pitanje, pa sam ponovo ponovio, pa kaže a za što bi se mi ispričavali za nešto što je bilo prije 80.g., pa kaže jel se Francuzi ispričavaju za Napoleona, jel se Talijani ispričavaju za Musolinija, jel se Rusi ispričavaju za Staljina ili hoće li se ikad ispričavat danas sutra za Putina, al problem hrvatskog naroda je u tome. Dobrim dijelom nas i naša vjera uči sine oprosti, oprosti pa bit će to nagrađeno na onom svijetu, ali nažalost naša diplomacija je preuzela taj narativ, da sad ne budem grub, te sluganske diplomacije gdje mi imamo potrebu stalno se nekome klanjati i tu je naš najveći problem i to se onda ne nagrađuje u konačnici. Znači predstavnici srpske diplomacije su daleko agresivniji u svojim nastupima, jasno i glasno govore i nastoje izmijeniti povijest, pa zamislite da su Hrvati napravili genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, nikad, ama nikad se hrvatski narod ne bi mogao od toga oprati. Srbi su uspjeli u vrlo kratkom roku u svim pogledima što se tiče i Domovinskog rata i rata u BiH izjednačiti žrtvu i agresora i tu im treba čestitati njihovoj diplomaciji, tu su stvarno vrhunski. Njihova diplomacija seže puno duže nego naša, ali mi imamo taj problem, mi imamo taj problem mi to moramo priznati unutar sebe da je naša diplomacija preuzela taj narativ klanjanja, isključavanja i slušanja, prije je to bilo Budimpešte, Beča, Beograda danas Bruxellesa. I tu je naš problem. Mi u zadnjih 20 godina nikad nismo lupili šakom o stol i rekli e sad je dosta mi preko ovoga ne idemo pa nek se okrene cijeli svijet. I što će biti? Šta će nas izolirati, izbaciti iz EU? Pa koliko god se masa pojedinaca ne znaju sa Orbanom, pa on taktizira i najbolje pleše i on će sve svoje strateške ciljeve Mađarske ostvariti u svakom pogledu. I mislite da će izaći iz EU? Pa EU moli da on ne izađe jel još jedan izlazak jedne države znači kraj EU. I to Orban jako dobro zna i ništa manje on ne izvlači sredstava europskih od nas, ali njegovi građani puno bolje žive i plaćaju gorivo 9 kuna. I to je činjenica. I tu je naš problem. Mi nemamo pravu, istinsku suverenističku diplomaciju koja će reći sad je dosta, idemo tako, koja će reći za Hrvate u BiH ne ide više ovako, ajmo promijenit sve, ajmo pričat o trećem entitetu. Ni jedan hrvatski dužnosnik to ne smije reći jer se boji. Sada će govoriti poštovani zastupnik Nevenko Barbarić. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, tijek rasprave me navodi da ovo kratko izlaganje opet počnem jednim upitnikom. Kako smo dovedeni u ovakvu situaciju iako smo pobjednici u Domovinskom ratu uz tolike žrtve, stradanja dali značajan doprinos stvaranju RH i nemjerljiv doprinos u obrani RH? S ove S ove govornice smo više puta pokušali pojasniti suštinu potpisanih mirovnih sporazuma od whashingtonskog, daytonskog, pariškog pa do sve nekakve procese koji su se dešavali 20-ak godina do neuspjelih neumskih, sarajevskih, briselskih pregovora i donošenja odluke o ipak izlasku na ove neustavne i protuzakonite izbore. Svjestan komplicirane situacije u BiH danas je ovdje ipak izrečeno puno onoga što ne stoji, pa se moram zapitati je li cilj ove rasprave bila smjena ministra Grlić Radmana ili su neki drugi motivi. Ako pričamo o odgovornosti ministra vanjskih poslova, dakle jedan od većih grijehova mu je popali pregovori oko izmjene izbornog zakonodavstva u BiH. Dakle, navedeno je tamo 16 službenih posjeta BiH, koliko znamo i koliko upratimo službeni sastanci sa svim mogućom europskom administracijom, američkom administracijom i inom uvijek je jedna od tema bila BiH. Stoji Stoji činjenica da nismo došli do konačnog cilja izmjena tog izbornog zakonodavstva međutim isto tako mora se priznati da ministar nije bio nezainteresiran. Netko tko je 5 ciklusa izlazio na izbore svjestan da će određene pozicije radi brojnosti izgubit, kad prigovarate opravdano onda vas sankcioniraju, a počesto je i službena, službeni Zagreb, službena hrvatska politika bila protiv nas. Dakle, mi zadovoljni jer smo uz pomoć Vlade RH značajno uspjeli očuvati hrvatsko pitanje na životu čak i ojačati svoju poziciju. E sad da ne spominje, dakle ovdje je bilo danas dosta verbalnih manipulacija je li važnija tu šta se god zove od Bundestaga ili je strateški kompas ili neki drugi dokument, je li važnija izjava američkih veleposlanika ili izjava nekog trećerazrednog činovnika u Vijeću Europe i slično, ja bi to ostavio za neka druga vremena i za nekakve druge analize, a i nek naši gledatelji i slušatelji procjenjuju. Jel se u pregovorima previše htjelo? Nikako dakle ministarstvo, Vlada RH …/Govornik se ne razumije./… pratila zaključak Hrvatskog narodnog sabora i definiranu platformu za pregovore, ona je zasnovana na Daytonskom mirovnom sporazumu u cijelosti, usklađeno sa Venecijanskom komisijom, sa presudama Europskog suda za ljudska prava i sudovima u samom sudu BiH. Ispod toga Hrvati ne mogu i neće ići. Ovdje se nekoliko mjeseci spominje i pristup pregovorima ili kako se to kaže strategija pa se spominje jača retorika, konfliktna, konflikt ili blokada ulaska Švedske i Finske u NATO. Što bi pitam se takva politika donijela RH? Zasigurno osporavanje ulaska u Schengen i eurozonu, sporiji priliv europskih sredstava, hrvatske vanjske politike, a u vrijeme ovih svih kriza od Covida, od sve do ove energetske pa i inflacije što bi na to rekli građani RH? Kakve koristi bi od toga imali Hrvati BiH? Bi li i ono malo razumijevanja koje imamo od većine europskih zemalja, al da američka administracija izgubi u tom slučaju. Zar u svim dokumentima strateškim dokumentima RH ne stoji da je BiH država od posebnog interesa za RH bilo da se radi o geopolitičkom, sigurnosnom ili gospodarskom aspektu. Dakle, pregovori i dogovor tri naroda uz posredovanje …/Govornik se ne razumije./… posrednika nema alternative. Dobro je da većina političkih aktera u RH podržava legitimna prva Hrvata, da razumije našu situaciju. Nikako nije dobro da postanemo tema na kojoj će biti prijepor unutar RH. Sjetite se stariji 2000. godine silnog omalovažavanja, podcjenjivanja, viceva, etiketiranja

Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Kolega Barbarić, vi dolazite ajde reći ćemo tako iz tog korpusa, kako vi zapravo vidite tu situaciju pomoći

Dakle, kad se tiče bilo kojeg vida pomoći političkog ili onog financijskom u smislu očuvanja i jačanja naših bitnih institucija, zdravstva, kulture, obrazovanja ili bilo kojih drugih projekata nama je od neprocjenjive važnosti pomoć RH, pogotovo nam je bitan stav službene službene hrvatske politike kad se tiče poštivanja potpisanih sporazuma, potpisanih međunarodnih ugovora koji nama garantiraju i garantirali su punu jednakopravnost sa ostala dva naroda i svim ostalim građanima BiH, bez RH nećemo uspjet, nas će nestajati. Stoga Hrvati BiH jesu zahvalni ovoj vladi, ovome predsjedniku vlade na svemu što čini za nas. Nama treba jaka Hrvatska, Hrvatska sa većim i jakim međunarodnim utjecajem. vi kao i dugogodišnji gradonačelnik Ljubuškoga i dugogodišnji politički dužnosnik i zastupnik Hrvata iz BiH smatram da ste definitivno mjerodavni da možete reći i ocijeniti kako ova vlada, vlada premijera Andreja Plenkovića, kako se odnosi prema Hrvatima u BiH u odnosu na neke prijašnje vlade iz prijašnjih vremena? Poštovani zastupnik Barbarić. i u hrvatskom javnom prostoru i u ovoj sabornici šta je sve izrečeno, koliko je tog izrečeno, dakle činjenice govore da smo mi većinu prava izgubili 2000.-tih godina nametnutim izmjenama izbornog zakonodavstva i ograničenim izmjenama Federacije gdje smo praktički onemogućeni u izboru svojih predstavnika, upravo suprotno što je kasnije i Ustavni sud BiH potvrdio i konstitutivnost kao ključno načelo i Daytonskog mirovnog sporazuma, ali i Ustava RH kroz presudu Ljubić potvrdio pravo svakog naroda na legitimno predstavljanje i s te strane RH nam je u mnogome od, od neprocjenjive važnosti. Sada će govoriti poštovana zastupnica Zdravka Bušić, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Meni je žao ovdje nema oporbe, ali vi jeste doduše, pa jeste vi ste oporba, ali vi ste ujedno i predlagatelji, tako da meni je jako žao da stvarno nema apsolutno nitko, a danas, Da, da, da, da/…, a danas se tolika zapravo ja bih rekla bura digla oko mnogih stvari koji najmanje se ticalo onog podneska koji je zapravo naš kolega Pavliček htio i imat, jel tako, ja se, ja se nadam da će se na koncu složiti sa mnom jer mi se ipak dobro razumijemo unatoč svemu. Ali da ne bi ostalo, ja ću sada stvarno ovdje sam se pripremila, ali baš ću govoriti onako da, da malo zaokružim i da malo ja bih rezimiram ono što smo mi danas ovdje razgovarali. Kolega Cappelli je, a osvrnut ću se doista što je najviše, pa i vidim da ste gospodine predlagatelju, kolega Pavliček vi zapravo na to nekako najviše stavili svoj naglasak. Naime, govorilo se najviše o, o Antragu koji je prošli petak oko 13 sati i 15 minuta bio u Bundestagu. Gospodin Pavliček, ja bi stvarno volila da vi i ja prođemo kroz cijeli tekst, a to je javni dokument, možemo proći i točno vidjeti jer da je bilo tko, evo ja neću omalovažavati, možda, možda je netko pratio, točno pratio raspravu što je se reklo na toj raspravi, koliko je ljudi se osvrnulo uopće na taj Antrag, nitko osim predlagatelja se ne razumije/… ne ja govorim na Bundestag, osim predlagatelja. A kad kažemo da nitko od CDU, CSU Kurt Abrahams on je, on je točno u svom izlaganju dobro, dobro poslušajte ponovno odnosno pročitajte transkript njegovog, on je rekao da treba se poštivati konstitutivnost triju naroda BiH, jel to rekao, je. E onda zašto to danas nitko, a ja sam pokušavala u replikama, al ne mogu sve, u dvije minute se vrlo malo može reći. Zato ja vas molim, doista, ali evo koga ću molit kad nema nikoga ovdje, a mi, mi to znamo jer smo mi raspravljali, znači i žao mi je, doista mi je žao jer ja nisam svadljive naravi, niti ja, niti je to, pa nije mi, naravno mislim trebamo u svojim, natjecati u svojim raspravama i argumentima, ali jedno je argument, a drugo je svađa i iznositi stvari koje ne stoje, jednostavno ne stoje. Znači što želim reći i želim stvarno da iz ove, da iz ove današnje rasprave razlučimo jedno, a to je da ovaj Antrag koji je zapravo preporuka nije došla iz vlade i nije se za nju glasovalo pojedinačno i nije obvezujuća i sada kad je postavio jedan uvaženi zastupnik pitanje našemu ministru zašto on nije i da bi trebala danas u 17 sati pozvati njemačkog veleposlanika, njemački veleposlanik, pa zašto On bi jednostavno odgovorio tako kao što i je. Niti je obvezujuće, niti je vlada poslala to, niti se to njega tiče, niti je morao, pa šta vi mislite isto da bi, evo da ja, evo ja ću izvadit, izdvojit sebe, da ja nešto tu neki pamflet napišem i da sada i da, šta ja kažem nešto neobvezujuće i neodgovarajuće. Osim toga to je puno netočnosti, puno, puno svega što ne odgovara istini. To ćete vi potvrditi u tom antragu. Složit ćete se jer smo ga čitali, čitali zajedno. I da sada dođe, dođe ovaj ona država koja sad da zovemo ovog veleposlanika. o čemu se radi? Je li on odgovoran za ono što sam ja izrekla tu neobvezujuće u saboru? Pa nije točno, zato molim vas predimenzioniralo se ovdje to na stotine, na entu potenciju, entu potenciju. Molim vas nemojte to radit ono što nije točno, nije točno. Neobvezujuće, neobvezujuće i nisu glasovali pojedinačno, pojedinačno se glasovalo samo za Altheu …/Upadica: Hvala./… samo za Altheu. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i vi ste se dotakli i danas smo čuli o tom toliko, toliko priča koji se zapravo na neki način ajde ja bi se usudio reći provukao prošli petak u Bundestagu, nekako mi se čini da težinu ovom običnom kao što ste vi rekli pamfletu i danas ovdje je zapravo dala naša oporba ajde da ju tako nazovemo. Zapravo čini mi se da nekako ide na ruku upravo Upravo tako./… koji, koji zapravo koriste ovu priliku i dižu zapravo kompletan ovaj slučaj na jednu visinu koja, koja to u konačnici kao što ste sami i rekli i ne zaslužuje. Žao mi je da se toliko priča o tome jel zapravo na taj način ponajviše štetimo svi mi ovdje, neki više neki manje upravo našim Hrvatima u BiH. Pa dajte još jedanput bez obzira što ste rekli da nas je malo ponovite, pa će nas neko čuti, kako je zapravo došlo do tog glasovanja. izvrsno ste postavili pitanje. Naime točno tako. Mi smo to predimenzionirali dragi gospodine Sobota stvarno dobro ste pitanje postavili. Zato, ovo stvarno ide na mlin, ide na ruku ovim koji u BIH likuju, ajme evo sada Hrvati ono praktički mi smo pali na koljena svi i klečimo sada i dižemo ruke. Pa čekajte o čemu se tu radi? Pa jesmo li mi, jesmo li mi uopće ajde neću reći, jel mi uopće se normalno ponašamo u ovoj situaciji? Nismo. To se glasovalo ono, u Bosni će me to razumjeti, a ja sam to načula slučajno jednom jer čitam i Andrića, đuture. Što znači đuture? To se glasovalo u đuture tamo. Frakcije su evo to će razumjeti svi oni koji, koji me slušaju, to se glasovalo u đuture ja mislim da se to tako kaže. Znači nije se glasovalo pojedinačno. I izvrsno ste postavili ide na mlin onima koji likuju evo vidite vi što smo mi …/Upadica: Hvala./… oni unitaristi što smo mi uspjeli, a ovi Hrvati ništa …/Upadica: Hvala, hvala./… nisu uspjeli. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice Bušić uloga diplomacije i suradnja sa državama saveznicama i partnerima u današnjem vremenu geopolitičke nestabilnosti važnija je nego ikada. Tome značajan doprinos daje i ministar Grlić Radman koji svojom aktivnom ulogom promiče Hrvatsku kao odgovornu, pouzdanu i samosvjesnu zemlju. Vi ste dugo godina živjeli i radili u Americi, radili ste na sveučilištu i dobro poznajete američki sustav. Znamo da je Amerika ukinula vize Hrvatskoj odnosno hrvatskim građanima, pa vas pitam da li je to zasluga hrvatske diplomacije ili je to došlo samo od sebe odnosno palo s neba? Hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepa kolegice, to je vrlo relevantno pitanje. Evo ja sam upravo prije 3 tjedna bila u New Yorku na konferenciji ECAP-a, a ECAP vam je konferencija hrvatsko-američkih mladih profesionalaca. I oni su toliko hvalili tu, tu odluku Amerike, pa evo bila neki evo prije dva dana u američkom veleposlanstvu gdje su slavili svoj 4. July Dan neovisnosti gdje je, gdje zapravo zamjenik veleposlanika odnosno …/Govornica se ne razumije./… i state secretary govorili u svojoj poruci na, koju smo vidjeli na video, govorili o tome koliko je to bitno za Hrvate koji hoće dolaziti i drugu, treću, četvrtu generaciju, a koliko je to bitno za američke, Amerikance koji žele svoj biznis rad, ne sam o u posjetu, nego i biznis tako da je to stvarno uspjeh, hvala vam na tome. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice Bušić izabrani ste na listi za 11. izbornu jedinicu za Hrvate koji žive izvan RH i često kroz razgovor s vama i kad sam postao zastupnik i sve ovo vrijeme puno naglašavate kako žive naši ljudi, naši Hrvati diljem svijeta. Smatram da ste definitivno mjerodavna osoba koja na ta pitanja može puno bolje odgovoriti od oporbe koje evo nema ovdje. Oni su potegnuli pitanje povjerenja ministra, a ovdje ih nema. Toliko o tome koliko ih je i briga i koliko ih zanimaju ta pitanja. Ono što vas želim pitati, što upravo govore, što kažu naši Hrvati izvan RH s kojima ste u doticaju i kontaktu, koje je njihovo mišljenje o radu ministra i o radu naše Vlade RH? **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala, hvala lijepa. Da ja često putujem pogotovo po europskim, na poziv njihov, naravno uvijek moram na poziv najčešće, ali također ondje gdje vidim da, da ima potrebe. Ministar je stvarno, mislim ne treba, ne treba njega tu branit, to dijela govore. On, toliko je puta bio u Crnoj Gori, toliko je puta bio u, u BiH da i ne govorim, u Srbiji, u, u svakom drugom, na svakom drugom zapravo ja bih rekla žarištu se on nađe gdje ima potrebe. A što se tiče i samih prekooceanskih zemalja, u prekooceanskim zemljama ja bih, ja bih doista volila da i naša oporba neki, barem neki ovi koji su najkritičniji nekada dođu, pa da samo da, da se zapravo kamufliraju, pa da ne kažu da su oporba i neka i neka nikom ne govore pa da čuju što i kako ti ljudi upravo govore o Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite. suverenisti)** Jeste i ja ću vam lijepo reć sada. Poštovana kolegice Bušić, evo upravo sam još jedanput pročitao dokument koji je izašao na službenim stranicama njemačkog Bundestaga koji glasi, a vi znate isto njemački kao ministar Grlić Radman, pa tako i moja malenkost,

Ukratko znači da se hrvatska služena politika treba ograditi od separatističkih težnji, a te separatističke težnje se u tom istom dokumentu označavaju kao HDZ BiH na čelu sa Dragonom Čovićem odnosno predsjednikom SNSD-a i članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Ovo je čista optužba u ovoj rezoluciji RH koja je supotpisnica Daytonskog sporazuma i sukladno tome ima prava i obveze se boriti za interese hrvatskog naroda i sukladno svom ustavu, a i vi na to kažete da smo mi sve to predimenzionirali. Ali ministar Grlić Radman 7. lipnja kaže ovo, citiram: Prijedlog rezolucije o BiH u Bundestagu ne šalje dobre poruke, vidi se snažan utjecaj bošnjačkog lobija. Gledajte, to nisam rekao ja, to je rekao ministar Grlić Radman i ja se slažem s tim, ali isto tako smatram da je ova rezolucija jedan opasan presedan. Ona nije obvezujuća za njemačku vladu, ali naravno da će njemačka vlada nastojati djelovati u skladu sa rezolucijom koju je donio njemački parlament, ali može …/Govornik se ne razumije/…ali može i to je činjenica. I što vi kažete da su u đuture glasali svi, glasalo se, ali glasali su i predstavnici CDU-a, CSU, …/Govornik se ne razumije/…stranaka HDZ-a zajedno sa slanjem vojnika njemačkih u BiH. Želim još jedanput napomenuti da je jako bitno u cijeloj priči, svi mi pušemo kako sam već jedanput rekao trebamo puhati u istom smjeru i svima je nama u interesu da Hrvati u BiH ostanu i opstanu kao narod i da ih ne bude 330 tisuća nego da ih, dao Bog da ih bude pola milijuna, dao Bog i da njihov utjecaj bude što veći. Ali isto tako moramo priznat neke stvari da se ovdje što se tiče ove rezolucije, a znali smo mjesecima da se ona priprema, bila je u svim medijima, da se ipak u diplomatskom smislu zakazala. Ona je na kraju ipak donešena u njemačkom Bundestagu i stoji na njihovim službenim stranicama, nikakvu državu, neka država u rangu San Marina, ovo je donijela SR Njemačka, njihov parlament, koji su naši povijesno gledajući saveznici, partneri, trebali bi biti i mi smo s njima u EU. Da ne pričam neke druge veze i poveznice i to je nažalost poraz naše diplomacije, mi to možemo sad sebi laskati da nije i da je to neobvezujuće itd., tu je naša diplomacija nažalost zakazala i bošnjački lobi je tu nažalost

Dragi i poštovani moj kolega Pavliček, pa zašto mi ponovno govorimo o, dižemo to na N-tu potenciju, to je, to je tekst jednog čovjeka koji je napisao ovaj, koji se zove Ahmetović, pa šta ste vi od njega drugo, drugo očekivali? A stvarno je ovo, ovo je, ja sam ovo nazvala pamflet i ovo je jedan pamflet, pa taman vi ga nazivali kako god vi želite, nemojte molim vas to činiti, pa to vi vidite doista, na mlin ovim, pa nemojte, pa vi ste bolji čovjek od toga, pa nemojte ić na mlin ovim, ovim, pa mediji su ti, pa to je nevjerojatno kako likuju bošnjački mediji i predimenzioniraju stvarno, ja ću to reći, ponovit ću ako je potreba tri tisuće puta, predimenzionirano, da ne bi se slučajno krivo razumilo

Nitko ne likuje, ne daj Bože, pa ja bi bio najsretniji da ovakva rezolucija i svi mi nikad nije donesena i da ona danas ne stoji na službenim stranicama njemačkog Bundestaga, al ona stoji i tu nitko ne likuje i ako je neko prije mjesec dana to predimenzionirao onda je upravo ministar Grlić Radman sa svojom izjavom da se radi o prevelikom bošnjačkom utjecaju. To nisam rekao ja, to je rekao naš ministar i ministar zna koje riječi može koristiti u datom trenutku, a danas kada je rezolucija donešena ajmo sad to umanjiti maksimalno i reći da ona ne odražava službeni stav Njemačke države. Ja se slažem, kao što sam rekao maloprije, ne mora njemačka vlada po tome postupiti, ali vrlo lako moguće i vrlo vjerojatno će postupiti sukladno preporuci vlastitog parlamenta što se podrazumijeva. I još mu reći ovo je poraz, ovo je poraz naše diplomacije koliko to sad vas boljelo osobno, ali to je poraz naše diplomacije. Meni je žao, ali to je tako. Hvala potpredsjedniče. Mislim, mislim da je ova rasprava ipak pomogla da se neke stvari razjasne, pa i u vašem izlaganju kako je bilo na početku sada ipak kažete je ona je neobvezujuća, je njemačka vlada ne mora postupiti po tome. Sjetimo se npr. kad je bio strateški kompas, on je temeljni dokument za europsku, ne samo njemačku nego za europsku za cijelu EU za vanjsku sigurnosnu politiku. I tamo baš piše ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u BiH i onda su neki rekli, a dobro to je samo, to nije važno to je neki dokument, a onda na entu potenciju u tome je taj nesrazmjer na ono što je upozoravala kolegica Bušić. Dakle, ovo je neobvezujuće, ovo je važni dokument, ovoga dižete na entu potenciju, ovog drugo ste omalovažavali. Dakle, tu je ta razlika. Međutim kao što dosada je bila jedna evolucija u ovoj raspravi pa sada priznajete neke stvari mislim da će do kraja ove rasprave biti svima jasno da ipak je tu hrvatska diplomacija odradila posao i da traži potporu i Hrvatskoga sabora i da će je dobiti. (Hrvatski suverenisti)** Meni bi bilo drago da do kraja ove rasprave i zastupnici HDZ-a priznaju određene stvari i da je diplomacija u određenim stvarima zakazala. I pojedinci mi to govore na hodniku, kaže dobro si to rekao, ali ovdje u sabornici ipak se ne usude to reći i to je jasno, to je stranačka stega. Ali zašto evo u cijeloj raspravi nitko, ama baš nitko nije rekao da se zakazalo recimo samo u slučaju Hidajeta Biščevića, nitko to nije spomenuo. Pa ok priznajte pogriješili smo, evo ministre ja sam pogriješio, nisam odmah reagirao, pozvao sam ga tajno ne znam, mi to ne znamo jeste li, niste razgovarali, niste, nisam odradio posao kako treba. Ali tu je taj problem što vi tražite da mi ispravljamo svoje greške, vi ste na vlasti, a vi vaše greške ne želite priznati. A činjenica je u konačnici suma sumarum cijele priče, gdje je rezultat. Gdje je rezultat, to je kraj svega. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnik Stier je digao povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Da, potpredsjedniče 238., u tome da se imputira evo da ne priznajemo neke činjenice i ponovno se otvara ovo pitanje rasprave između veleposlanika i Tomislava Žigmanova, a koji je bio odgovor. Odgovor je bio da je ministar otišao i dao otvorenu potporu Tomislavu Žigmanovu. Pametnome dosta. Dobro to je bila replika, a ne ovaj povreda Poslovnika, moram vam dati opomenu. Kolega Stier to je druga opomena, pazite. Ovaj sada će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Okroša. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na čelu s ministrom Grlićem Radmanom obavlja sve svoje zadaće sukladno strateškim dokumentima, političkim odlukama, ali prije svega sukladno propisima. Ministru, ali i cijelom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova važan je međunarodni položaj, utjecaj i prepoznatljivost RH u EU i svijetu. No, isto ističem da ministarstvo radi na jačanju drugih zajedničkih politika. politika. BiH ministar Grlić Radman istaknuo je nekoliko situacija koje se tamo događaju. BiH ima veliku važnost te ga s dopuštenjem citiram, želimo da BiH bude funkcionalna, prosperitetna i stabilna kako bi mogla pomoći svojim narodima nakon višegodišnjih internih prijepora i stagnacija. Redovno održavanje kontakata i sastanaka važan je angažman ministra, a da ne govorim o tome koliko mu je važan položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. U prilog idu i rezultati i konkretni pregovori u Neumu i Sarajevu o zahtjevima Hrvata za ravnopravnost. Pored toga BiH uključena je u strateški kompas EU u kojem se izričito navodi ravnopravnost i nediskriminacija konstitutivnih naroda i svih građana. Dodatan prilog ovoj tezi je inicijativa Ministarstva vanjskih i europskih poslova iz ožujka 2021. godine. Pružanje podrške BiH za dobivanje statusa kandidata putem hrvatskog prijedloga koje je podržalo još 5 članica. To su Bugarska, Cipar, Grčka, Mađarska i Slovenija. Sporazumom između RH, Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Hrvatskoj važno je napomenuti zaključak da su manjinska prava jednim dijelom obveza Srbije, obveza osiguranja zaštite manjinskih prava. Međunarodnim sporazumom usvojenim između Srbije i Hrvatske, Srbija je preuzela odgovornost da ga i provodi. Sastanak ministra Grlića Radmana i predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova u ožujku ove godine rezultiralo je obostranim naglašavanjem važnosti daljnjeg rada na poboljšanju statusa, položaja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Poglavito u pogledu njihove pozitivne političke zastupljenosti na svim razinama vlasti. Problem nastaje u području Republike Srbije gdje se i dalje ne provodi, provode odredbe bilateralnog ugovora o uzajamnoj zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Srbiji i srpske manjine u RH. S druge strane Hrvatska zbog identičnog razloga pruža potporu, sigurnost i pomoć Hrvatima u Srbiji. Navodim da je važan segment prethodno spomenutog sporazuma uzajamno poštivanje manjinskih skupina što Hrvatska u svom punom dijelu i provodi. Granice jesu važne i imaju sigurnosnu identifikacijsku i političku vrijednost, ali od toga je važnije kako države i njihove vlade prilaze toj temi. Neriješena granična pitanja specifična su za Hrvatsku, Sloveniju, BiH, Srbiju, ali primjera imamo i diljem Europe. Hrvatska teži mirnom rješavanju sporova, no za to su potrebni mirni pregovori i s obje strane. Granica između Hrvatske i dalje navedenih zemalja nažalost nisu do kraja definirane. Detaljno razgraničenje, što na moru, što s druge strane kopna još treba riješiti. Granice su privremene osnove utemeljene u Protokolu o privremenom režimu uz južnu granicu prema Crnoj Gori iz 2002. g. i Ugovorom o granici s BiH iz 1999. g. Hrvatska ulaže napore za rješavanje graničnih pitanja. Pregovore sa Srbijom stopirala je pandemija, kao što je mnoge stvari pandemija privremeno i zaustavila. Sloveniji se nudi bilateralni dogovor, vidljivo je kolika je inicijativa od strane Hrvatske, a kakvi su povratni odgovori. Neprihvatljivo je govoriti da se sporovi oko granica ne pokušavaju rješavati. Uspješno rješavanje sporova, učvršćivanje već postojećih veza između država upravo je ogledni primjer da Hrvatska polako, ali temeljito ide do cilja rješavanja sporova oko svojih granica.

Žalosno je što smo dakle tijekom današnje rasprave u kojoj smo nastojali dobiti odgovore na neka pitanja mogli čuti jednog ministra u Vladi RH, jednog od najvažnijih ministarstava kako kaže da će nagraditi one koji lažu na Antikorupcijskom vijeću i one koji prikrivaju korupciju. Niti jedan odgovor na ova pitanja koja smo ovdje otvorili nismo dobili, dakle dobili smo uvrede dijelu opozicije, dobili smo, ne znam, poruke od kolege Deura kolegama Suverenistima koji su u dobroj namjeri pokrenuli ovu inicijativu, željeli zapravo upozoriti na sve propuste hrvatske vanjske politike, čak u jako u jako korektnim raspravama u kojima nisu nikoga vrijeđali i išli ispod nekakve razine, dakle poslati im poruku da su se upleli, kako ste rekli, u zagonetku, iako ne znam što to znači, dakle da su se upleli u zagonetku, evo, volio bih da mi se to objasni i ne vidimo ovdje nikakvu zagonetku. Vidim ovdje jedno nesnalaženje prvog čovjeka hrvatske diplomacije koji nas želi uvjeriti da nešto što je donio parlament Njemačke Bundestag, dakle nema nikakvog značaja, znamo da je Njemačka najvažnija zapravo članica EU gdje je osuđena i hrvatska politika, gdje su osuđeni hrvatski lideru u BiH da provode nekakvu separatističku politiku iako svi znamo da su upravo Hrvati jamac opstanka BiH i najkonstruktivniji zapravo narod u BiH jer imamo s jedne strane R. Srpsku koja ide u nekakvu separatističku politiku, a imamo Hrvate koji rade sve da zapravo ta BiH bude stabilna i da samim time bude stabilno i sigurno cjelokupno ovo naše okruženje ovdje. S druge strane, nismo dobili odgovore ni na to, dakle imali smo uvrede prema kolegi Pavličeku jer eto on tada zbog nekakvih vrlo vjerojatno svojih privatnih obaveza nije mogao ovaj ostati u toj kampanji i sad je to kao njegov krimen. Što bismo mi svi trebali ovdje iz HS-a sudjelovati u kampanji g. Žigmanova kako bi on bio izabran u parlament Srbije? kao onih koji predstavljaju vlast osigurati da se poštuje Sporazum iz 2004. i da Hrvati imaju zajamčene predstavnike u srbijanskom parlamentu. ono što je sramotno i zato sam reagirao i poručio da smo zapravo jadni. Da se mi ovdje natječemo koliko puta je tko bio u Srbiji i dao podršku Žigmanovu da bi Žigmanov bio izabran u srbijanski parlamenat iako je ste svjesni svi da ta naša podrška, bilo tko da ga podrži, nije išao u koalicije koji je išao da ne bi, da ne bi bio izabran, a i ovako je bilo upitno trebali biti zahvalni Vučiću jer sad evo pregovara sa Žigmanovom oko toga da on bude dio te Vlade, pa ne radi to Vučić radi Žigmanova i radi Hrvata nego radi jedne nezgodne pozicije u kojoj se Srbija sada našla između istoka odnosno odnosno između Rusije i zapada i onda valjda i time želi poslati nekakvu poruku jer je kao eto, Hrvate uzeo u vladu. Dakle a što se tiče same korupcije, skandalozno je dakle da ministar Grlić Radman ovdje iznosi niz neistina, dakle i mogu slobodno reći laži jer to jesu laži, dakle Damir Sabljak je vraćen na posao, nezakonito rješenje koje je Gordan Grlić Radman donio je srušeno na Upravom sudu, isto kao što je strušeno rješenje ministrice, bivše ministrice Pejčinović zapravo je dokazano da čovjeka progone kao zvijer samo zato što je razotkrio korupciju. A da nije istina ovo što govorite, g. Grlić Radman, vi ste tvrdili da je Damir Sabljak radi nekakvih svojih ambicija počeo ovo sve prijavljivati. Možete li mi odgovoriti dakle zašto je onda Damir Sabljak još 2016. 2016. g., dakle to je srpanj mjesec, odbio potpisati produljenje mandata g. Konstantinoviću?

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Kolega Grmoja, ja dolazim iz Slavonije i Baranje, sa istoka Hrvatske i ono što brine nas iz tog kraja to to je da za vrijeme mandata ministra Grlić Radmana se nijednom nije sastala međudržavna komisija za granice. Ne radi se tu samo o hektarima zemlje, ne radi se tu o nekim adama, ne radi se tu samo o tome, to je i vrlo bitno sigurnosno pitanje, živimo u vremenima kada bjesni rat u Europi i to baš nije tako daleko od nas na istoku jel, kad se pogleda jel kolko nam je negdje do mora, pa tolko nam je i do Ukrajine jel. Znači činjenica je da se po tom pitanju ne radi apsolutno ništa i korona nije i ne može biti izgovor za taj nerad i javašluk. **Reiner, Poštovana kolegice Vučemilović, slažem se s vama da je to jako važno pitanje i zahvaljujem se još jednom Klubu suverenista što ste pokrenuli ovaj opoziv i zapravo vašom aktivnošću natjerali ostatak oporbe da vam daju potpise i da ovu raspravu danas imamo gdje smo se dotakli mnogih važnih pitanja, evo i ovog koji ste vi sada otvorili. Definitivno dakle vidimo po činjenici da Srbija otvara poglavlja, da Hrvatska ništa ne poduzima, to vidimo i na ovom primjeru kojeg ste vi istaknuli, dakle ovo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova definitivno ne vodi računa o hrvatskim nacionalnim interesima koliko god se to kolegama kolegama iz vladajuće većine dakle ne sviđalo to što mi govorimo, al govorimo na temelju činjenica i prozivamo ministra ne na temelju njegovih izjava, a svakakve je izjave davao, nego na temelju …/Govornik se ne razumije/…. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite.

Uvaženi ministre, kolegice i kolege, evo nismo čuli odgovor od ministra na pitanja koja sam ja postavio, kratko bi samo postavio još nekoliko pitanja. Ministre, što kažete ljudima u Tomislavgradu u zbog čega nemaju svoje predstavnike u tijelima u BiH, o tome šutnja, a ja bih poručio svom narodu da ih, da ste ih samo koristili isključivo kao glasačku mašineriju i ništa drugo. Kad govorimo o vašoj vanjskoj politici onda ćemo se prisjetiti evo i Hrvata u Srbiji. Hrvati u Srbiji na godišnjoj razini tj. da usporedimo koliko je usporedba sa Srbima i Hrvatima u Hrvatskoj i Srbima i Hrvatima i nacionalnoj manjini u Hrvatskoj, 37 kuna Hrvatska daje u odnosu na jednu kunu za Hrvata u, koliko u Srbiji se ulaže. Gdje je tu reprocitet? Nema ga, to je. Drugo pitanje, još bi vam postavio ono što me najviše boli. Boli me pitanje odnosa prema Srbiji tj. zbog čega Srbija, ono što ste rekli da ćete se boriti za to, a niste, da ćete je zaustaviti u pred pristupanju EU, to niste napravili jel Srbija nije učinila ono što je trebala prema Hrvatskoj, ono zbog čega je kolega Deur primio …/Govornik se ne razumije/…, a to je naši nestali, ništa nije napravljeno osim što ste im prostrli crveni tapet i što ste primili tada znači, što ste ga primili i poklonili se tome četniku. Smatram da je vaša politika politika koja ne radi u interesu RH, ali i ova politika u odnosu Hrvatske u sadašnjoj krizi. Meni nikako nije jasno zašto Hrvatska nije zaštitila, a vi kao čovjek koji je iz diplomacije, što Hrvatska nije zaštitila interese što je Mađarska. Možete li objasniti zbog čega je gorivo nafta benzina u Mađarskoj Hrvatima kao u Hrvatskoj, a Mađarima nije? Zašto Hrvatima u Hrvatskoj je hrana skuplja nego u drugim državama EU kad ste vi svoje diplomatske sposobnosti mogli iskoristiti, znate iskoristiti? Znači mi smo trenutno u ovome trenutku u EU nismo jednakopravni, a ni po pitanju evo mogu reći i poljoprivrednoga zemljišta. Što ste učinili da Hrvati u ovome trenutku, da u ovome trenutku Hrvati mogu zaštititi poljoprivredno zemljište tj. da nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta strancima? Vi kolegice i kolege znate da Mađari, u Mađarskoj Hrvat ne može kupiti poljoprivredno zemljište. Zašto? Zato što politika mađarska očito štite u istoj tvorevini kako vi kažete EU, štite nacionalne interese, a mi sa svojim tezgarimo. Ministre, vi niste radili svoj posao koji ste trebali raditi, vi ste tezgarili hrvatskim interesima, vi nemate suverenistički odnos ni prema BiH, ni suverenistički stav, prema tome smatram da u RH treba ministar treba Vlada koja će štititi isključivo i samo interese RH, a ne briselske interese. Hvala. ima repliku. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Bulj, dakle evo maloprije smo čuli od, čini mi se, kolege Stiera da je ministar dao potporu Žigmanovu, a i vi ste, ako se ne varam bili u kontaktu sa Žigmanovim i obzirom da ste možda najpopularniji hrvatski političar u dijaspori, uvelike mu i doprinijeli ili pomogli da uđe i da bude glas i Hrvata. Dakle s druge strane, imamo Biščevića koji je bio protiv dakle Žigmanova. E sad ono što meni nije jasno ili nisam dobro razumio kolegu Stiera jest kako je moguće da ministar vanjskih poslova da dakle svoju potporu, svoj suport Tomislavu Žigmanovu, a da Biščević koji je upućen dakle od strane Ministarstva vanjskih poslova, da on kao takav je protiv tog istog izbora? **Reiner, Željko Pa da. Žigmanov je prije samih parlamentarnih izbora u Srbiji je izjavio da ja, možete to pročitati svi, da mu je Biščević zamjerio što se fotografirao s menom tu kao zastupnikom prije ne znam, godinu i po', dvije dana i da on nema povjerenje od njega. Naravno, to je ministar je s tim upoznat, to je izjava javna od Žigmanova, ne Mira Bulja i Žigmanov i Andrej Plenković i Grlić Radman provode apsolutno istu politiku. Apsolutno. Jer oni su nastali u istom inkubatoru, a taj inkubator se zove Ministarstvo vanjskih poslova. To je bit, za vrijeme Domovinskog rata to je radio Budimir Lončar, kadrovirao i Mate Granić. Ja sam tada u to vrijeme kao mlad čovjek bio godinu dana u ratu u BiH. Zato ja volim

potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovani kolege zastupnici, poštovana i uvažena kolegice. Evo, već je 9 sati u jednom opozivu ministra koji je, vidimo i sami, oporba je dala potpise, željela je jedan glumački događaj, ali evo, vidimo sve je nažalost prazno, neutemeljeno, Vlade, vrijeđanje predsjednika Vlade, ministra, bez argumenata. Svi smo svjesni, kao što je i ministar u nekoliko navrata danas izjavio što se događa u zadnjih 6 godina pod Vladom Andreja Plenkovića, a što je zatečeno od Vlade, bivše, Zorana Milanovića. Nema potrebe da se vraćamo u povijest, nažalost, kroz sve što je hrvatski narod prolazio u BiH od 2000., kroz šta je prolazili Hrvati u Vojvodini, danas, možemo reći sa sigurnošću, danas imamo Vladu koja skrbi o svom narodu, ne samo u BiH i u Srbiji i u Crnoj Gori. Danas je taj Strateški kompas koji se često čujemo u oporbi, on je nebitan, on nema nikakvu funkciju, on ne donosi ništa Hrvatima, ali nažalost do sad nitko to nije napravio. Hrvati u BiH su bili ismijavani, kao i Hrvati u Hrvatskoj. Nije donešeno nijedan, osim uvreda i viceva. Danas ovaj ministar, kao odgovoran ministar stoji tu pred svima nama i odgovara na svako pitanje. Sigurno, ako je netko prekršio zakon, ako je povrijedio zakon i Ustav, zna se da postoje ustanove koje se moraju baviti s tim. Nitko nikoga ne može obraniti ako je nešto napravljeno izvan zakona, bez obzira tko on bio. Rekao sam, žao mi je i uistinu mislim o našim suverenistima vrlo pozitivno, bez imalo, moj Sačić je moj ratni prijatelj, možemo se politički ne slagati, ali jedno veliko poštovanje. I žao mi je što su upali ovakav jedan teatar Nine Raspudića i njegovog šefa koji, to mi je žao i tu ne pripadate, to je moje osobno mišljenje koje imam pravo. To nije dobro. To što vi mislite da je netko sposoban i nesposoban, to je samo vaš stav, vaše mišljenje. Nemojte dopustiti da Nino Raspudić koji se kroz ove godine nije ni znao da je Hrvat iz Mostara dok nije vidio da je to politički vrlo aktualno niti ga je to zanimalo. Njegov jedina agenda je podrška i poriv današnjeg predsjednika, bivšeg premijera, a znamo po šta je ostavljeno sve. Nema kolega iz SDP-a pa nije korektno ni da spominjem to, ali moramo spomenuti da Hrvatska nije imala ni prijatelja ni partnera, toga sam svjestan i kad sam došao na Pantovčak sa Grabar Kitarović. Da, primila je Vučića. U dobroj vjeri i s ponosom mogu reći da sam služio hrvatskoj predsjednici. To ono što pojedini zastupnici ovdje ne mogu nikada ni doživjeti, a niti to domoljublje nažalost, ne mogu ga ni imati. Još jednom želim punu podršku dati ministru Grliću za sve što radi. Ova vlada je puno napravila u svim ovim turbulentnim teškim vremenima. Dragi suverenisti pozivam vas na podršku ministru Grliću i ovoj vladi jer to se od vas očekuje, to je dio vas. Nemojte biti ovim zagonetkama s ovom ekipom Raspudićevom i družinom. Hvala vam. lijepa poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika Hrvatski suverenista koje kolega Deur cijelo vrijeme ove rasprave nekako provlači da smo mi zaluđeni kao mi ne znamo šta radimo, nas je netko indoktrinirao što li, nisam reagirala prvi puta ali budući da to stalno ponavljate ja moram još jednom podsjetiti hvala lijepa./… Kluba Hrvatskih suverenista. **Reiner, Željko (HDZ)** To je bila replika, a ne povreda Poslovnika pa dobijate opomenu. Idemo na, u ime predlagatelja će govoriti ponovo poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege evo nisam planirao komentirati kolegu Deura imao sam jednu drugu temu, nadam se da ću je stići bar donekle obraditi. Ja ne znam, ja valjda, mislim to je već danas dokazano tijekom ove rasprave da mi živimo u jednom svijetu, HDZ-ovci i vlada u drugom. Neshvatljivo je da se nas smatra kao nekim ko smo koji smo zavedeni od nekoga i koji mi došli sad u ovom trenutku i napravili cijeli ovaj opoziv, skupljali potpise zato što nam neko instrumentirao nama. A mi smo dosada dokazali od prvoga dana u saboru da nismo ničiji osim svoji. Ono što je bilo vaše je otišlo iz našeg kluba, sad je s vama, nadam se da ćete sretno surađivati sa kolegom, mi očito nismo mogli, ali vama je očito dobar pogotovo u onom trenutku kada će zafaliti koja ruka, a evo vidimo koalicijski partneri vam odlaze pa možda je to prilika za tu novu ruku da se i sutra pokaže i da da podršku ministru, to ne znam. No, govoreći o neutemeljenosti i vrijeđanju drugih, nitko od nas ovdje nije nikoga vrijeđao. Vi možda to možete shvatiti kao vrijeđanje jer iznosimo činjenice. Činjenice koje smo, koje vi niste tijekom ove rasprave mogli pobiti jer nemate, nema, nema, nema tog argumenta protiv bilo koje od ovih 5 točaka. Ja ih nisam čuo. A Kolinda i Vučić to je pak posebno par rukava, možda čak bolje ne ulaziti, ali s obzirom na zapise odnosno dokumentaciju koju smo dobili od Vučića tijekom njegovog posjeta mislim da to dovoljno govori na kojoj razini hrvatska diplomacija, vanjski odnosi i na koji način su organizirani ti posjeti. Ja sam zapravo htio ovdje spomenuti i pričati o križnom putu, najvećem stratištu Hrvata o kojem nismo se uspjeli dotaknuti i koji je zanemaren od strane ove vlasti, ali i svih vlasti dosada. Zanemaren je do te razine da blaiburški vod organizira skupove u Muzičkoj akademiji, ako se ne varam, evo bili smo ja i general Sačić prisutni mora zvati slovenske stručnjake. Slovenci, Slovenci dolaze nama objašnjavati kako oni istražuju stratišta Hrvata. Slovenija radi bolji posao o tome da obilježi stradanja Hrvata nedužnih, kojima se nije sudilo iz režima kojeg, protiv kojeg bi vi trebali protiv, nadam se da većina jest iako ste imali taj jedan period prebjega iz komunističke partije u HDZ, možda ste se očistili do danas, ali zašto vi kao vladajući niste do danas potaknuli to pitanje, zašto niste napravili više po tom pitanju i zašto u Hrvatskoj nisu obilježeni, obilježena stratišta kao što su npr. u Sloveniji, pa makar bio križ jedan, jedan križ stavite na to mjesto ne treba puno više od toga. I to je nekakav početak da se ne zaboravi prošlost jer onaj koji prošlost svoju zaboravi ponovit će se sasvim sigurno. No, evo htio bih se zapravo referirati na ono jednu, jedan mit koji ide, a to je da je Hrvatska znači prvo bijelo polje da je to ustaški simbol. Imam ovdje znači u Innsbrucku u Austriji 1495. prvi grb pronađen prvo bijelo polje. Nakon toga je bila, ispričavam se Kraljevina Hrvatska pod Habsburgovcima prvo bijelo polje od 1527. do 1868. Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 1868.-1918., Zemlje Krune Sv. Stjepana isti period čak i SFRJ je ima u početku, prvo, pardon SRH je, evo ispričavam se. A i bili su ovaj i vaš Tuđman odnosno naš Tuđman, prvi predsjednik je dolazio ovdje sa lentom prvim bijelim poljem. Ispred ovdje se dizala zastava s prvim bijelim poljem. A pitanje zašto je došlo do toga, zašto smo mi svoj nacionalni identitet i nam možda i nije bitno prvo il bijelo i crveno to je sve hrvatski, hrvatski grb ali ne smijemo odustajati od istine. A imam osjećaj da je vanjska politika i unutarnja politika u Hrvatskoj odustala od istine. Odustala zato što se prešućuje, zato što vam je lakše preći preko nečega nego reći istinu da se ne bi slučajno zamjerili nekome bilo to u Bruxellesu, vani ili nekakvim lobijima unutar Hrvatske.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa 238., ja stvarno s dužnim poštovanjem cijeneći sve ono što vi radite, vi stvarno vrijeđate zdravu pamet i mene osobno isto, ha mislim sve nas ovdje. Pa vi znate koliko je Hrvatska obilježila grobišta u Sloveniji? Koliko Hrvati idu na ta sva grobišta i koliko knjiga se napisalo o tome i da nije on došao samo tako. Ali, na koncu konca, mi smo preveli, ima 10 godina tu njegovu knjigu,

hvala poštovani potpredsjedniče. Evo, poštovani zastupniče, ma, mislio sam nešto, ali evo želim se samo nadovezati na ono što ste rekli, sigurno da zahvaljujemo Sloveniji za svaku hrvatsku žrtvu koja je obilježena. A ja vas molim kao čovjeka i kao zastupnika u da odete u Ministarstvo hrvatskih branitelja, Upravu za nestale, nemojte ponovo kao i prošli, prije 2, 3 sata 3 ste ponovo jednu neistinu. Otiđite, vidjet ćete koliko ta Uprava i Ministarstvo radi. Koliko su grobnica našli, gdje, koliko se ljudi uistinu rade. Evo, ja vas molim, pa onda dođite u HS i to iznesite. Nemojte na rekla-kazala, iznositi nešto, vrijeđati ljude, vrijeđati jednu stranku, vrijeđati ljude časne koji rade svoj posao istinski. Evo, ja vas molim i kao čovjeka, ali i kao zastupnika u HS-u jer smatram da bi to bilo kvalitetno. A nakon toga ćemo napraviti raspravu, pa evo vi je ponovo uzmite potpise i organizirajte to. To je sloboda, to je

Ministarstvo vanjskih poslova, govorim HDZ, radite. Nitko vam to ne može osporiti, sigurno da radite. Ali ne radite dovoljno ili se ne vide ti rezultati. To je stvar, u tome je stvar. Rezultati se ne vide i ne možete mi reći da su bolje obilježena stratišta Hrvata iz Drugog svjetskog rata, druga je stvar Domovinski rat, to, to mislim da ne bi uopće trebalo, to bi trebalo bit bespredmetno, ali stratišta i povijest Hrvata, hrvatski nacionalni identitet, mislim da je tu HDZ zakazao kroz ove godine i mislim da nisam sam u tom mišljenju. Poštovani zastupnik Sačić dignuo je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? se referirati na kolegu Deura jer nije u pitanju skrb u Hrvatskoj o grobištima, nego o gluhoći tijela RH, desetgodišnjoj, da se posmrtni ostaci iz Slovenije i iz Austrije prenesu u kosturnicu u Hrvatskoj. Samo sam to htio dopuniti. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila, naravno, replika, pa dobivate opomenu. Poštovani zastupnik Kapulica ima repliku. **Kapulica, Ja pratim ovu raspravu, cijeli dan raspravljamo. Gledajte, mislim, zbilja mi nije jasno. Najprije dio oporbe godinu dana intenzivno provodila .../nerazumljivo/... politiku uzurpatora pozicije zastupnika hrvatskog naroda u BiH Zorana Milanovića. Dio oporbe čitavo vrijeme je podrivao sve napore, političke, diplomatske, financijske koje RH ulaže u zaštitu i položaj interesa hrvatskog naroda u BiH, tu se ismijavalo, izrugivalo. Inauguriralo se promicanje novog pristupa prema svim akterima koji uopće postoje, svima. Ćerali su se do kraja i bili su se spremni ćerati do kraja, do zadnjeg kamenčića konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH. Majstorski ste ih triput okrenuli oko sebe, proturili im nogu, loptu kroz noge i centrirali je Bakiru Izetbegoviću

I to vam mogu garantirati ili mi nađite di je netko dao podršku Zoranu Milanoviću. Prije svega, ja vam mogu reći iz svog osobnog iskustva, moj prezimenjak, dijelom prezimenjak koji inače nije išao u crkvu toliko pa je ostalo na Milanoviću, za razliku od moje obitelji kojem su nam franjevci dali taj nadimak Litre, znam povijest njegove obitelji, znam od kud dolazi i sasvim sigurno ne padam na njegove floskule oko zaštite Hrvata, zaštite hrvatskih interesa iako moram reći da podržavam u onom kontekstu da se bilo kada i na bilo koji način stavi pitanje Hrvata u BiH na tapetu. Ali, to ne znači da sam u bilo kojem trenutku ja njega podržao, štoviše, bio sam glavni, jedan od glavnih ovaj kritičara i smatram

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege zastupnici. Večeras ovdje raspravljamo o inicijativi o izglasavanju povjerenja uvaženom ministru Radmanu. Jedna od glavnih stavki i kritika na njegov rad, kaže se da je se i trudio, ali da nema nikakvih rezultata vezanih oko pregovora oko izmjene Izbornog zakona u BiH. Ja također, ovdje mogu reći da i trunku sumnjam da je ministar mogao nešto učiniti, da od ministra ovislo uspjeh ovih pregovora, da bi prvih, a da je to propustio, da je prvi digao ruku da bude svih jer je provođenje presude u slučaju Ljubičić toliko bitno za Hrvate u BiH, toliko je bitan za BiH, toliko je bitno za RH da to prevazilazi značaj bilo kojeg pojedinca i mene i svih nas ovde zajedno. Ja sam uvjeren da je velka, na velku žalost propuštena prilika da se kroz izmjenu Izbornog zakona dođe do stabilizacije stanja u BiH, da se poprave međusobni odnosi između Hrvata i Bošnjaka i da se dođe do napretka BiH do stabilizacije, napretka, uključivanja BiH u euroatlanske integracije, a to onda i sigurnost napretka i RH. Ali mi moramo ovde znati i čemu se ovdje radi. Naime, na području BiH sudaraju se dva velko nacionalna projekta bošnjački i srpski. I ovi projekti se sudaraju već evo 30 godina. Različiti su koncepti kako vidimo BiH Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Srbi su to od početka jasni oni žele veliku Srbiju. U početku je to bila čitava BiH, a nakon Daytonskog sporazuma ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Bošnjaci žele državu bošnjačkog naroda u kojoj nema mjesta za Hrvate kao ravnopravan konstitutivan narod. I ta politika traje evo 30 godina. I svi oni koji su večeras ovdje kritikovali ministra nisu svjesni da nije do ministra, da je to do suštinsko bošnjačke politike i da oni lako od svojih ciljeva neće odustati, a to se vidimo mi svaki dan. Nažalost, iskoristili su prigodu 2000., 2002. godine kad je u Hrvatsku došla drugačija politika nego politika HDZ-a da izlobiraju da im visoki predstavnik i dio međunarodne zajednice pomogne da se ukinu ona prava Hrvatima koja su garantirali Daytonski sporazum. Tada Hrvati su bili u takvom položaju da su bili optuživani, da su bili osuđivani, da su bili kažnjavani. Iz Hrvatske je dolazila tišina ili …/Govornik se ne razumije./… na takve poteze. Danas kad govorimo o neuspjehu ovih pregovora moramo biti svjesni da imamo presudu u predmetu Ljubić koja je suštinska bitna za Hrvate u BiH i za BiH, da imamo raspravu o hrvatskom pitanju u BiH u Europskom vijeću, da imamo zaključak Europskog vijeća da će se nastaviti pregovori oko izmjene ustava, da će ti pregovori moraju uključivati i presudu u predmetu Ljubić. Imamo strateški sigurnosni kompas koji jasno kaže da je sigurnosno pitanje, pitanje ravnopravnosti Hrvata u BiH. I ono što da probam zaključiti, hvala ministre što činite, rezultati su veliki za nas od progona do ravnopravnog sudjelovanja naših predstavnika u pregovorima o izmjeni izbornog zakona. Trebamo nastaviti ovim putem, bit otvoreni prema Bošnjacima, nudit im suradnju, ali također moramo biti i odlučni. Prije svega mi u BiH da ostanemo trebamo izraditi strategiju kako da Hrvati demografski, ekonomski, politički svakako jačaju u BiH, da Bošnjaci se ne uzdaju da ćemo mi iscurit iz BIH, otić. Diplomacija hrvatska treba nastaviti da lobira gdje god može u međunarodnim čimbenicima, a prije svega u SAD-u jer je ključ će biti rješenje pitanja u BiH u SAD-u kao najvažnijoj svjetskoj sili. Također, trebamo i Bošnjacima jasno reći da pitanja ravnopravnosti Hrvata u BiH, pitanja od strateškog, sigurnosnog, nacionalnog interesa za sve Hrvate ma gdje živjeli i da se neće tolerisati gaženje tih prava, gaženje međunarodnih mirovnih sporazuma. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Vidović, vi, kolega Barbarić i kolegica Bušić tu ste u saboru već 2 godine o vašem, ovom visokom hrvatskom domu. Dolazite iz dijaspore i sigurna sam da najbolje poznate i znate probleme koje imaju Hrvati u BiH i da sigurno zagovarate i gledate interese kao saborski zastupnik iz dijaspore da što bolje se radi za Hrvate u BiH. Pa vas samo pitam, nedavno kad su tu kolege iz opozicije, konkretno iz MOST-a koji danas zdušno brane i vele da ministarstvo ne radi i ministar Radman svoj posao, kako ste se vi osjećali kao zastupnik kad su vas pitali,

vrlo mi je bitno da znaju ljudi koji su išli po 30, 40, 50 km se vozili da glasaju za mene, kolegu, kolegicu Bušićku. I mi smo odgovorni prije svega prema njima. Oni koji to govore više govori o njima.

Sad će u ime predlagatelja govorit poštovani zastupnik Željko Sačić. Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, hrvatska javnosti koji nas pratite, evo imao sam, imao sam želju i potrebu gospodine ministre izraziti svoj stav o tom što smo dosad u ovih 30 godina napravili. Sa jednog aspekta hrvatskog branitelja ja znam mnogo toga s čime se mi danas susrećemo i što nas je ponukalo za ovu inicijativu niste vi osobno u svom mandatu, da ste puno toga naslijedili, ali nažalost dijelite sve to, sve te nedostatke i sve te propuste i sve te zapravo i greške i kao zadnji nosite na svojim leđima. Vi ste 15 po redu kojeg je imenovao ovaj sabor, Krucijalno je meni, nakon smrti predsjednika Tuđmana do tog doba imali smo situaciju, imali smo ministre sjetimo se doajena pokojnog profesora Šeparovića i onih prije još, mnogi su nažalost i mrtvi, pokoj im duši u tom periodu. Međutim, ostaje gorka rana svakom hrvatskom domoljubu, svakom hrvatskom branitelju nakon procesa, gospodine Davor Ivo Stier i vama se odnosi, nakon procesa ovaj detuđmanizacije koje je nastupilo izborom jednog zlotvornog predsjednika Mesića za predsjednika RH koji je sebi draga gospodo prvi korak napravio imenovao savjetnika Budimira Lončara, najvećeg neprijatelja Hrvata i hrvatske državnosti i hrvatske suverenosti i svakog hrvatskog branitelja i takav savjetnik g. Stier i g. ministre, oprostite što dižem ton ali moram, je kreirao kadrovsku politiku u Ministarstvu vanjskih poslova. Što je pridonijelo, što je pridonijelo, u kojoj mjeri da to Ministarstvo vanjskih poslova da mi danas o njemu govorimo na drugi način, u kojoj mjeri je taj zlotvor protuhrvatski Budo Lončar koji je u nekoliko mandata, čak ga je i Josipović zadržao, kreirao na takvim politikama protuhrvatskim u cijelom svijetu i u Europi, to su krucijalna pitanja. Zašto smo mi šutili, zašto mi danas govorimo da je naša vanjska politika poklekla, da je ona mlitava, da ona nije odlučna, pa zato jel je kadrove između ostalog kadrovirao neprijatelj Hrvatske. I sad je bilo očekivano kad je naša vlast nazovimo to tako došla nakon te trećesiječanjske da se to popravi, al naša vlast pod Sanaderom sve je samo ne naša vlast bila i nažalost taj kontinuitet, pa 500 tisuća hrvatskih heroja sokolova, kolko još mladosti, Ante Deur jako dobro znaš kolko je tu potencijala hrvatskih gorilo za Hrvatsku, koliko mladih i pametnih ljudi samo u mom sektoru, resoru policije, specijalne policije, danas imamo 4-5 doktora znanosti, neki su konkurirali za predsjednika, za ustavni sud, pa zašto se nije u taj širok bazen hrvatskih domoljuba zagrabilo i iznjedrilo po modelu Izraela stotinu, dvije stotine, hrvatskih diplomata i svakakvih ljudi u sektore koji će štitit hrvatske nacionalne interese jel su ih svojim životom štitili u ratu. To je krimen ovog ministarstva globalno, ne vas osobno, ali na tome se moralo radit, a nije se radilo i to je rak rana našeg sustava jer ti, ja ne želim optuživat i brojat krvna zrnca ko je od Bude Lončara, ko nije, ko je, ko je od, od Pusićke, ko nije, ja želim reć da tamo fali, da tamo fali suverenih, hrabrih, odlučnih, pametnih i obrazovanih mladih diplomata, a ne da imamo Goldštajna koji ima statut Tita u Parizu, a kolko ih ima za koje ne znamo. O tome je, tu je rak rana naše, naše države i našeg ministarstva, a da ne govorimo onda o tome zašto ne reagiramo na, na sve te agresije što je neko dobro rekao srpskog svijeta, naš dragi Bojan nam je rekao to. Pa zato jel nema ko, nije dovoljno motiviran, prestrašen je, nije, nije odgojen na način da brani Hrvatsku svojim životom i zdravljem i svim, svim mentalnim energijama. Oprostite na galami. Poštovani zastupnik Totgergeli dignuo je povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa povrijeđen je 238. jer predlagatelj u stvari vrijeđa inteligenciju nas ovdje zastupnika. Sad je upravo rekao da ministar za ništa nije kriv, suverenisti)** Ne zna ništa. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Dobro ste ih nabrojali gdje su problemi, a upravo ovaj ministar te probleme rješava i pomiče vanjsku politiku u smjeru kud ona treba ić i vi ste u stvari i nas tu držali bez veze cijelo ovo vrijeme.

Repliku ima poštovani zastupnik Pavliček. korektno, pristojno, da ukažemo na probleme, na nedostatke koje mi smatramo iz opozicije koji jesu, a na vama je da ih pokušate obraniti. Ja osobno smatram da smo mi dali puno više argumenata kojim tražimo s razlogom opoziv ministra nego što ste vi dali protuargumenata za njegov dobar rad. Kad sagledate sve suma sumarum realno gledajući vaši argumenti baš i ne drže vodu, vaši argumenti ne drže vodu. Kolega Sačić, evo jedno jednostavno pitanje, smatrate li da hrvatska diplomacija zadnje 3.g. obavlja kvalitetno svoju zadaću u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, kako u BiH

i doista smatram da gospodin, ja nisam rekao da, da je g. Grlić Radman amnestiran odgovorom nego da ne čini dovoljno da te krucijalne dugotrajne nepravde i nepravilnosti ispravlja, nedovoljno brzo ih ispravlja. To se britvom trebalo rezat kad je došao u poziciju. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika Mosta govorit poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

Hvala vam na Twitteru kako nema opozicije, ima opozicije, prava opozicija je ovdje danas, oni koji će vas sutra podržati oko ustavnih izmjena koji će hrvatskom narodu oduzeti referendum njih nema, ali mi ih, mi ih ne računamo kao, kao opoziciju. ono što se ovdje broji nije broj ruku, ono što se ovdje broji je snaga argumenata, a snaga argumenata je na strani predlagatelja. I oko vašeg odnosa i ponašanja prema Srbiji gdje Srbija otvara poglavlja, a vi ništa ne činite još kršite važeću odluku vlade. Dakle, ponašate se protuzakonito. Isto kao što ste se protuzakonito ponašali kada ste donijeli protuzakonito rješenje o udaljenju diplomata koji je razotkrio korupciju umjesto da ste ga saslušali, da ste to sve što je on prijavio uzeli u obzir. Da, ne, ne, htio je doći, htio je doći ali ga ni DORH, a ni ministar pozvali nego su ga bez razgovora udaljili iz službe. A DORH ga sada zove, DORH ga sada zove bio je već na 2 razgovora i bit će ovdje zatvora, bit će zatvora samo pitanje tko će sve završit u zatvoru, to je pitanje. Dakle, ja ću završit, ja bi mogao, ja bi mogao završit dakle rekao sam jedino ako uspostavite diktaturu, koliko vam pomaže ova lijeva opozicija blizu smo toga, al pita se nešto i narod. vi zaboravljate da je u Hrvatskoj suveren narod, a ne Ustavni sud. Ono što želim ovdje reći u prosincu 2016. je generalni konzul iz Sydneya Hrvoje Perušić poslao podnesak u kojem je napisao da u Sydneyu u prethodnim mjesecima nije radila niti jedna profesionalna profesionalna diplomatkinja, a Bertoša Kušen je u svom životopisu napisala da je bila raspoređena baš u Sydneyu to je bio povod dakle Sabljakovoj prvoj prijavi 2016., čim je saznao prijavo je. Dakle, sve što ste govorili ovdje čista laž i neistina. Mail Božića pola sata nakon Sabljakove prijave dokazuje da je inspektor Božić tražio od pojedinaca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da šute, zamislite omerta, mafija, dakle naređuje da se šuti o kriminalu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 2017. Božiću je Pejčinović Burić omogućila da priprema dokumente koje je ministarstvo poslalo UKOK-u zbog Sabljakove prijave o sumnjama da je Božić zataškavao prijave u Australiji i SAD-u. Svatko mora individualno odgovarati za svoje postupke. I to će vam se dogoditi. Ne samo onima koji su počinili korupciju, nego i onima koji su prikrivali korupciju. Promijenit će se vlast, promijenit će se i garnitura u DORH-u. DORH će postati neovisniji i slobodniji. I onda će svi oni koji su odgovorni odgovarati. Ja neću reći Gordan Grlić će završiti u zatvoru kao što je meni ministar ovdje poručio. Ja ću reći svi oni koji su sudjelovali u korupciji, svi oni koji su prikrivali korupciju, kada institucije budu neovisne i slobodne će odgovarati za korupciju. Nama da nema Ureda europskog tužitelja oko borbe protiv korupcije se ništa ne bi događalo, a meni to nije drago. Meni je ružno vidjet da hrvatske političare uhićuje Ured europskog javnog tužitelja. Meni to šalje poruku i da mi nismo suverena zemlja. Meni to, to i to šalje poruku. Dakle, nećemo mi to gospodine Kapulica ukinuti nego ćemo mi učiniti da hrvatske institucije se obračunavaju s korupcijom i da Hrvatska bude suverena država koja vodi interesa o o hrvatskim građanima. Ono što sam vas htio pitati, gospodine Deur što je s obiteljima iz Sotina nestalih, što ste im pomogli Kolinda Grabar Kitarović i vi? Što ste vi gospodine ministre učinili za naše ljude koji dižu privatne tužbe u Srbiji i dobivaju odštetu za nematerijalnu štetu? Znate li što se tamo događa, zna li veleposlanik u Beogradu što se događa? Šalju mi ljudi poruke kažu neka ih bude sram, iz Sotina ljudi, neka bude …/Upadica: Hvala./… sram

to si ti jer sve što pričaš su tvoje laži, insinuacije, a i sam si osvjedočen od ljudi iz tvog kraja da si radio kriminal i nekorektne stvari. Bolje ti je da to pričaš, pa o temi je emisija sat vremena trajala. Bolje ti je to ispuni što si radio i na koji način si provodio te kriminalne radnje jer ti si, tebi se u tvom pogledu vidi da si jedan onako to nije bila, to nije bila ovaj povreda Poslovnika, a drugo ja bih molio da izbjegavamo takav način razgovora međusobno prema tome naravno da vam dajem opomenu. Ovaj kolega Grmoja u čem je povrijeđen Poslovnik? **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je Članak 238., lijepo je vidjeti kako se kolega Deur poziva na Velimira Bujanca. Dakle i na njegove emisije gdje se mene blati kao što se blatilo predsjednicu koju je on zastupao dok ju se prije toga hvalilo ili kao što se Miroslava Škoru dizalo u nebesa pa je onda Miroslav Škoro bio najgori čovjek na svijetu. Meni je drago kad me Velimir Bujanec i takvi kao vi blate. Ja onda znam da sam na pravom putu, na putu zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. Kolega Grmoja i to je bila replika ovaj nažalost ja vam moram dati treću opomenu ovaj dakle sa uzimanjem

da e …/Upadica se ne razumije./… jer već ti je nekoliko ono što si ti napravio i što si lagao, insinuirao i gospodin Kapulica je javno iznesao određene činjenice, ako je sve točno tvoje mjesto je izvan politike gospodine, izvan ljudske i moralne vrijednosti jer si toliko lagao da je to prestrašno. Tvoj svaki trenutak je …/Upadica: Hvala lijepa./… izvan ljudske vrijednosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa to nije ovaj bila povreda Poslovnika dobijate i vi treću opomenu i oduzimanje riječi sukladno Članku 240. stavak 2. do kraja rasprave o ovoj temi. Ja vas molim, ja vas molim držite do dostojanstva znam da je 10 navečer ali molim vas držite do svog dostojanstva prvo, a onda i dostojanstva ovog doma.

Međutim, ovo je njemu čini mi se 23 opomena danas tako da dobro pogledate što ste napravili. Drugo vrijeđa zastupnika kao da je kriminalac dok je on baš sa Kolindom Vučić primao te četnike jer četnika Vučića jer je kolega Grmoja dobro rekao. Primili ste kolega Deur

pa i vi dobivate treću opomenu sukladno Članku 240. stavak 2. s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovani zastupnik Davor Ivo Stier, završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre odnosno suradnici, kolegice i kolege već je kasno i možda padaju pomalo i teške riječi, međutim nakon cjelodnevne rasprave možda bi se trebalo podsjetiti i ono što je nekada John Fitzgerald Kennedy znao reći, nitko ne može biti jači vani nego što je doma. I ovu raspravu gledaju i hrvatski građani, ali gledaju i oni drugi koji žele znati što se događa u Hrvatskoj i kako će Hrvatska postupiti. I nemojmo davati povoda onima koji ne žele da se ostvare hrvatski nacionalni interesi potencirajući podjele tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Jasno je, oporba i ima svoju funkciju, za to smo se izborili da živimo u demokraciji i to je korektiv, ali treba u svemu biti i određena mjera. Vlada i ministar vode politiku koja traži ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. I ja mislim da je to platforma koju barem načelno svi bi trebali i svi podržavaju. I to je važna poruka, ali kada se zastupa konzekventno takva politika ima onih koji se time ne slažu i bit će i kritika kao i one koje smo čuli u Bundestagu, bilo ih je prije, bilo ih je '90. koliko, pa i kad se Oluja pripremala i kasnije kad se izvršila koliko je bilo kritika. Ali to nije povod i to ne bi trebao biti razlog da smijenimo ministra, nego naprotiv da mu sabor da potporu da se ustraje upravo u postizanju ravnopravnosti Hrvata u BiH u viziji europske BiH gdje će sva tri konstitutivna naroda biti ravnopravna. ja vjerujem da to je poruka koju moramo na kraju ovoga dana poslati s ovog visokog doma. Isto tako što se tiče Poglavlja 23 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Tu se puno puta spominje to poglavlje, znamo da je upravo vlada tada u koaliciji HDZ-a i MOST-a za vrijeme premijera Oreškovića se izborila da u pregovaračkom okviru uđu uvjeti koji treba Srbija ispuniti. I ja vjerujem ok, bilo je rasprava oko toga zato se i to povjerenstvo napravilo, nisu svi bili i sretni, ali ja mislim da danas svi vidimo koliko je važno da ti uvjeti postoje u tom pregovaračkom okviru. I što se dogodilo? Dogodilo se da je za vrijeme ove vlade tijekom europskog predsjedanja 2020. promijenio cijeli mehanizam tako da se ne samo Poglavlje 23 nego nijedno drugo poglavlje u pregovorima Srbija ne može zatvoriti ukoliko ne ispuni upravo te uvjete koje je naša vlada tražila da uđu i koje su sada u pregovaračkom okviru EU. I to je činjenica i to moramo reći. Znam danas je bilo različitih izjava, neki koji su tražili tvrđi stav, neki su čak i rekli trebamo poboljšati odnose s Aleksandrom Vučićem, dakle bilo je tu podjela i unutar onih koji su potpisali ovu, ovaj zahtjev za nepovjerenje. Bilo je i onih koji su čak i međusobno optuživali sada SDP da će tražiti diktaturu, dakle bilo je puno podjela čak i među Međutim, moramo poslati jasnu poruku na tim uvjetima hrvatska država inzistira i EU inzistira i oni se moraju ispuniti i u novom mehanizmu ponovno ponavljam ni jedan, ni jedno poglavlje Srbija ne može zatvoriti ukoliko prvo ne ispuni te uvjete, ne samo to Poglavlje 23. I oko graničnih sporova na kraju nemojmo upasti u jednu kritiku koju su često koristili oni koji nisu htjeli da Hrvatska uđe u EU, a danas ne žele da uđe u Schengen, a to je da imamo neriješena pitanja sa svim susjedima jer nije to tako. Imamo, itekako znamo gdje su granice RH. Ima određenih sporova. Mnoge europske države ih imaju, ali Hrvatska zna gdje su granice, spremna ih je čuvati, to i čini i zato će i ući u …/Upadica: U ime Vlade RH, poštovani ministar Gordan Grlić Radman, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Evo ovog dugog dana i iscrpljujućeg, zapravo možda više zbog neuobičajene polemike koja nije imanentna jednom tako visokom domu kao Hrvatski sabor. Ja poštujem inicijativu, apsolutno, nije nikakav problem, g. Pavliček, što se tiče opoziva. Čestitam, zahvaljujem. Ali mi je žao ne prepoznati, ja se slažem kada vi kažete da se brinete za interese građana, a ja vam hoću kazati, zar nije interes hrvatskih građana putovati bez viza u SAD? Zar tu ne vidite ništa, apsolutno ništa, nikakvo postignuće? Zar nije pokretanje sklapanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om postignuće? Pa ne radimo to zbog papira nekog, itd. nego što aktivno sudjelujemo, što slušamo, obilazimo naše ljude. Mi razgovaramo s našim ljudima, ja vjerujem da i vi to na svojoj razini. Ali, mi to sveobuhvatnije, g. Pavliček. Ja sam živio do '91. g. u Švicarskoj i znam, dakle imam jedno iskustvo rada, odgovornosti, discipline, navike i znanja. Vratio sam se ovdje i izvorni sam hrvatski diplomat. Ja poštujem g. Sačića kada kaže o doktorima znanosti hrvatskih branitelja. Ima ih, hrvatskih branitelja, generalni konzul, ne trebam ja vama sada tu sada, zašto bih ja vama govorio tko je što? Nema razloga ako sam ja siguran u tome i ako ja znam da kao izvorni hrvatski diplomat, onaj koji je vjerovao u slobodu, u samostalnost, suverenost hrvatske države, ako pronosim i promoviram hrvatsku državu i njene interese, onda znam što radim. S druge strane, kad sam bio i u Njemačkoj kratko veleposlanik, ne toliko dugo koliko ste vi mislili, ali dovoljno dugo da unaprijedim odnose i da kažem ono što treba reći, da sam inicirao i zaštitu integriteta i bl. Alojzija Stepinca u njemačkom javnom mnijenju. To je bio novi paradigmatski pristup. Mene žalosti da se ne osjeti dizanje .../Govornik se ne razumije./... rejtinga, to valjda ljudi misle da je to neka metafizika, .../Govornik gledajmo malo osjećaje prosperiteta države, građana, kako to običan čovjek može osjetiti? Ne mora on znati kako se taj .../Govornik se ne razumije./... rejting, šta to znači, kako se to diže, tko to procjenjuje, itd., ali jača reputacija financijska hrvatska. Zar ulazak u šengenski prostor gdje sigurnost građana itekako važna, ne znači vama ništa? Pa hrvatski građani žele sigurnost, njega ne interesira ništa. Želi dobro živjeti, svoj na svome, da ima socijalni standard i sve one uvjete koje ima i svaki građanin EU, zato smo i ušli u zajednicu vrijednosti, vladavine prava, temeljne slobode i ulazak u eurozonu, utjecaj na rast hrvatskog .../Govornik se ne razumije./... hrvatskih građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. To zapravo, vi se na to ništa ne referirate, a sve je to u interesu hrvatskih građana, a vi stalno mi govorite, ne znam, granica Prevlake, itd. Pa to se zna, gospodine! Ja, to neupitno, da je granica na Prevlaci, odnosno na kopnu. Ja idem i dalje, ja kažem predsjedniku Vlade i ministru vanjskih poslova, nemojte mi govoriti o Prevlaci i o granici na moru, pa mi znamo da je '46. do Bara bila Dalmacija. Dakle možemo i na taj način razgovarati, ali mi naravno poštujemo međunarodno pravo, međunarodno pravo, međunarodno pravo poštujemo i, i, i granice modernih država nakon raspada bivše države, ali to je nešto o čemu se može razgovarati, postoji jako puno država u EU koje nisu riješile granična pitanja, ali rješavamo sudbinu i pravo i Hrvata naravno u Hrvatskoj i u BiH. Ali evo vaša inicijativa, koliko je jako dobra ovdje, da me pozovete, hvala vam. Čak se i g. Komšić referirao u svom twitu na vašu inicijativu uzima je kao svoja političkom pobjedom, a vi ste me g. Grmoja jako razočarali, vi se služite rječnikom koji je nepristojan, koji je neodgojen i koji ne pripada u HS-u, prema tome, dobro sam rekao da je bolje vas dvaput izgubiti nego jedanput naći, vi ste odlično radili svoj posao kad ste dijelili akreditacije .../Upadica: Vrijeme./... u Metkoviću na Maratonu lađara i ja vam želim da i dalje to radite. Hvala lijepa.

Evo poštovani potpredsjedniče HS-a, kak se ono kaže, šećer na kraju. Prvo se želim zahvaliti, evo, svima koji su dosad sudjelovali u ovoj raspravi. Ali htio bih na kraju ipak nešto istaknuti. Mi smo uistinu, iako nas neki optužuju da smo u ovo ušli na nagovor nekih drugih, ušli samoinicijativno jer smatramo da ministar Grlić Radman nije odradio posao za koji je plaćen. Još jedanput napominjem, nitko ovdje od nas nije rekao da nije pokušao. Da se nije trudio, ali rezultat je nestao, nema ga, rezultata nažalost nema i to je na kraju mjerilo svega. U sportu mjerite rezultat, u poslu mjerite rezultat, u politici mjerite rezultat. Ovdje je rezultat izostao. Nije došlo do promjene Izbornog zakona u BiH ostaje i dalje tako, Hrvatići su i dalje na margini političkih djelovanja. Nije došlo do implementacije Sporazuma još iz 2004. g. između Hrvatske te ondašnje Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Hrvati su igrom slučaja, zahvaljujući Tomislavu Žigmanovu i njegovom umijeću pregovaranja ušli u Narodnu skupštinu i nemojte se kititi tuđim perjem. Tomislav Žigmanov i njegov ulazak u Narodnu skupštinu R. Srbije nema apsolutno nikakve veze sa djelovanjem Ministarstva vanjskih poslova, kao što i Adrijan Luksanović je ministar bez portfelja u Vladi Crne Gore kao manjinskoj vladi, nema apsolutno nikakve veze sa ministrom Grlić Radmanom i nikakve zasluge nema ministar Grlić Radman po tom pitanju i to treba jasno reći, to nema apsolutno nikakve veze s vama. To su procesi koji se u ovom trenutku dogodili. Kao što znate, pa Hrvati nemaju svog zastupnika u Skupštini Crne Gore. Nemaju ga. Izgubili su, podijelili se u dvije strane i nemaju ga. Ali ono što boli, tamo imaju zajamčenoga. Trebali bi imati jer je jako nizak prag, u Srbiji ga i nemaju. Što se tiče graničkih sporova, još jedanput napominjem, međugranična, međudržavna komisija za granice se nije sastajala u mandatu ministra Grlić Radmana. Kolega Davor Ivo Stier kaže, Hrvatska zna gdje su njene granice. Hrvatska će obraniti svoje granice. Pa hrvatska noga, noga hrvatskog policajca vojnika, nikad nije stala na Vukovarskoj Adi ili na Šarengradskoj adi, a da ne pričam o 15 tisuća hektara hrvatske zemlje sa lijeve obale Dunava. Pa po čemu mi to štitimo onda naše vanjske granice? Po čemu naši građani smatraju da su sigurni? Nije kročila. tisuća hektara plus Šarengradska ada. I to je činjenica. I tu se nismo pomaknuli sa mrtve točke, nismo imali razgovora, a vadiju se na to da je kriva korona, nije se moglo putovati i sl. Ali ja uistinu smatram da svi mi ovdje koji smo ostali želimo dobro hrvatskoj vanjskoj politici i hrvatskom narodu, kako u BiH, tako i hrvatskoj nacionalnoj manjini u R. Srbiji. Ali, ne bih htio, stvarno da moram doći u razinu Ja stvarno nisam, nastojao sam ovu polemiku držati na nekoj razini, imao sam niz prijedloga i dopisa iz Švicarske, reagiraj na ovo, reagiraj na ono, neću do te razine doći. Niti mi to pada na pamet. Ali, samo bih htio da i vi vladajući priznate svoje grijehe, a imate dovoljno grijeha, odnosno propusta. Nije sve tako bajno kako vi to prikazujete. Pa ovdje je bilo toliko, kad nemate dovoljno argumenata, onda se bavite sa neki stvarima kao što je Pelješki most. Kak'e veze Pelješki most ima sa ministrom Grlić Radmanom? Ajmo realno. Kakve veze to ima sa ministrom vanjskih poslova i sa ovom tematikom o kojoj mi pričamo? Kakve veze ima ulazak u eurozonu, za koju mi iz suverenistima smatramo da je u ovom trenutku preuranjen, ima sa ministrom Grlić Radmanom? Apsolutno nikakve veze. Niz stvari koje ste vi ovdje naveli nisu dostignuća, pod navodnicima, ministra Grlić Radmana i njegovog resora. Mi smo konkretno naveli stvari za koje smatramo da se zakazalo i da se moglo bolje, kvalitetnije odraditi. A moglo se, znate to i vi. I opet u cijeloj ovoj priči, koliko vi branite Tomislava Žigmanova i njega volite, nitko od vas nije, nitko od vas nije osudio Hidajeta Biščevića, ali ama baš nitko od saborskih zastupnika niti aktualni ministar. I to je zanimljivo i nemate argumenata, vi sad meni recite šta god hoćete. Vi ovdje argumenta nemate i nećete ga imati i to je poraz hrvatske diplomacije jer tako se diplomacija ne vodi. Ne može jedno reć danas veleposlanik, a sutra ministar kojem je ovaj nadređen reći nešto drugo. Ne može. Ako smo ozbiljna država, ajmo onda biti ozbiljna država do kraja. I ja sam ovo stvarno pokrenuo sa inicijativom, s namjerom da ukažemo na problematiku. Naravno da smo svjesni da mi kao oporba ne možemo promijeniti odnos snaga i da će ministar sutra dobiti povjerenje većine, ali da ukažemo na određene probleme i da nema pomaka. Ja se zahvaljujem svima u oporbi, koliko god vi sad optuživali, vidimo, dali su vam potporu lijevi, desni, ovo, ono. Ali to samo pokazuje da je 99% oporbe nezadovoljno sa radom ministra. Bez obzira što je ovo pokrenula stranka krajnje desnice, kako nas mnogi prikazuju ja još jedanput zahvaljujem i kolegama iz Mosta što su ostali do kraja, zahvaljujem svim kolegama koji su potpisali i pokazali kolegijalnosti. Mi smo ostali do kraja. Časno. Poginemo, ali časno. Ali smo dali svoje argumente i mi te argumente imamo. Vi ih nažalost u ovoj cijeloj priči niste imali. Nažalost niste imali. Jer u konačnici, opet vam govorim jednu stvar. Ja nikome ne osporavam trud. Zato ste i plaćeni, svi mi smo za to plaćeni, za svoj rad, zato imamo diplomaciju, zato imamo ministra koji je plaćen državnog proračuna, ali u konačnici je bitno samo jedno, a to je rezultata, a rezultata nema. Ali, u znaku da to ne bude da se svađamo do kraja, ja uistinu se nadam da će Hrvati, bez obzira, prvenstveno u BiH dobiti svog istinskog predstavnika u Predsjedništvu kojeg će izabrati hrvatski narod, ne bošnjački predstavnici, da će Hrvati uspjeti zadržati, ajmo reći, ravnotežu u Domu naroda Federacije BiH i dajem ovim putem potporu sa zastavom hrvatskog naroda BiH ovdje u HS-u jer Hrvati to zaslužuju, Jel ovdje dobar dio nas kao što je ministar Grlić Radman vuku svoje korijene iz BiH? I nikada, ama baš nikad se ne smijemo odreći Hrvata u BiH. Danas ih je 300.000, ma da ih bude i 10.000 mi moramo do zadnjeg se boriti za njih. Kad je bio Domovinski rat bez obzira na granice oni su dali sve od sebe od Vukovara do Dubrovnika i mi to uvijek moramo imati u vidu i boriti se i lupit šakom o stol pa makar se suprotstavila cijela EU reći otvoreno da su oni dio nas i da mi imamo obvezu što god donela Bundestag u Berlinu i rezolucija njegova po Daytonskom sporazumu, po Washingtonskom sporazumu štiti naš narod u BiH koji se nažalost pretvara u nacionalnu manjinu bez obzira iz koje političke opcije dolazimo. Ja ne vjerujem da itko od nas ovdje prisutnih koji su danas ostali, kolega Bulj je jutros došao i sad je malo odspavao u svom klubu koliko imam informaciju da treba ponovo putovat nazad, došao je jutros da raspravlja o ovoj temi. Svima nama je stalo do vlastitog naroda i ovdje moramo svi disati kao jedno. Ali ajmo priznati greške, ajmo sami priznati ovdje sam pogriješio ajmo nešto mijenjati i nitko neće reći vi ste krivi ministre za sve. Krive su sve vlade prije vas jer se nije 20 godina ništa radilo, nisu imali nikakvu potporu čak su imali otežavajuće okolnosti jer im je x puta rečeno tražite svoju sreću u Sarajevu. Ali činjenica je da nismo iskoristili do kraja te mehanizme. Nismo ih iskoristili jer smo mi punopravna članica EU i mogli smo. Samo moramo biti malo žešći, malo tvrđi i provoditi suverenističku politiku i zaštitit ćemo hrvatski narod. Pa dosta smo mi kao Hrvati pognuli glave i klanjali se kao zadnjih 45 godina, ajmo se malo trgniti. Imamo više poštivanja prema samom sebi, ništa oni drugi nisu pametniji od nas. Apsolutno ništa. I pametniji smo i sposobniji smo i imamo mehanizme u svojim rukama. Kao što treba pomoći našima u Vojvodini da sutra ne padnu na 10-20 tisuća tako trebamo ovo odraditi i u BiH.

vi ste sad sami rekli da ministar radi svoj posao, ali vi bi mu mjerili nekim drugim instrumentima njegove rezultate. I kažete da priznamo svoje neke pogreške, a cijelu raspravu ovu ste propustili reći da u stvari šteti vanjskoj politici predsjednik RH tri puta više nego bilo tko drugi, nego bilo tko drugi

A kolega očito ne razumije o čemu danas mi raspravljamo ovdje. Niko ne govori da se nije radilo u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, mi govorimo da nije bilo rezultata. Ako vam to nije jasno nakon 6 sati rasprave to je vaš problem kolega, to je vaš problem. A što se tiče svega ostaloga gledajte ne, mislim sam sam ovdje za govornicom rekao koji su problemi sa Zoranom Milanovićem, a to što ni tone želite čuti to je vaš problem. Možda imate to napisano negdje na papiru pa ne možete ništa drugo …/Upadica: I vi dobivate opomenu, to vam je treća opomena gubite pravo rasprave. Replika Radoje Vidović poštovani zastupnik, izvolite. **Vidović, Radoje (HDZ)** Pa evo iako sa dosta dobrim dijelom ovog se slažem s vama ne mogu se složiti da nema rezultata. Američko-hrvatski forum izjava državnog tajnika SAD-a jasno govori da SAD podržavaju BiH, dva entiteta, tri ravnopravna konstitutivna naroda. Tu je ogroman napredak u odnosu na prethodan. I onaj strateški sigurnosni kompas EU jasno kaže da je ravnopravnost, konstitutivnost naroda od strateškog interesa. Odluka Europskog vijeća koja kaže da će se nastavit pregovori o kandidacijskom statusu BiH kad se provede, kad se dovedi do reizbornog zakona. Također ne možemo reći da su ovi onaj pregovori završeni neuspjehom. Imamo mi tu uspjeha. Razbijen je mit

Poštovani kolega Vidović ja vam želim da uspijete izabrati svog člana predsjedništva na nadolazećim izborima od sveg srca bez obzira iz koje političke opcije dolazio kao što vam želim da dobijete na prvim slijedećim lokalnim izborima što više općina u Srednjoj Bosni i one koje smo izgubili i da zadržite sve one općine u Bosanskoj Posavini jer je to interes svakog Hrvata u RH. Hvala vam lijepo.

bila ovaj povreda Poslovnika,

Ante (HDZ)** S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene